Glasovanje je završeno. /Pljesak./ Od 149 zastupnika, 83 su glasovala za,

Glasovanje je završeno. /Pljesak./ Od 149 zastupnika, 83 su glasovala za, 5 su bila suzdržana, 61 je bio protiv.

Dajem na glasovanje

Sada smo na valjda najvažnijoj točci današnjeg dnevnog reda: 4. Predstavljanje Vlade Republike Hrvatske i glasovanje o povjerenju Vladi Republike Hrvatske. Prema Ustavu Republike Hrvatske Vlada Republike Hrvatske obavlja izvršnu vlast i odgovorna je Hrvatskom saboru. Predsjednik republike temeljem članka 98. Ustava Republike Hrvatske povjerava mandat za sastavljanje Vlade osobi koja na temelju raspodjele zastupničkih mjesta u Hrvatskom saboru i obavljenih konzultacija uživa povjerenje većine zastupnika. Prema članku 110. Ustava Republike Hrvatske članove Vlade predlaže osoba kojoj je predsjednik republike odnosno predsjednica republike povjerila mandat za sastav Vlade. Odmah po sastavljanju Vlade a najkasnije u roku od 30 dana od prihvaćanja mandata mandatar je dužan program Vlade i Vladu predstaviti Hrvatskom saboru i zatražiti glasovanje o povjerenju. Predsjednica republike povjerila je mandat za sastav Vlade gospodinu Tihomiru Oreškoviću. Mandatar gospodin Tihomir Orešković dostavio je program Vlade i prijedlog članova Vlade i svi ste to dobili još jučer. Molim gospodina Oreškovića da izloži program rada Vlade Republike Hrvatske za razdoblje 2016. godine i predstavi Vladu.

Prije nego što započne sa svojim izlaganjem gospodin Orešković ja ću pozvati predsjednicu Republike Hrvatske koju sam zamolio da kao gost dođe na ovaj dio ove točke.

Pozdravljam gospođu predsjednicu Republike Hrvatske i molim gospodina Oreškovića dakle da izloži program rada Vlade Republike Hrvatske za razdoblje 2016.-2019. i predstavi Vladu. Izvolite. Poštovana predsjednice Republike, poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovane zastupnice i zastupnici Hrvatskoga sabora. Posebna mi je čast da vama kao mandatar mogu ukratko prezentirati glavne ciljeve nove reformske Vlade. Malo ćemo promijeniti format, to već vidite, pa ću odmah krenuti. Prihvatimo izazove je glavna tema, strategije za transformacije Hrvatske. Hrvatske. Plan ukratko ću predstaviti hrvatski kontekst, gdje se nalazimo, što su naši ciljevi. Pokretači te transformacije, vremenski okvir te transformacije i na kraju i sažetak i sljedeći koraci. Kada je tema izazov često se pitam u svom životu imao sam dosta izazova George S. Patton kojeg mislim svi znate, poznajete američki general u Drugom svjetskom ratu je često iskoristio ove riječi accept the challenge so that you can feell the exhilaration of victory ili prihvatiti izazov tako da možete osjetiti draž pobjede. Prije 25 godina hrvatski narod imao je jedan ogroman izazov i prihvatili smo taj izazov i danas je Hrvatska slobodna država. Danas imamo nove izazove ispred nas i ja sam spreman prihvatiti te izazove, tako da ne samo ja nego da mi svi možemo opet osjetiti draž pobjede. Kontekst gdje smo danas, gdje se nađemo. Jučer ste možda čuli, Europska komisija je opet potvrdila u kojem stanju je Hrvatska. Glavna poruka ovog lipnja 2015., sam tu nekako izvadio iz njihovih komentara. Hrvatska prolazi makroekonomske neravnoteže što zahtijeva odlučne mjere politike i posebno praćenja. Šest točkica su nam vrlo jasno komunicirali, usporeni rast, rast nam je tu negdje od 1,8% a drugi rast od 3 plus posto. Zakašnjelo restrukturiranje poduzeća. Krenuli smo u neke stvari nedovoljno brzo. Vrlo loši rezultati zaposlenosti, slaba konkurentnost, javni dug koji konstantno raste i loše upravljanje javnim sektorom. Hrvatsko stanje danas u nekakvim brojevima i mislim da ste tu svjesno svi se već upoznali sa nekakvim brojevima nedovoljan rast, to sam već komentirao, 1,8% nam raste BDP, to trebamo što prije ubrzati i povećati. 17% nezaposlenost, oko mladih skoro 50%. I svi znamo da su nekih 100 tisuća mladih već otišli iz naše domovine i tražili nekakve druge budućnosti u druge zemlje Europske unije, Kanade, Amerike i

Tu vidimo da BDP po stanovniku pada cca. 10 tisuća 350 eura, nekih 7% zadnjih par godina. To trebamo okrenuti. Građani Hrvatske traže da na standard podignemo i tu se trebamo fokusirati. Opet imamo tu nekakav potencijal i taj potencijal ćemo iskoristiti vrlo brzo. Prilike u ulaganje i tu ćemo se fokusirati u energiju, turizam i infrastrukturu. fondovima Europske unije, tu imamo 10,7 zarez 8 milijardi eura koje trebamo pokrenuti i aktivirati i to je do nas. I kada je priča o konkurentnosti trebamo povećati izvoz jer to je ključni faktor u rastu BDP-a. šta je naš cilj? Vrlo jasno poboljšati gospodarske i društvene prilike u Hrvatskoj i podići životni standard građana. Tu ćemo se fokusirati, tu ćemo sav naš trud uložiti i nećemo dozvoliti da nam politika i drugi interesi vode u drugi smjer. Ovo je naš cilj i mi ćemo sve tu ubaciti naš trud i energiju da ovaj cilj ispunimo. Kada je pitanje koja su ta glavna pitanja da možemo ispuniti taj cilj, tu sam predstavio nekakva ključna pitanja. Kako ubrzati rast BDP-a, što se može postići od 2016. do 2020. Kako aktivirati i mobilizirati neiskorištene potencijale. Hrvatska ima ogromne potencijale koje trebamo aktivirati u koristi građana Hrvatske. Kako poboljšati efikasnost javnog sektora i kako ojačati konkurentnosti u odnosu na zemlje članice Europske unije koje su usporedive sa Hrvatskom. A to su Slovenija, Mađarska, Rumunjska, Bugarska, Češka, Slovačka. I kada gledamo konkurentnost danas i nekakve …/Govornik se ne razumije./… nismo gdje bi trebali biti. A na kraju, na što se trebamo fokusirati? Glavna riječ je tu fokus. U svrhu smanjenja omjera duga i BDP-a i tu ćemo još o tome dodati i komentirati. Hrvatska danas i bolju sutra. Svi znate, nekih šest, sedam godina živimo u Hrvatskoj, moj nekakav dojam di smo mi danas. Mi smo jedna mlada demokracija, učimo. Svaka demokracija ima svoje izazove, ali ima Ustav, idemo u pravom smjeru ponosni na sve što smo postigli od sporta do kulture, član NATO, član EU. Bi trebali biti vrlo ponosni, ja sam ponosan. Znam da smo nekada kritični, ali malo kritika nije loša. Temeljne vrijednosti su obitelj, prijateljstvo i međuljudski odnosi. To je u naš DNK, to smo mi, to su Hrvati. Poštujemo i čuvamo manjine u našem društvu. Gradimo i čuvamo naše institucije i bogatstvo prirode i kulturne baštine. Ta je baština veliko bogatstvo i blagoslovljeni smo ljepotom naše Domovine. Tako da imamo tu puno plusa, ali opet bi tu malo fokusirao se na šta sve trebamo mijenjati ako hoćemo ovaj izazov okrenuti situaciju, bitne promjene. Pa ćemo promijeniti društvo. Ja mislim da svi trebamo početi i gledati sami sebe i trebamo se početi sami mijenjati. I to će bit bitno ako hoćemo ove izazove i ove ciljeve ispuniti. Spremni preuzeti odgovornosti i rizik. Rizik, znamo da je rizik nekada ćemo pasti, nekada ćemo pogriješiti, ali to će nas učiniti jače. Odgovorni članovi društva, tu trebamo čuvati najslabiji u naše društvo, trebamo biti spremni donesti bitne i teške odluke. I ova Vlada će bit bitna, mislim će odlučiti i bit će spremna donesti teške odluke. Uvjereni na naš potencijal i tu je bitna vjera, da imamo vjeru da mi možemo i hoćemo. Dakle, potencijal je ogroman i to trebamo pokrenuti. Učiti od boljeg. U svojih 20 godina mogu reći dok sam bio u biznisu ja se nisam nikad sramio ako je netko pametniji nego ja, da sam imao nešto naučiti. To je bilo dobro za mene, za organizaciju, ja sam uvjeren i za našu državu. I na kraju uvijek biti znatiželjan. Steve Jobs je možda rekao: Stay hungry! Jer tu je bitno da smo spremni uvijek žedni učiti nešto novo jer to će ići u korist za Hrvatsku. Naša vizija 2020. Hrvatska će doživjeti jednu transformaciju ja to zovem i tu ćemo se fokusirati na tri ključna područja: gospodarski rast, konkurentnost i kvalitetu života. I tu smo vidite stavili vrlo konkretne mjere, tako da je svima jasno gdje nam je fokus i na koji način ćemo pokrenuti rezultate. Kad gledamo ekonomske rezultate prosječna godišnja stopa rasta BDP-a je veća od 3%. Danas smo na 1,8%. Ja sam uvjeren da 2020. da ćemo biti i za 4 i 5% i tu su ključni podaci za Hrvatsku. Smanjenje javnog duga ispod 80% BDP-a do 2020. Deficit ispod 3% do 2017. To je opet jedan cilj koji nam Europska komisija dala i taj cilj trebamo ispuniti. Ukoliko nismo spremni to ispuniti neće biti dobro. Tako ova Vlada će biti spremna sve dati da se dug smanji i da se deficit stavi di bi trebao biti. I s tim dvim kombinacijama mi ćemo se onda ubližiti mastricht kriterijima što je vrlo pozitivna poruka za Hrvatsku. U vezi investicije, FDI, investicije izvana i trebamo pokrenuti, otvoriti i stvoriti jednu pozitivnu klimu u Hrvatskoj, da stranci hoće uložiti u Hrvatskoj. I tu imamo jedan target cilj da se jednu milijardu eura uloži oko ovih četiri godina i da opet ove europske fondove iskoristimo i povučemo minimalno milijardu eura godišnje iz ovih 10,8 milijardi koje sam spomenuo. I zamisli ekonomske je da ćemo povećati izvoz za 30%. Opet ovaj ključni faktor za rast BDP-a, konkurentnosti i šalju jednu vrlo pozitivnu poruku za hrvatski narod. U vezi konkurentnosti to sam često već komentirao i u javnosti imao već ovi indikatori duing biznis. Danas smo 64 u svijetu od 189. Tu se trebamo pojačati, pojačati, da smo barem u top 50 u svijetu. Trebamo smanjiti birokraciju u javnom sektoru, povećati broj manjih i srednjih poduzeća i smanjiti par fiskalnih nameta. I možda zadnji cilj je tu mi imamo mogućnosti da budemo lideri u energetiku i tu tremo se fokusirati u taj segment. Na kraju šta to sve znači? Kvaliteta života će se pojačati, smanjit ćemo nezaposlenost ispod 14%, povećati BDP po glavi stanovnika za 2000 eura i unaprijediti zdravstveni sustav koji je vrlo kvalitetan a možemo ga i da je više efikasan i porast stručne radne snage. Tu ćemo se fokusirati na obrazovanje i potreba tržište. Tu gdje možemo spajati akademija i privatni sektor. Okvir te transformacije da nekako kristaliziramo ako mogu iskoristiti tu riječ, mi ćemo se fokusirati. Glavni cilj opet je poboljšati životni standard, smanjiti nezaposlenost, socijalno odgovorno i produktivno društvo. Ja ih zovem, to su na engleskom drivers, na hrvatskom pokretači transformacija i tu su mi pet ključnih transformatora: učinkoviti javni sektor i tu ću malo za svakoga još dodati posebna konkurentnost, ulaganje, europske fondove, smanjenje javnog duga i deficita i reforme obrazovanja i zdravstva. A da možemo tu biti uspješni trebamo imati …/Govornik se ne razumije./… enablers bi ja to zvao i ti …/Govornik se ne razumije./… upravljanje, odgovornost i transparentnost. Ova Vlada će biti vrlo transparentna i to ćete vidjeti. Tako da je svima jasno gdje ćemo se fokusirati, koji su naši ciljevi i tko je odgovorna osoba. O učinkovitosti pravosuđa, pravosuđe treba …/Govornik se ne razumije./… tako da može aktivirati promjene u institucijama, u investicijama itd. Informatizacija društva, mi živimo danas kako svi znamo u vrijeme gdje je informacija svugdje. ne razumije./… svi smo na svaki sustav i trebamo tu tehnologiju i informatiku iskoristiti da nam pomaže i ubrza procese i podigne efikasnost. Učinkovita porezna i monetarna politika tu trebamo stabilnosti i poslati vrlo jasne poruke. I na kraju spremnost na suradnju. Ne smijemo si dozvoliti da radimo u silosima nego da Da možemo zajedno gledati gdje su te energije i gdje možemo pokrenuti u budućnosti. I zadnje jasna komunikacija. Ja se nadam da je ovo početak, da ćemo vrlo jasno komunicirati što su naši ciljevi, u kojem smjeru idemo i to ćemo komunicirati. Ne samo u Vladi nego da svim građanima RH je vrlo jasno u kojem smjeru idemo. Nekakve, ako smijem objaviti nekakve ove pokretače, neću tu pokriti svaki ovaj u detalj, nekakve glavne poruke. Učinkoviti javni sektor, što to znači? Tu ćemo iskoristiti kako vidite e-uprave i tu ćemo gledati na koji način razumije./… procese, smanjiti procese tako da možemo na kraju imati kvalitetu i pravovremenost usluga. U poslovnoj konkurentnosti već sam spomenuo taj doing business, to će biti fokus. Tu su nekakvih 6-8 indikatora koje trebamo pojačati, a tu ćemo smanjiti birokraciju i troškove poslovanja. U vezi ulaganja u EU fondove, već milijardi europskih fondova sam spomenuo. Tu ćemo se fokusirati na što je strateško za Hrvatsku. Što je strateško ćemo se pojačati, što nije strateško trebamo se pitati na koji način i što ćemo s time. Ili ćemo to privatizirati i iskoristiti te resurse za bolje strateške investicije koje će pojačati nam BDP i pojačati Hrvatsku. Smanjenje duga i deficita, glavna poruka je ova, u 2016. mi ćemo se fokusirati i naći 500 milijuna eura da možemo si smanjiti dug i poslati jednu vrlo jaku poruku Europskoj komisiji, investitorima, agencijama da ova država je spremna pokrenuti i donijeti teške odluke da nastavimo na pravom putu. I tu ćemo isto u vezi deficita kontrolirati troškove i preraspodjelu sredstava da bolje rasporedimo naše resurse. I na kraju reforma obrazovanja i zdravstva. Već sam komentirao gdje ćemo spajati i povezati akademiju i privredni sektor da možemo bolje surađivati za bolju budućnost. I povećati učinkovitost i produktivnost zdravstvenog sustava tu biramo mogućnosti u administraciji i u javnoj nabavi. U vezi naše cijele, tu sam naveo možete vidjeti, u te 4 godine nam je fokus prva godina. Prvi val, drugi val i treći val. Prvi val gdje su ti naši brzi rezultati da možemo se tu fokusirati i donijeti nekakve odluke. Strateške investicije, tu ćemo se fokusirati na infrastrukturu i energiju. Već sam spomenuo ovih 500 milijuna eura gdje ćemo aktivirati taj mrtvi kapital i smanjiti dug. U europskim fondovima prošle godine smo utrošili i povukli nekakvih 300 milijuna eura, cilj za 2016. je 500 milijuna eura koje ćemo povući i investirati u poljoprivredu i regionalni razvoj. Smanjiti ćemo namete i efikasnije upravljati javnim poduzećima. I tu imamo nekakvih 1300 firmi firmi gdje trebamo gledati što možemo s tim, gdje se možemo opet fokusirati, pojačati i gdje trebamo gledati u privatizaciju. Drugi val 2016-2017, porezna imovina koja nije u funkciji, to je možda tu i bitno, koja nije u funkciji, trebamo pokrenuti, aktivirati i staviti te imovine u funkciju da stvaramo vrijednosti za ovu zemlju i da možemo pojačati BDP. Glavni cilj, evo ako smijem moj cilj, da ćemo u 2017. dignuti rejting. Ovo je mislim bitna poruka. Vidimo u kojoj smo situaciji, trebamo poslati jednu vrlo jaku poruku i trebamo pojačati rejting jer smo preblizu smeća i to si ne smijemo dozvoliti da idemo u kontra smjer. Kredit za srednja i mala poduzeća ćemo tražiti i stvoriti jedan fond gdje možemo aktivirati srednja i mala poduzeća da mogu pokrenuti rast. U svakoj zemlji u svijetu srednji i mali poduzetnik je glavni stimulans za svaki rast u ekonomiji. Cilj za ove europske fondove za 2016. sam spomenuo 500 milijuna eura, za 2017. milijardu eura i opet ćemo to investirati u poljoprivredu i regionalni razvoj. I zdravstveni sustav, tu ćemo gledati do 2017. racionalizirati taj sustav. Treći val, znanost i obrazovanje. Fond vidjeti gdje ćemo opet povući milijardu eura, fleksibilna radna snaga i efikasnost pravosuđa. Spomenuo sam transparentnost, to nije ništa drugo nego jedan primjer na koji način ćemo mi definirati vrlo jasno naše ciljeve. Drugi tjedan ćemo već krenuti, ja sam već jučer kad sam prvi put imao šansu se naći sa novom Vladom već tražio da svaki ministar treba definirati u kratkom roku što se može u godinu dana to su nam ovi brzi rezultati i koji su nam glavni ciljevi srednje dugoročne vremenski. Kako ćemo definitivno kako izgleda uspjeh i koji su nam glavni indikatori i ključni indikatori da znamo da idemo u pravom smjeru. Na kraju nisu samo brojevi, opet smo mi socijalno društvo i imamo odgovornosti prema drugima. Zdravi temelji i briga za druge, pomoći onima kojima je najpotrebnije. Ima nažalost mnogih naših koji su na rubu siromaštva i za njih se trebamo brinuti i dignuti standard. Izbjeglice, dosta se ovih dana priča opet u vezi izbjeglica, tu ćemo se konzultirati sa našim partnerima u regiji, u Europskoj komisiji, ali bit poroka je uvijek ćemo čuvati hrvatske interese. Na kraju ispunili smo jedan san prije 25 godina, dobili smo slobodnu Hrvatsku. Naš drugi san je stvoriti modernu Hrvatsku koja će zadržati svoju tradiciju i pružiti bolji život nama i našoj djeci. I na kraju ako ne sada ja vas pitam kada? Ako ne mi, i to smo mi svi, onda tko? Hvala vam. A sad ću vam predstaviti članove nove Vlade. Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Tihomir Tim Orešković. Prvi potpredsjednik sa ovlastima zamjenika Tomislav Karamarko. Potpredsjednik Božo Petrov. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Miro Kovač. Ministarstvo obrane Josip Jurjević. Ministarstvo unutarnjih poslova Vlaho Orepić. Ministarstvo financija Zdravko Marić. Ministarstvo pravosuđa Ante Šprlje. Ministarstvo zdravlja Dario Nakić. Ministarstvo gospodarstva Tomislav Panenić. Ministarstvo branitelja Mijo Crnoja. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU Tomislav Tolušić. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Predrag Šustar. Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture Oleg Butković. Ministarstvo uprave Dubravka Jurina Alibegović. Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja Lovro Kuščević. Ministarstvo poduzetništva i obrta Darko Horvat. Ministarstvo poljoprivrede Davor Romić. Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava Nada Šikić. Ministarstvo socijalne politike i mladih Bernardica Juretić. Ministarstvo kulture Zlatko Hasanbegović. Ministarstvo turizma Anton Kliman. I ministarstvo zaštite okoliša i prirode Slaven Dobrović. Poštovane zastupnice i zastupnici ovo su ljudi za koje sam uvjeren da će zajedno samnom dobro upravljati našom Hrvatskom. Molim vas da nam ukažete povjerenje. Hvala. Hvala lijepo gospodine mandataru. Molim vas da ostanete još na svome mjestu jer je vaše izlaganje izazvalo jedan niz replika. Imamo ih ukupno 11 replika. Dobro, možete sjesti i sa mjesta. Dakle 11 je replika, prema tome prva je ona uvaženog zastupnika Peđe Grbina. Izvolite. Hvala lijepa gospođo predsjednice. Doviđenja. **Grbin, Peđa (SDP)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Poštovani gospodine Orešković prije svega dozvolite mi da vam čestitam na mandatu koji ste dobili za sastav Hrvatske vlade i također dozvolite mi da vam zaželim uspjeh u ostvarenju ovih ekonomskih ciljeva koje ste istaknuli jer to neće biti uspjeh samo ove Vlade nego će to biti uspjeh svih građana i mislim da on svima nama treba. A sada postavit ću vam jedno pitanje, vi dolazite iz Kanade koja je poznata država vladavine prava, država sloboda demokracije i rekli ste da je Hrvatska mlada demokracija i da trebamo učiti od najboljih. I ja se s time slažem, čitajući ove smjernice reformske Vlade naišao sam na nešto zanimljivo. U sklopu Ministarstva obrane koje se na temelju Ustava RH i zakona koji uređuje ustroj i djelokrug ministarstva brine prije svega o radu Oružanih snaga našao sam odredbu koja kaže "Uspostava sigurnijeg okružja u našim ulicama, kvartovima, općinama, gradovima i županijama, borba protiv kriminalnih pojava u našem društvu, suzbijanje svih oblika kažnjivih ponašanja, odnosno suzbijanja prijetnji za život, sigurnost i dobrobit naših državljana, prevencija i rješavanje lokalnih sigurnosnih problema itd. itd." Kao što svi znamo ovo o čemu sam sada govorio djelatnosti su Ministarstva unutarnjih poslova. Molim vas objasnite mi da li na temelju ovoga možemo očekivati uspostavu novih policijskih snaga u sklopu Ministarstva obrane ili vaša reformska Vlada u sklopu koje se o obrani brine Domoljubna koalicija predviđa da će red na ulicama Republike Hrvatske uvoditi vojska? Hvala.

Sljedeća replika je ona uvažene zastupnice Ingrid Antičević Marinović. Poštovani gospodine mandataru. Od danas ste vi odgovorni bez obzira tko vam je sastavljao Vladu i bez obzira na kojoj ste lokaciji bili, vi odgovarate za ove ljude. Pa mi recite molim vas, kako ćete hrvatskim građanima, hrvatskom narodu objasniti predlaganje ministra kulture čovjeka koji kaže antifašizam nije temelj ove države već floskula koja nema utemeljenja u Ustavu, itd., vi ste o svemu tome obaviješteni. Možete zamisliti što bi rekao vaš poslodavac izraelska židovska tvrtka da mu predlažete na rukovodećem mjestu takvog čovjeka. I još nešto gospodine, ovdje u ovoj vašoj piramidi i o tekstu nema se što reći, može se samo podržati. Ali molim vas zar niste mogli odoljeti simbolici ove piramide koja nije obična piramida, ima sa strane dakle dijelove, prekinuta je piramida i još uvijek samo fali oko. Oko kao simbol masona simbol iluminata. simbol iluminata. Pa vas ja pitam, je li to neki novi, je li vi u transformaciji Hrvatske zagovarate novi svjetski neki poredak? Jer ja vas pitam gospodine mandataru gospodine mandataru koje su vrijednosti koje ćete vi zastupati? Jer ako ste se upeli u politiku kojoj je glavno načelo bez ikakve ideje, bez ikakve ideologije, onda već vidimo u startu da ćemo imati u jednom dijelu vaše Vlade najcrnju ideologiju. Hvala lijepa. Treća replika je uvaženog zastupnika Ive Jelušića. Slušao sam pomno koliko se može u ovom žamoru izlaganje mandatara gospodina Oreškovića. Nažalost nisam uspio pročitati osim prolistati program jer smo ga dobili jutros, što nije u redu čuo da sam dovoljno, da sam dovoljno da mogu nešto reći. Ja vam želim zaista uspjeha, jer ako vi uspijete, ako ova Vlada uspije, to će biti dobro za sve nas. I u tom smislu iako smo u opoziciji imati ćete svu podršku za svaki dobar prijedlog i što je na boljitku Hrvatske. Rekli ste u početku svoga izlaganja da je javni dug jedan od najvećih problema. Slažemo se oko toga svi. Međutim, nisam čuo kako vi to mislite riješiti osim jedne strane medalje a to je šta ćemo mi učiniti. Pa treba povećati BDP, veću zaposlenost, manju nezaposlenost i efikasniju …/Govornik se ne razumije./… itd. da ne ponavljam, sve se to slažem. A da li trebaju učiniti i nešto oni drugi kojima smo dužni? Kaže za vas u medijima da ste zaštitni …/Govornik se ne razumije./… kapitala i onih bogatih. Ja to neću reći, vi ćete to pokazati jeste li ili niste. Ali mogli ste barem malo izraziti ovdje, kako da kažem razumijevanja za ovu našu tešku situaciju. Da jesmo dužni, ali i ti kojima smo dužni trebaju valjda nešto napraviti. Njima je u interesu da mi budemo stalno dužni i da plaćamo kamate ovako visoke kao što plaćamo. Naš BDP je porastao na 1,8%. Super. Vi kažete treba više, slažemo se. Ali znate on bi morao biti 3 puta veći nego što je sada da bi mogli samo kamatu plaćati. Samo kamatu da bi mogli plaćati godišnje na te skupe kamate i zajmove. I to je naš problem, dakle naša sudbina da radimo stalno za bogate a vi niste izrazili želju da oni išta trebaju poduzeti. Znate ako ne tražite popust nikada vam ga nitko neće ni dati. Ja sam radio u biznisu, nikada nisam nikome dao popust ako ga nije zatražio a vi izgleda popust za nas ni ne tražite. Hvala lijepo na replici. Uvaženi zastupniče moram vas međutim ispraviti. Program ste dobili jučer a ne kao prije 4 godine na klupe prije izlaganja. Jučer ste dobili program. Dobili ste, bio je na web stranici, dobili ste obavijest, link ste dobili za to itd.. Prema tome, dobili ste ga unaprijed a ne kao prije 4 godine kada smo ga dobili netom prije izlaganja mandatara. No, sljedeća replika je uvaženog zastupnika Davora Bernardića. Izvolite. Poštovani predsjedniče Sabora, uvaženi mandataru. Pa prije svega ne znam da li replike imaju smisla ukoliko ne želite ili nećete odgovoriti, možda ćete na kraju. Moje pitanje je da je jedan od vaših kandidata za ministre izjavio da će izraditi registar izdajnika Hrvatske. Moje pitanje vama gospodine Orešković nedvosmisleno je, da li ste upoznati sa tim programskim ciljem jednog od vaših kandidata kao mandatar? I da li će se u tom registru izdajnika Hrvatske naći svi oni koji su opljačkali Hrvatsku u vrijeme Domovinskog rata, u vrijeme pretvorbe i privatizacije i u vrijeme bilo kojeg kriminala u hrvatskoj povijesti? Hvala. Hvala lijepa. Sljedeća replika je uvažene zastupnice Tanje Vrbat Grgić. **Vrbat Grgić, Tanja (SDP)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Poštovani gospodine Orešković ja vam također čestitam više na hrabrosti i želim vam isto uspjeha vašoj Vladi jer je to uspjeh naše domovine. No moram biti skeptična bar kada vidim ovu današnju prezentaciju. Ona meni nalikuje na onako korporacijsko pranje mozga, poprilično je bizarna, evo jedan uradak koji mi je bizaran i koji u 3. sazivu Hrvatskoga sabora prvi puta vidim nešto ovako, vrlo jednostavno skicirano, ali Bože moj, naučiti ćemo se i na to. Ono što me frapiralo je da niste niti jednom jedinom riječi spomenuli vanjsku politiku niti nikakav aspekt vanjske politike pa tako niti recimo naše sunarodnjake iz bosne i Hercegovine što znam da je mnogima nama ovdje jako važno. A da ne govorimo da niste uopće spomenuli gospodarsku diplomaciju, što će biti sa tim segmentom i kako će ona u budućnosti funkcionirati. Ono što me još posebno iznenadilo je ovaj redak koji govori o izbjeglicama u vašoj prezentaciji i koji kaže konzultirati se sa susjednim zemljama i Europskom komisijom. Ja vam mogu odmah reći što će susjedne zemlje reći reći će evo dat ćemo vam i novaca samo neka izbjeglice ostanu kod vas. Postanete vi lijepo jedan hotspot, sabirni centar i mi ćemo vam čak i financirati da ti nesretni ljudi koji bježe sa svojih ratnih područja ostanu kod vas. Ovo vjerujem da ne možete stajati iza jednog ovakvog jednostavnog retka i molim vas da zaista objasnite što ste time željeli reći. Niste uopće spomenuli regije, regionalizaciju. Ja kao zastupnica iz Istre zaista sam zainteresirana o tom aspektu vaše buduće Vlade što mislite o tome. Što mislite recimo o poziciji Istre u Republici Hrvatskoj ubuduće. I ono što se ne mogu oteti da vas ne pitam i nadam se zaista da ćete odgovoriti da li ste glasali na posljednjim parlamentarnim izborima i gdje ste glasali. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Sljedeća je replika uvaženog zastupnika Željka Jovanovića. Izvolite. Hvala uvaženi predsjedniče Sabora. Gospodine mandatare, kandidati za ministre, ja vam čestitam na poslu koji je vrlo izazovan i također zaista vam želim puno uspjeha. Jednako tako i ja i kao cijela oporba ćemo biti uvjeren sam konstruktivna oporba i pokušavat ćemo vam našim konstruktivnim kritikama pomoći u vašem radu. Iz tog razloga odmah danas želim vas pitati nakon što moram pohvaliti da ste u viziji rekli da su tri ključna područja: gospodarski rast, konkurentnost i kvaliteta života. Upravo se želim osvrnuti na kvalitetu života. Zbog brojnih poziva građana koji su me zvali od sinoć i jutros, kada govorimo o kvaliteti života, dakle moderna definicija kvalitete života kaže da je ključna za kvalitetu života sloboda. A jedina prava definicija slobode je sloboda od straha, vas stoga molim da danas u vašem uvodnom izlaganju jasno kažete i osporite izjave dvojice kandidata u vašoj Vladi od kojih jedan najavljuje nekakav registar izdajica koji će valjda nositi žute trake kada budu hodali po ulici. A drugi osporava antifašizam i Ustav. Istovremeno dio vaših koalicijskih partnera najavljuje ukidanje zakona, registra, o registru bračnih partnera, medicinski potpomognute oplodnje i također dovodi u pitanje zakon, pravo na pobačaj. Prema tome, to su ključna pitanja za kvalitetu života i vi svojim jasnim stavom gdje ćete reći da se ništa od toga neće dogoditi ćete osigurati da u ovoj sabornici danas raspravljamo prvenstveno o gospodarstvu a ne o ovim pitanjima koja su dobila dvije ružne crne mrlje zahvaljujući dvojici kandidata za koje sam uvjeren da ste prisiljeni ih bili ne dati veto na njih. Hvala lijepo.

dobrim željama svih svojih kolegica i kolega, onih koji doista shvaćaju da je uspjeh svake hrvatske Vlade pa i one koju ćete vi voditi zapravo uspjeh cijelog društva i Hrvatske kao naše Domovine. Očekivao sam, ali to ću nešto šire elaborirati u svom pojedinačnom istupu nešto kasnije mnogo više sadržaja u vašem programatskom obraćanju. ova prezentacija s jedne strane i strateške smjernice s druge strane presiromašan su tekst da bi se mogli iščitati pravi, konkretni politički ciljevi vaše Vlade. Meni kao i kolegici Vrbat uopće nije jasno kako je moguće da ste ispustili tako važnu temu kao što je važna politika, naš odnos prema susjedima, naša odgovornost kao članice EU prema proširenju, naš odnos prema Hrvatima u inozemstvu, naš odnos prema izbjegličkoj krizi i krizi Schengena. Dakle, to je čitav niz pitanja o čemu nismo čuli ništa. Jednako tako nismo čuli ništa niti o jačanju građanskih institucija, o tome da pošaljete jednu poruku nade svima koji su manjina, svima koji su ugroženi, svima koji su na neki način deprivirani da li svojim opredjeljenjem ili svojim rođenjem da im se ništa neće loše dogoditi i da ova Vlada ne nosi prijetnje. I na koncu, oni koji su vas brifirali čini mi se da su vam dali krivi podatak i tu repliciram. Ovdje ste naveli da smo na listi duing biznis renkinga 64. i da želite da postanemo 50. Ne, mi smo 40 i ja vas molim da ovaj cilj promijenite i da učinite sve da budemo 30. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Sljedeća replika je uvaženog zastupnika Rajka Ostojića. **Ostojić, Rajko (SDP)** Hvala vam lijepa gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani gospodine Orešković. Čestitam na uvodnom predavanju, prezentaciji programa i ne dvojim da ćete veći dio toga napraviti. Poznavajući vas kao direktora Plive surađivali smo i možda ste stav trebali staviti …/Govornik se ne razumije./… Georga Petona There is only one sort of discipline perfect discipline. Dakle, disciplina je ekstremno važna. Nadam se da ste Georga Petona prvenstveno naveli kao prekaljenog borca protiv fažizma, a ne zbog njegovog nadimka, nik namea koji apsolutno mislim da znate kako su ga zvali. Pa poštovani gospodine kandidatu za ministra kulture, Georg Peton je oslobodio sjevernu Afriku, oslobodio Siciliju, došao do Palerma i zamalo do Hrvatske, zamalo do Istre. Prekaljeni borac protiv fašizma. Kandidat za ministra kulture u 47 minuti emisije Otvoreno kaže, citiram: "Antifašizam nije temelj ove države već floskula." Gospodine mandataru, prije 10 godina, 2005. je ovaj Sabor donio Deklaraciju o antifašizmu, o vrijednosti antifašizma, hrvatskog antifašizma i ne bi imali danas dva odlična kandidata Darija Nakića za ministra zdravlja i gospodina Klimana za ministra turizma da nije bilo borbe protiv fašizma. Možda bi danas oni bili ministri zdravlja u Italiji, ministri turizma u Italiji, a možda bi jedan od njih dvoje, možda bi bio premijer, možda bi bio Renzi. Prema tome, molim vas bez obzira na mladost kandidata za ministra kulture povjesničara molim vas da ovakve izjave više ne idu u javnost. A naravno očekujem ispriku. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Sljedeća replika je uvaženog zastupnika Tomislava Žagara. Hvala predsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani gospodine Orešković ja sam isto jedan od onih koji smatra da kad je u pitanju stručnost za obavljanje ovako visoke funkcije u Republici Hrvatskoj ona nije upitna. Međutim, nešto drugo me brine. Postoji opasnost, a puno puta smo se u životu uvjerili da stručnost nekad ne mora biti kriterij da bi se posao dobro napravio. Recimo uzimo primjer ako dođemo kod krivog specijaliste u bolnici tada će biti vrlo velikih problema. Zašto to govorim? Vi ste govorili nešto o podizanju prihoda, zapravo punjenju proračuna i to je dobro, to su stvari koje su ključne i s kojima se možemo složiti. Međutim, kad govorimo o rashodovnoj strani trebamo biti ovdje do kraja iskreni i reći točno hrvatskoj javnosti što je to što planirate poduzeti. Mi smo, naše društvo je steklo određena prava, ljudi imaju određena prava koja su u Republici Hrvatskoj opće prihvaćena da kažemo, postala su dio života. Mene je osobno isto uplašila vaša izjava kad ste rekli da ćete na zdravstveni sustav primijeniti kanadski model. Kasnije je ta izjava malo ublažena. Bilo je tu i drugih izjava kad govorimo o reformama, o ukidanju određenih prava. Dakle, prava radnika zaposlenih i njihova materijalna prava su oko 35 milijardi. O tome je i gospodin Šuker prije 4 godine ovdje govorio. Mirovine 35 milijardi, zdravstveni sustav 20 i nešto milijardi. koja to prava će građani, za koja prava će biti građani zakinuti u socijali, u zdravstvu, u drugim materijalnim pravima i plaćama i to bi mislim hrvatsku javnost zanimalo i sve one koji danas rade u javnom sektoru jer riječi smanjiti birokraciju nije dovoljno. Jer što se iza toga krije? To je ključno pitanje. Hvala. Hvala lijepa. Sljedeća replika je uvažene zastupnice Ane Komparić Devčić. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Pa i ja ću vam isto čestitati na odgovornoj dužnosti koje ste se prihvatili, ali moram naprosto vas pitati i mislim da hrvatsku javnost zanima konkretan odgovor. odmah na samom početku kad ste se prihvatili da postanete mandatar za Vladu Republike Hrvatske rekli da će se u Hrvatskoj desiti reforma zdravstva, a to ste i danas spomenuli i spomenuli ste kanadski model. Ja tvrdim da kanadski model je u odnosu na model koji imaju SAD puno bolji, ali isto tako tvrdim da je kanadski model u odnosu na hrvatski model puno gori. MOST je u svojoj predizbornoj kampanji također imao privatizaciju zdravstva kao jednu od točaka kampanje i ja ću vas sada konkretno pitati da li će doći do privatizacije zdravstva u Republici Hrvatskoj? Da li će naši najsiromašniji građani ostati bez zdravstvene zaštite? mi smo dobili još jedan materijal koji se zove "Ključne smjernice reformske vlade" i tu sam pronašla pod Ministarstvom rada i mirovinskog sustava još jednu točku točku vašeg programa, osobama s invaliditetom omogućiti ulazak u svijet rada na slobodno tržište rada uz pomoć asistenata, prilagoditi radna mjesta itd. Onaj tko vam je pomagao pri sastavljanju ovog dokumenta naprosto je izgubio iz vida da smo mi 3.12.2014. godine donijeli zakon koji se zove Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, sa kvotnim zapošljavanjem, sa kaznama za poslodavce koji ne zapošljavaju osobe s invaliditetom. Prema tome, čini mi se da je ovaj materijal vrlo, vrlo paušalno napisan i da se nije uzimalo u obzir što je sve učinjeno u protekle 4 godine nego su se napisali jedan skup lijepih želja koje su većina njih čak već i ostvarene. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. I zadnja replika je uvažene zastupnice Nade Turine-Đurić. Poštovani predsjedniče, gospodine Oreškoviću i ja ću vam čestitati na odvažnosti da budete na čelu ekipe koju čini mi se iz ovog vašeg izlaganja ipak možemo konstatirati da niste sami slagali. Ne samo da niste sami nego da niste u konačnici odlučili koji ljudi će po resorima što raditi kao što je bilo rečeno da ćete imati to pravo. A ja to iščitavam, iako ću pozdraviti ovu vašu prezentaciju i ciljeve koje ste u ovoj prezentaciji iznijeli, međutim to su općepoznati ciljevi. I prošla Vlada je imala vrlo slične i ciljeve ali i projekte i programe kako doći do njih i uspjela je u prošlom mandatu preokrenuti vrlo loše trendove u Republici Hrvatskoj. Međutim, ja ću vas podržati u tome da treba sve skupa još dodatno unaprijediti. Međutim, ono što je vaš problem i što će biti problem čini mi se je to da ćete vi ovo što ste govorili i prezentirali moći tj. bi mogli ostvariti da imate ovakvu Vladu, ovo je kanadska vlada. Međutim, vi niste nama danas predložili ovakvu Vladu, ove kvalitete, i vrlo teško ćete to sprovesti zato jer su ova dva dokumenta koja mi imamo danas pred sobom, a jedan je ova vaša prezentacija, a drugi je "Ključne smjernice reformske vlade". I kako ste vi u jednom dijelu posebno istaknuli da ćete se orijentirati na neke strateške projekte za podizanje BDP-a između ostalog evo ja ću dati primjer energetika, međutim u ovom dokumentu koji se zove "Ključne smjernice" gdje je nešto malčice opširnije po resorima objašnjeno što će resorno raditi ministarstva, što se tiče energetike je rečeno da će se staviti moratorij na istraživanje ugljikovodika u Jadranu, da će se staviti moratorij na izgradnju termoelektrana. Pa vas ja pitam na kojim to strateškim projektima u energetici mislite dizati BDP ako vaši resorni ministri u tom dijelu predlažu moratorij na te projekte? Hvala lijepa. S time smo završili sa replikama i sada ću otvoriti raspravu. Za raspravu su se javili predstavnici svih 12 postojećih postojećih u ovom času klubova u Saboru, a isto tako u ovom času 40 pojedinačnih rasprava tek toliko da znate koliko ćemo se s time baviti. I slijedom toga ja bih onda zamolio u ime Kluba zastupnika SDP-a gospodina Nenada Stazića da iznese svoje stavove i svoga kluba. Poštovani predsjedniče Sabora, poštovani mandataru gospodine Oreškoviću stupili ste na najodgovorniju dužnost u RH. Klub SDP-a vam na tome čestita, imat ćete u nama konstruktivnu oporbu. Nećemo igrati nepošteno, nećemo vas opstruirati, nećemo kao što je rekao Zoran Milanović iznositi plinske boce na cestu, nećemo prijetiti građanima ali ćemo vas upozoravati na greške koje budete činili, greške su ljudske, svi ih čine, činit ćete ih sigurno i vi, neke ste već učinili upozorit ću vas na njih. Vi nedovoljno nažalost poznajete Hrvatsku. Kad su vas brifirali za ovo vaše uvodno izlaganje rekli su vam nekoliko posve netočnih podataka. Na jedan od njih upozorio je kolega Richembergh. Dopustite da vam dakle na početku iznesem točne podatke, da vas upoznam s time što smo vam ostavili, na što ste naišli. Hrvatska je izvučena iz recesije, BDP je rastao 2,8% najviše u EU, padao je broj nezaposlenih, zapošljavali su se mladi, rasla je industrijska proizvodnja najvećom stopom u Europi 6,4%, rastao je izvoz 10.8%, smanjen je deficit, ostvaren je čak i višak u osnovnom proračunu od 200 milijuna kuna, uveden je red u javne financije, uveden je red u sustav plaća u javnom sektoru, uveden je red u naplati poreza kroz fiskalizaciju, uveden je red u sustavu socijalne skrbi, uveden je red u sankcioniranje nelegalne gradnje, 400 tisuća zgrada je legalizirano, racionaliziran je broj agencija. Građani putem interneta dolaze do dokumenata i posluju s državom, to je sustav e-građani. Turizam je ostvario rekordne rezultate rast od 8,2%, iz EU fondova povučena su značajna sredstva 1,23 milijarda eura više od uplaćenoga, povećane su plaće radnicima kroz smanjenje poreza na plaće, riješen je problem zaduženih u švicarskom franku. Nismo se bojali moćnih bankara. Više od 600 tisuća migranata prošlo je kroz Hrvatsku svi su zbrinuti, nahranjeni, obučeni, prevezeni dalje prema zapadnim zemljama bez jednog jedinog incidenta, bez bodljikave žice i bez vojske na granicama. Posljedice katastrofalne poplave u Gunji i Posavini riješene su tako da su sve kuće obnovljene ili od temelja izgrađene o trošku države, preko 2200 kuća ili preko 20 javnih zgrada. Nitko nije ostao niti dan bez krova nad glavom. Razotkrivene su mutne radnje oko arbitraže o graničnim pitanjima sa Slovenijom i izašli smo iz arbitraže. Borba protiv korupcije vodila se u pravosudnim tijelima bez ikakvog utjecaja politike. Štitila su se manjinska prava bez obzira na agresivne napade na takvu politiku Vlade od onih koji vas sad predlažu za mandatara, koji su vas predložili. Štitila su se manjinska prava, mediji su bili slobodni i bez uplitanja Vlade. Represivni aparat radio je po zakonu i profesionalno po pravilima struke bez političkog diktata. Prava hrvatskih branitelja nisu smanjivana, zakonski se poboljšao njihov status. Financirali su se projekti hrvata u Bosni i Hercegovini i drugdje izvan RH, financiralo se Katolička crkva milijardama kuna. Ukratko, unatoč svim napadima i pokušajima opstrukcije država je funkcionirala. Sve se plaćalo, nitko nije zakinut u prošle četiri godine, micao se nered, kaos je zamjenjivan redom, bilo je brojnih poboljšanja i smjer kretanja države bio je u svakom pogledu pozitivan. Što sad priznaje na koncu i predsjednica republike kad kaže svugdje u Hrvatskoj osjeća se optimizam. Sve je to ostvareno bez otpuštanja, bez smanjenja mirovina i bez uvođenja novih poreza. Radilo se u interesu naroda, u interesu građana a ne u interesu krupnog kapitala, ne u interesu bankovnog sektora, ne u interesu drugih nego u interesu onih koji ovdje žive i rade, koji ovdje plaćaju poreze, koji se ovdje školuju, u interesu domovine u najširem smislu. Građani su to i prepoznali, održani su izbori, Vlada Zorana Milanovića, znači one stranke koje su činile tu Vladu Hrvatska raste i IDS dobili su 788 482 glasa ili 36%, Domoljubna koalicija dobila je nešto manje 746 289 glasova ili 34% 34% u Hrvatskoj odnosno 770 000 glasova sa dijasporom. Međutim, pojavila se tu i treća opcija MOST koji je sa svojih 13% glasova od kojih je već u startu otpalo njih 4 odlučio poduprijeti HDZ a ne dosadašnju Vladu. Vi znate da je MOST vodio pregovore i sa jednima i sa drugima, vi znate da je tražio od koalicije Hrvatska raste mjesto, vaše mjesto, mjesto predsjednika Vlade i sedam ministarstava, dobili su to. Kad su vidjeli da su sve dobili, da nemaju nikakav razlog prekinuti daljnje razgovore sa našom koalicijom izmislili su da je netko nekog zvao a da nisu rekli ni tko je koga zvao, ni ko je na koga utjecao i otrčali su tamo gdje ih je vuklo srce. To je legitimno. Svatko može sa svojim mandatom učiniti što ga je volja. Odnijeli su ga u HDZ i omogućili su da HDZ formira Vladu. To je legitimno, ali to je razloga zbog kojeg ste vi danas mandatar i zbog kojeg će se HDZ vratiti na vlast. Biti ćete izabrani većinom u ovom Parlamentu. Dva glasa su ovdje sporna ili bi vama trebala biti sporna. Jedan je glas gospodina Raškovića, izabran je na listi Nacionalnih manjina da brani prava Srba u Hrvatskoj a to povjerenje Srba iz Hrvatske koje je dobio odnio je u HDZ-ov šator. Srbi u Hrvatskoj nisu glasali za njega da on te glasove odnese HDZ-u. Prevario ih je. Pitam vas gospodine Oreškoviću, vama se obraćam a ne HDZ-u, pitam vas da li je u Kanadi, u kojoj ste tako dugo vremena proveli, ovakvo varanje birača osnova za sastavljanje Vlade i hoće li vas to smetati? koji će vas danas izabrati je glas gospođe Gordane Rusak izabrane na listi MOST-a, prešla Dragi Prgometu a onda je počela tražiti novce po strankama, 10 tisuća za svoje kvazi znanstvene projekte i 10 tisuća plaće za gospođu Sanelu Dropulić da bude njezina asistentica. Išla je kod Hrelje, gospodin Hrelja joj je rekao, ali ja vam to ne mogu dati, a onda je našla one koji će joj to dati Domoljubnu koaliciju. Ta gospođa Sanela Dropulić bila je glasnogovornica MOST-a ali nakon ovog prelaska potpisuje se kao glasnogovornica HSLS-a, očito je da su uvjeti ispunjeni. Mi gospodine Oreškoviću za vašu Vladu nećemo glasati. Sporno nam je nekoliko imena u njoj. Prije svega ime ministra kulture Zlatka Hasanbegovića. Kazao je da će prvi potez nove parlamentarne većine biti vraćanje parlamentarnog pokroviteljstva nad Bleiburgom a drugi donošenje Zakona o lustraciji. Nacrt kaže već priprema Udruga Hrvatski križni put na čelu s Brunom Esih. Gospodine mandataru, otiđite na web stranicu udruge Hrvatski križni put, otvorite tu web stranicu, dočekati će vas veliki pozdrav "Za Dom spremni". Nijedna, kaže taj gospodin, taj kandidat za ministra kulture koji je povjesničar, i s kojim kultura nema nikakve veze. Antifašizam nije temelj ove države već floskula koja nema utemeljenje u ustavnom tekstu. Pročitati ću vam gospodine mandataru ustavni tekst. U uspostavi temelja države, dakle Hrvatska država vuče svoje pravo na državnost i u uspostavi temelja državne suverenosti u razdoblju Drugog svjetskog rata izraženo je nasuprot proglašenju Nezavisne države Hrvatske '41. zemalja Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Hrvatske, ponavljam Zemaljskog antifašističkog vijeća. Kaže taj gospodin da su Hrvati u …/Govornik se ne razumije./… stoljeću pobijedili jedino u ratu '91.. Što znači da on smatra da su Hrvati u ratu '45. izgubili a izgubili su ustaše što znači da on smatra da su Hrvati ustaše. Taj gospodin je homofon. Kaže samo se ovdje može šepuriti na gay prideu ispod duginih boja. Više puta posprdno je govorio o ideologiji ljudskih prava proglašavajući ih protudržavnom aktivnošću. Do '96. bio je član Hrvatskog oslobodilačkog pokreta, prelazi u Hrvatsku čistu stranku prava koja obilježava 10. travnja i slavi Pavelića. Onda je valjda zbog svega toga i kooptiran u HDZ. Gospodine Oreškoviću ja sam siguran da vi niste toga čovjeka izabrali. Ja sam siguran da su vama došli i rekli to će ti biti ministar kulture. Ali vi se niste potrudili čak ni da odete na google, da vidite tko je taj čovjek. Jer da ste otišli i da ste vidjeli ovo što sam vam sada pročitao, činjenice o tom čovjeku, ja sam uvjeren gospodine Oreškoviću da vi njega ne biste izabrali. Ali ja vas pozivam, vi to još uvijek možete, izađite nakon mog govora na govornicu i recite ne, povlačim kandidaturu. Povlačim, prevaren sam, obmanut sam, gospodin Hasanbegović ne zaslužuje moje povjerenje. Ili gospodine Oreškoviću, ne učinite li to, ja moram zaključiti da se vi slažete sa svim ovim što je Hasanbegović rekao, da vi to podržavate i da ćete novoj hrvatskoj Vladi dati jedan pridjev koji ona ne treba imati jedne filoustaške vlade. Ne činite to, povucite, povucite, povucite povucite tu kandidaturu. Zaslužite povjerenje odmah na početku. Imali ste divnog tu kandidata gospodina Jasena Mesića, bio je bio je ministar kulture, odličan ministar kulture. I sada ja ne znam zašto se vi između Jasena Mesića i ovoga Hasanbegovića odlučujete za ovoga. Drugi nam je problem gospodin Crnoja, on traži objavu registra izdajnika nacionalnih interesa ali ne kaže što je to izdaja nacionalnih interesa. Što bi to moglo biti? Je li možda broj djece u obitelji? Nedovoljan broj djece izdaja nacionalnih interesa? Je li to spolna orijentacija izdaja nacionalnih interesa? Je li to novinarsko pisanje? To je vrlo opasna prijetnja. A ako se bude ta prijetnja ostvarila na temeljima Hasanbegovićeve politike onda nam slijedi teror. Ne znam gospodine Oreškoviću jeste li bili upoznati sa tim Crnojevim stavovima, mislim da niste ali čujem da ste imali i drugog kandidata gospodina Milasa znam ga jer je bio u prošlom sazivu Sabora. Bio je dobar, korektan zastupnik i mislim da bi bio vrlo dobar na ovim poslovima. Treće ime, ime gospodina Buljevića. 2000. godine bio je šef operative POA-e. Helenu Puljiz je priveo u sjedište zagrebačke POA-e i izloži petosatnoj torturi. Helena Puljiz kaže, podsjećam pripadnici tadašnje POA-e, a današnje SOA-e pokušavali su me prljavim metodama, prijetnjama, pokušajem ucjene i podmićivanja prisiliti da kao novinarka špijuniram za njih vlastite kolege, političare, strane veleposlanike, intelektualce u zemlji i inozemstvu, te da u medije plasiram prljave priče prema njihovoj narudžbi. Josip Buljević kako ću kasnije doznati, kaže Helena Puljiz, jedan je od onih koji su se u tom nedjelu neposredno angažirali. Baš u to vrijeme Sanader je počeo svoju pljačku preko FIMI Medie, ali Buljević to nije istraživao. On je progonio Helenu Puljiz. Ja vas pitam gospodine Oreškoviću jel' vas smeta progon novinara? Jel' to vama normalno? Jel' se to i u Kanadi događa ili je to za vas dovoljan razlog da ne prihvatite ovoga kandidata? Imali ste iza to mjesto odličnog kandidata gospodina Krstičevića. Što mu fali? Što mu fali? Gospodine Oreškoviću, želim vam sve najbolje, ali ovaj vaš prijedlog nove Vlade je nama neprihvatljiv. Naveo sam vam i razloge. Neću govoriti o tome da nemate izborni legitimitet, da niste izašli na izbore. Imat ćete legitimitet koji proizlazi iz volje većine u Hrvatskome parlamentu. Ispravite ove greške odmah na početku i pokažite malo više poštovanja prema zastupnicima koji kad vam postavljaju pitanja vi ih prezirete i na njih ne odgovarate. …/Upadica Hvala lijepo. Prije nego što krenemo na replike ja bih zamolio sve govornike da se suzdrže od vrijeđanja drugih. Prvi Prvi se javio za repliku uvaženi zastupnik Peđa Grbin. Zahvaljujem gospodine predsjedniče, uvažene kolegice i kolege, uvaženi kolega Staziću. Kolega Staziću, ovako je izgledao program rada Vlade kada ga je predlagao Zoran Milanović 2011. godine. Ozbiljno, u njemu je bilo odgovoreno na sve ono što Vlada radi. Rekli ste da ste taj program dobili na klupe, smijali ste mu se i odmahnuli ste rukom podcjenjivački na njega. Pa da vam pokažem kako ste vi nekad radili. Ovako je izgledao program rada Vlade kada ga je predlagao Ivo Sanader, također ozbiljno i odgovarao je na sve teme. Doduše znamo kako je to poslije završilo. Ovako izgleda prezentacija kada je predstavlja uvaženi mandatar Tim Orešković. Glavni ciljevi ministarstava financija, gospodarstva, zdravstva, uprave, rokovi prazno, ništa. Kolega Staziću, puno duže ste od mene u Saboru i ja bih vas pitao da mi vi odgovorite kada već mandatar ne želi da li je ovakva prezentacija normalna i da li je ovakvo predstavljanje programa Vlade nešto što su saborski zastupnici i građani Republike Hrvatske zaslužili. Hvala. Odgovor na repliku, izvolite kolega Stazić. **Stazić, Nenad (SDP)** Pa ja vam ne mogu odgovoriti da li je normalno ili je nenormalno. Ja vam jedino mogu reći da tako nešto, ovakav način sastavljanja nije do sada viđen. Ja vam mogu reći da do sada nije ni ovakav prijezir prema zastupnicima, to da mandatar uopće ne odgovara na replike i pitanja koja mu se postavljaju, a pitanja su vrlo ozbiljna mandataru. Vrlo ozbiljna. Evo vi na primjer kažete o izbjeglicama, velite mi ćemo se konzultirati sa susjedima i EU, a izbjeglice dolaze. Vi sutra ako budete izabrani vaš ministar unutarnjih poslova se mora o tome brinuti. se, neće biti vremena za konzultacije. Vi kažete da ćete uvesti porez na imovinu. Pa HDZ koji vas nominira se izrazito protivio tome, izrazito se protivio uvođenju poreza. Vi ne odgovarate na ta pitanja. Oprostite to su prevažna pitanja. Ne možete se vi Saboru obraćati tako da kažete ono što vi mislite reći i onda dalje da šutite. Ja ne znam je li vi razumijete što mi vama govorimo ili imate s tim problema? Možda imate. pitanje. To je tehničko pitanje, riješit ćemo ali nam je stalo do te komunikacije i stalo nam je da prvog dana u Saboru pogađate da cijenite ovu instituciju i da ćete odgovarati na pitanja zastupnika.

vaša je većina vladala protekle četiri godine, na žalost pune četiri godine, pa ćemo se ipak podsjetiti što se u te četiri godine dogodilo i gdje smo bili prije četiri godine. Dakle kada je SDP-ova Vlada preuzela upravljanje zemljom imali smo pad poreznih opterećenja, imali smo rast investicija, imali smo završene pregovore za ulazak u EU, imali smo izlazak iz recesije. Dakle, nakon dva kvartala gospodarskog rasta 2011. Nakon toga, a četiri godine ste upravljali, volite se hvaliti rezultatima proteklih nekoliko mjeseci, ali za četiri godine odgovarate, kumulativni rezultat SDP-ove Vlade je 2 i pol ove četiri godine, dok su neke susjedne zemlje post tranzicijske rasle po 3% godišnje. Ulazak u EU ste iskoristili isključivo za odlazak mladih. Zaposlenost 80000 izgubljenih mjesta u 4 godine. Rekli ste da se zapošljavalo. Pa gdje se to zapošljavalo? U javnom sektoru jedino. Dakle, nikad se teže nije poslovalo nego protekle četiri godine. To će vam reći svi poduzetnici, obrtnici na žalost ovdje u Hrvatskoj. Tko je srušio kreditni rejting Hrvatske? Pa SDP-ova Vlada. Dakle, ni jedna zemlja nije uspjela ući u EU i nakon toga umjesto da popravi kreditni rejting i smanji kamate gospodarstvu i građanima vi ste uspjeli uništiti kreditni rejting, stavit ga u smeće stavit ga u smeće i povećati trošak kamata. Nijedna strateška investicija, hvalite se Zagrebačkom zračnom lukom tek ćemo vidjeti što je sve tamo bilo čini se, ali to je započeto 2011. godine. Tada je organiziran natječaj, godinu i pol dana niste bili u stanju potpisati ugovor. Nijedne strateške investicije za zemlju koja je nova članica EU i kojoj su se vrata otvarala. Po korištenju europskih fondova postali smo legendarni. Tu da i ne govorimo. nastojim se držati samo činjenica. Zaista bi vam skromnost trebala, a gospodinu Grbinu moram reći ona debela knjižurina koju ste predstavljali bilo bi dao Bog da su rezultati slijedili nakon tog što ste napravili. Nažalost, sve se dogodilo suprotno od vaših planova. Hvala lijepa. Odgovorit će uvaženi zastupnik Nenad Stazić. **Stazić, Nenad (SDP)** Kolega Miloševiću, ja sam iznio podatke koji su službeni i točni. A sad vi njih možete uvažiti, ne uvažiti, možete ih interpretirati kako god hoćete. Ali nemojte samo računati na zaboravnost hrvatskih nemojte to zaboravljati. 2011. godine preuzeli smo potpuno opljačkanu zemlju. Vi znate tko ju je opljačkao i o tome je provedeno suđenje. I vaša stranka HDZ trenutno ima status potvrđene optužnice sa suđenjem koje će krenuti iznova. Dakle, imate potvrđenu optužnicu da ste opljačkali zemlju. Pad BDP-a u vašem razdoblju je bio u odnosu na ono što ste zatekli 10%. Zatekli ste pozitivne stope rasta, srozali ste ih. Što da ja vama sad kažem? Gledajte, to su službeni podaci. Vi sa svoje 4 godine možete prikazivati kako god hoćete ali je činjenica da ste opljačkali Hrvatsku i da ste je unazadili. I činjenica je da je Milanovićeva vlada to popravila. Da li dovoljno? Pa ja bih volio da je napravila više. Pa svi bismo voljeli da je napravila više. Ali iz onog blata, iz onog gliba u koji ste uvalili Hrvatsku to je bilo jako teško vjerujte. Sljedeća replika uvaženog zastupnika Ivana Tepeša, izvolite. **Tepeš, Ivan (HSP AS)** Poštovani predsjedniče Sabora, kolege, budući ministri, poštovani budući premijeru ja moram replicirati i upozoriti evo na nedostojno ponašanje u ovom svetom Domu, Hrvatskom saboru, dakle izmišljaju se neke riječi, lijepe se etikete, vrši se lov na vještice, kolegu Hasanbegovića se naziva nekim fašističkim imenima. Ja ne vidim

hrvatska javnost mora znati činjenicu da je mandatar, a budući premijer govori o gospodarstvu, njegova Vlada buduća komunicira samo teme kako Hrvatsku izvući iz gospodarskog gliba u koji ste nas vi doveli u ove protekle 4 godine. I onda, vidite čuda, tko otvara ponovno teme o ustašama i partizanima? Otvarate vi! Mandatar o ustašama i partizanima nije govorio. A ne vidim što je sporno sa pokroviteljstvom Hrvatskog sabora nad komemoracijom u Bleiburgu? Koliko ja znam pa i vaš bivši predsjednik Ivica Račan je bio na Bleiburgu. A ne vidim što je sporno u odavanju pijeteta žrtvama koje su stradale od zločinačke ruke. Ja mislim da svi se ovdje moramo složiti u ovom Hrvatskom saboru da je svaka nevina žrtva žrtva, pa makar koje boje kože bila, koje narodnosti. Ako je nad njima izvršen zločin mora biti pijeteta prema tim žrtvama. Ja smatram da SDP nije krenuo u tom smjeru da broji krvna zrnca nevinim žrtvama i da se jednima treba odavati počast, a drugima ne. Tako da vas molim da jednostavno ove vaše stare metode još iz doba komunizma lijepljenja etiketa jednostavno zaboravite bez jedne argumentirane rasprave jer ovo nema smisla. Danas je Hrvatska u gospodarskom problemu a vi se bavite opet ustašama i partizanima, vraćate nas u '41.i '45. Ja sam povjesničar, to mi je profesija, ali ovo je Hrvatski sabor i Hrvatsku državu trebamo izvući prvenstveno iz gospodarskog gliba. Zahvaljujem. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Odgovorit će uvaženi zastupnik Nenad Stazić. **Stazić, Nenad (SDP)** Bio sam i ja na Bleiburgu, jedanput. Išao sam tamo položiti vijenac. Ali kad sam vidio onu hrpu ljudi u ustaškim uniformama onda sam odlučio da mi je to zadnji puta da idem tamo, zadnji puta. Jer ne želim biti u tom društvu. Vama gospodine novi potpredsjedniče Sabora prepuštam te ljude u ustaškim uniformama, vi s njima slavite i komemorirajte što god želite. Očito da to društvo volite, očito da to društvo simpatizirate i da tom društvu pripadate. Ja nisam ovdje govorio o partizanima i ustašama čista mira. Ja sam citirao izjave kandidata za ministra kulture. Pa ja nisam kriv što je to kandidat za ministra kulture rekao. Pa ja nisam kriv što on upućuje na jednu stranicu, web stranicu gdje se pozdravlja sa za dom spremni. oprostite pa to nije moj problem, to bi trebao biti problem mandatara više nego vaš. I mandatar bi trebao reći i jasno se odrediti neću to, neću to, ne zanima me to. Pa kad bi to mandatar rekao, ja sam to mandataru i govorio, nek izađe i nek to kaže ja ću ga uvažiti. Ali dok god to ne kaže dvojim da li su to i njegovi stavovi. Za vas znam da to jesu vaši stavovi, to znam to mi ne morate dokazivati. To ćete ovdje 4 godine imati prilike pokazivati i ponavljati i to svi drugi ljudi znaju. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Sljedeća replika je uvaženog zastupnika Vilibora Sinčića. Hvala gospodine predsjedniče Sabora. Evo čuli smo od gospodina Stazića hvalospjeve SDP-ove vlade, hvalospjeve Milanovićeve vlade pa bih mu htio samo napomenuti i pitati ga jeste li vi svjesni gospodine Staziću da sve ovo što ste prikazali kao uspjeh ste zapravo napravili na dug,

Ja sam iznio činjenice, a činjenice ne mogu biti ni hvalospjev ni pokuda one su činjenice. Znate šta kažu odvjetnici, pravnici kažu činjenice ne treba braniti, činjenice brane same sebe. Dug, dug je zatečen i napravljen je novi dug jer se naravno nije moglo odmah otplatiti stare dugove. Dugovi se reprogramiraju i to je uobičajena stvar. To je nešto što vi gospodine Sinčiću ne razumijete, ali Bože moj sad ste postali zastupnik, uputit ćete se malo u funkcioniranje države pa ćete i nešto od toga naučiti. Naučite ćete npr. i da država mora biti vladavina prava, pa da se npr. u njoj moraju poštivati sudske odluke sviđale se one nama ili ne. Ni meni se ne sviđaju sve sudske odluke, ne sviđaju mi se ali zato ne odlazim tamo da sprječavam njihovo izvršenje kao vi. Jer ovo što vi radite populistički to je negiranje pravne države. Vi ako mislite da je neki zakon nepravedan, sad ćete imati priliku predložiti izmjenu zakona. Predložite izmjenu zakona npr. o deložacijama. Pa kad se ja uselim u vaš stan bespravno a vi tražite da me se deložira ja ću pozvat vas da me branite da me ne deložiraju pa da vidim kako ćete onda gledati na deložacije. A dotada naučite nešto o pravnoj državi, zastupnik ste, to ćete morati znati inače ćete se sramotit.

kolega Stazić, dobro ste rekli ja vjerujem da je naš mandatar išao sa najboljim namjerama ali da nije dobro brifiran jednostavno činjenicama o stanju u Hrvatskoj, pa možda čak i o hrvatskoj povijesti. Jer već slušajući replike vidim da ni neki kolege koji su rođeni i odrasli u ovoj državi očito nisu dovoljno brifirani o nekim činjenicama ili namjerno ne žele neke činjenice vidjeti. Govorili ste puno o tome što je učinjeno, što se treba učiniti, govorili ste puno o vrijednostima koje treba zastupati i oko kojih se svi slažemo valjda ako govorimo o jednoj demokratskoj slobodnoj državi. Ja bih vas tu podsjetio na moto Francuske revolucije koja je udarila temelj demokracije u kojoj živimo a to je "Sloboda, jednakost i bratstvo." Prvo je sloboda, a gospodina mandatara nisam čuo da govorio o tome. Što će biti sa Zakonom o medicinskoj potpomognutoj oplodnji, o pravima seksualnih manjina, o pravima nacionalnih manjina, o pravima izvanbračnih drugova, izvanbračnih zajednica? To nismo čuli kada smo govorili o kvaliteti življenja. Nismo čuli ništa o jednakosti osim toga da će se mijenjati zdravstveni sustav pa će se… **Reiner, Željko (HDZ)** Kolega Hajduković, oprostite što vas prekidam ali vi replicirate svom kolegi iz svoga kluba gospodinu Staziću, a ne mandataru. Možda ste malo se zbunili. Samo se vodim dobrom praksom dosada predsjedniče. Ali naravno repliciram svom kolegi. Dakle zdravlje samo za bogate, da li i obrazovanje samo za bogate? Govorimo o bratstvu a uporno se vraćamo u prošlost, da li na prošlosti gradimo budućnost? Mislim da to sve loše. I zato kolega ono što bih ja eventualno dopunio vašu raspravu sa direktnim pitanjem mandataru, vidjeli smo da su jako lijepe slike Hrvatske obišle svijet, a to su naši policajci koji se brinu o koji se brinu o izbjeglicama, da li će žica biti postavljena na hrvatskoj granici, da li ćemo se pridružiti obitelji zemalja koje ja doživljavam kao nazadnima koje svoje granice brane žicom i silom? Kolega Hajduković, ponovno vam skrećem pozornost na Poslovnik, vi ga vrlo dobro znate, nije da iz neznanja to govorite pa nemojte to raditi. Možda će vam htjet odgovoriti uvaženi zastupnik Stazić, neće. Nećete? Onda dobro. Sljedeća je replika uvaženog zastupnika Ivana Kovačića. dvije stvari vezane u izjavi, vezane su za MOST. Dakle gospođa Sanela Dropulić nije nikada bila glasnogovornica MOST-a to je jedna stvar, a druga stvar je vezana za pretrčavanje MOST-a i prekid pregovora sa koalicijom Hrvatska raste. Pa jedan od razloga prekida pregovora je bio objašnjavanje gospodina Stazića u jednome društvu kombinatorike kako će se MOST isključiti iz igre, kako će nas nakon potpisivanja ugovora preglasat i jednostavno isključit. Nažalost je tako. Eto hvala. Odgovorit će uvaženi zastupnik Nenad Stazić. **Stazić, Nenad (SDP)** Poštovani kolega, ne znam, stvarno ne znam na šta aludirate, u kojem sam to društvu i što sam rekao. Jel to bilo pred Čarlijem ili je bilo na uglu Draškovićeve i Boškovićeve, ili na Kvatriću nemam pojma o čemu vi to govorite, stvarno ne znam. Tim se kombinatorikama nisam nikad bavio jer kao što znate ja nit sam u pregovorima sudjelovao sa strane naše koalicije nit sam u to na bilo koji način bio uključen. Ja sam već rekao vaše je pravo da odnesete svoje mandate gdje god hoćete, gdje god hoćete. Vi ste znali pregovarali ste i s nama i s njima, prihvatili smo koliko ja znam iz medija, prihvatili smo sve vaše zahtjeve. I Petrova za premijera, i sedam ministarstava. Šta je ostalo da tražite osmo ministarstvo, deveto ministarstvo? Možda biste sve dobili. I kad ste shvatili, kad ste shvatili da vam nema kuda a nećete s nama jer su vam oni draži, jer dijelite svjetonazor s njima ja to razumijem, ja to razumijem, pa vaše je pravo da imate neke svjetonazorske stavove samo što ste to trebali reći biračima prvog dana, a ne lagati nećemo ni s jednima ni s drugima pa to još ići potpisivati kod javnog bilježnika. Vi ste trebali reći biračima otvoreno mi smo MOST i dajte nam mandate i mi ćemo dalje koalirati sa HDZ-om. Iako birači bi to htjeli oni bi za vas glasali. Ja ne vidim razloga zašto ne glasati. Meni je samo odiozno da netko vara ljude, to mi je odiozno a bez nekog pravog razloga. Pa pošteno je u političkoj borbi reći, HDZ je rekao pa mi nikad nećemo sa SDP-om i naravno pa su njihovi birači za njih glasali. I mi smo rekli mi nikad nećemo sa HDZ-om pa su naši birači za nas glasali. Ali vi ste rekli da nećete ni s kime i prevarili ste. I nemojte se sada izvlačiti da ste to učinili jer je to Stazić ispred Charlija rekao dvojici ljudi ne znam što. Što osim toga nije ni istina. Gospodine Staziću, vaš govor je bio tako da je, u Hrvatskoj nije otišlo 100 tisuća mladih ljudi, nema ljudi koji su po kontejnerima, sve ste vi probleme riješili. Ali u vašem govoru se iščitava, samo što to narod ne vidi, znači narod ne vidi da nam je puno bolje nego što ste vi rekli. To vam nije dobro, nama u MOST-u vi nećete odlučivati kako ćemo raditi i gdje ćemo ići. Možda bi vi htjeli nama naređivati i razbijati nas ali nećete. Nama je prioritet ono što ste potpisali Hrvatska raste i Domoljubna koalicija a to su reforme, samo reforme. Vaše ideološke podjele razbijanja naroda i destrukcije prema još neimenovanoj Vladi nisu dobre za budućnost hrvatske Vlade, Hrvatske države, poglavito države koja je u teškim krizama. Vaša priča o kako sve cvjeta u Hrvatskoj dok je bila vaša Vlada nije točna kao i ona prethodna što je bila, nije točna. Vrijeme je da podržite ono što ste potpisali, reformsku Vladu koju predvodi Tihomir Orešković. Jer ja dolazim iz kraja, cetinskog kraja, Gorski kotar, Lika je spaljena zemlja, nema mladih, nema poljoprivrede, nema stočarstva, ukinuti poticaji tim područjima zakonom kojega ste vi donijeli o regionalnom razvoju. Zato se lipo usmjerite kako treba i podržite one reforme koje ste podržali. To će MOST tražiti i nećete nam odlučivati s kime ćemo i kako ćemo. Hvala. Odgovorit će uvaženi zastupnik. **Stazić, Nenad (SDP)** Nisam ja rekao da je situacija u Hrvatskoj idealna, da je savršena, to ja nisam nigdje rekao, niti ja to mislim. Ja sam samo iznio činjenice što je napravljeno, što je poboljšano, da li je to dovoljno, nikada nije dovoljno. Nema te Vlade koja uvijek napravi dovoljno jer bi takva vlada ostajala vječito a vlade se mijenjaju u cijelom svijetu. Neke se promijene zbog toga što neke grupacije prevare svoje birače da će im nešto obećati. Sanader je nudio jamstvenu karticu pa su ljudi nasjeli. Nasjeli su a on ih je opljačkao. A šta im ja mogu, nasjeli su. Vaš kolega je kod javnog bilježnika napisao i potpisao da neće ni s nama ni s njima, onda je otišao s njima. Prevario je, pa šta je mogu šta je on prevario, pa nisam ja tome kriv. Ja vas ne dijelim, ja samo govorim činjenice. Je li potpisao kod javnog bilježnika? Je. Je li to objavio u novinama? Je. Jel' ispoštovao? Nije. Pa šta je tu mogu? Reforme. Pa da, pa dogovorili smo reforme i jesmo za reforme i podržati ćemo sve reforme, sve reforme koje je koalicija Hrvatska raste s vama dogovorila, mi ćemo podržati jer mi jesmo za te reforme. Mogli ste ih ostvariti s nama, niste htjeli ostvariti s nama, htjeli ste s njima. Pa dobro, vidjeti ćemo šta ćete napraviti. Nećete vi imati problema s nama oko reformi. Imati ćete možda samnom problema jer ću vas podsjećati kako ste prevarili birače. A s time se morate nositi četiri godine, što vam ja mogu. Zašto ste ih prevarili? Niste ih trebali prevariti. Trebali ste reći idemo sa HDZ-om i Sljedeća replika je uvaženog zastupnika Milijana Brkića. **Brkić, Milijan (HDZ)** Poštovani predsjedavajući, poštovani gospodine mandataru i svi predloženi ministri i ministrice. Poštovani gospodine Staziću u životu kao što znate, imate malo više godina od mene, iako imate i više kose od mene, nije sve samo usponi i padovi, ponekad i izgubite pa onda budite i u tom porazu, odnosno u demokratskom porazu, u demokratskim izborima budite veliki i nemojte se spuštati ispod razine. Obmane, priče i neistine su bili vaš Plan 21 zbog kojih mi danas i jesmo ovdje a zbog kojih vi danas i jeste u oporbi. I ovo je samo dokaz još jednom, ovo vaše današnje obraćanje a drago mi je da je mladi kolega Hajduković to primijetio, pa evo poslušajte malo i mlađe od sebe u vašem klubu. A prije toga se usaglasite sa gospodinom Peđom Grbinom hoćete hvaliti HDZ ili Sanadera ili ga nećete hvaliti. Ovo je samo dokaz da se vi ponovno vraćate u prošlost i tko je zadnje 4 godine cijelu hrvatsku javnost vraćao u prošlost u neimanju rješenja za aktualne probleme s kojima se susreće Hrvatska država i hrvatski narod i hrvatsko gospodarstvo. Dakle to je samo jedan od eklatantnih primjera tko nas je cijelo vrijeme vraćao u prošlost. Ono što je i spomenuli ste riječ izdajnici. Ne znam što je gospodin Crnoja mislio pod tim terminom registar izdajnika. Koliko sam upoznat puno nas tu su bili branitelji hrvatski, koliko sam upoznat tražili ste objavu registra hrvatskih branitelja. Koliko sam upoznat u Hrvatskoj je vođen Domovinski rat, obrambeni i oslobodilački, ne građanski. Koliko sam upoznat, ovo je Hrvatska država a ne slučajna država, nadam se da ste i toga svjesni. I ako smo već objavili registar onih koji su branili Hrvatsku pa ne vidim razloga zašto ne bi objavili i one koji su napadali Hrvatsku i koji su bili u neprijateljskim postrojbama koji su u tom trenutku napadali na Hrvatsku i na hrvatsku samostalnost. Ali to je sve iza nas. Dajte molim vas, hrvatski građani i hrvatska javnost … …/Upadica: presita ovih priča o prošlosti, presita je priča o onome što je bilo prije nas… …/Upadica: Vrijeme./… … idemo razgovarati o tome što je bitno za Hrvatsku, za gospodarstvo, za budućnost, za mlade i da već jednom Hrvatska krene u pozitivnom smjeru. Hvala lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** Molim vas da se svi držimo vremena. Odgovoriti će uvaženi zastupnik Nenad Stazić. ovako, vi ste tu svašta unutra umetnuli u ovu svoju repliku. Ajmo, probati ću ukratko. Velite, prihvatite poraz. Rekao sam vam ovdje točne brojeve dobivenih glasova. Vi ste danas na vlasti ne zbog toga što ste vi pobijedili u HDZ-u nego što vam je MOST donio vlast. To shvatite. Bez MOST-a vi ne biste bili na vlasti. Nismo izgubili, nismo ni pobijedili. Niste ni vi pobijedili, niste ni izgubili. MOST vam je donio vlast i to je činjenica i to svi ljudi znaju, pa nemojte to skrivati. Nemojte to sad prikazivati kao veliki svoj uspjeh. Lista izdajnika nacionalnih interesa. Ja ne znam tko će biti na toj listi i po kojem kriteriju će se birati nacionalni izdajnici. Možda će i Helena Puljiz doći na tu listu. Helena Puljiz koju je novi ministar progonio, progonio ju je, koja je dobila sud i 130 000 kuna odštete od Hrvatske države. I gospodine Bulj, zbog vas je Hrvatska država morala isplatiti 130 000 kuna. Hoćete li vi to vratiti te novce u hrvatski proračun zemlju koju volite? …/Upadica Reiner: Nemojte kolegu Bulja molim vas. Nemojte kolegu Nemojte kolegu Bulja, molim vas./… Ja se, registar agresora uz registar branitelja. Nije ovdje se govorilo o registru agresora, nego o registru izdajnika nacionalnih interesa. A tko će procjenjivati što su to nacionalni interesi? Tko? I po kojim kriterijima? A jel' vi znate šta znači objaviti takvu listu? A jel' vi znate da to znači poslati ljude na cestu da ga netko umlati da ga netko umlati tko malo preozbiljno shvati taj registar. A tko će za to odgovarati? Jer lako je kad se Helenu Bulj povlači po SOA-i i maltretira. Ali oprostite, da joj je ime objavljeno u tom registru i da ju je netko ubio na cesti tko bi onda bio kriv? Vi? Jeste spremni prihvatiti tu odgovornost? Svaka vam čast. Poštovani gospodine Staziću, u vašoj raspravi i izlaganju u ime kluba spomenuli ste riječ ustaštvo, proustavštvo. Ovdje se malo slabije čuje. Gospodine predsjedniče trebat će malo tehnički popravit da mi ovdje u ovim zadnjim redovima bolje čujemo. Pa ja se ispričavam ako nešto krivo kažem, a vi kasnije replicirate i kažete da to niste rekli. Tim vašim spominjanjem ja sam zaključio, a vjerojatno i hrvatska javnost da pokušavate prilijepiti etiketu ovoj budućoj hrvatskoj Vladi da bi ona bila ili je proustaška Vlada. Ova Vlada nije i neće biti proustaška Vlada. Govorim kao oporbeni saborski zastupnik. Ona može biti samo sposobna Vlada ili nesposobna Vlada, vlada koja je u stanju rješavati probleme građana ili nije u stanju rješavati probleme građana a to ćemo vidjeti narednih mjeseci. Dakle, jedino repliciram u tom smjeru i u tom smislu ako ste to izgovorili. Ja procjenjujem ako ste izgovorili, a čuo sam tu riječ, jednu od tih izvedenica tumačim to kao pokušaj etiketiranja ove buduće Vlade kao proustaške Vlade i to želim jednostavno demantirati. Druga stvar koju ste spomenuli Bleiburg, išli ste na Bleiburg i nećete na Bleiburg. Ja smatram kao oporbeni saborski zastupnik da Hrvatski sabor mora i treba biti pokrovitelj manifestacije u svibnju mjesecu u Bleiburgu. To ste vi ukinuli. Stvar vaših ideoloških stavova, ali sada se stvaraju vjerojatno nove okolnosti da će se stvoriti pretpostavke da Hrvatski sabor o tome raspravi i ponovo donese odluku i preuzme pokroviteljstvo nad Bleiburškom manifestacijom 15. svibnja svih narednih godina. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Odgovor uvaženog zastupnika Stazić. da se odrekne kandidata koji očito je, po svemu, po citatima koje sam naveo zauzima proustaške stavove. Ako to ne učini, onda ja mogu shvatiti da se on s time slaže i time će priskrbiti etiketu toj Vladi nepotrebno i to sam rekao. Nemojte to raditi, to je nepotrebno. Što će vam takav ministar? Što će vam to? Ne trebate. Pa imate boljih. I spomenuo sam gospodina Jasena Mesića, pa divan kandidat. Zašto se sada umjesto Jasena Mesića odlučiti za nekoga tko ima evidentno proustaške stavove. Kažete da Vlada može biti, ne može biti proustaška ili anti ustaška, nego može biti samo uspješna ili neuspješna. Nije točno. To vam je nelogično. Jedna Vlada može biti i uspješna, a da je recimo fašistička. Može! Rješava probleme građana, zapošljava ih. Pa Hitler je naišao na nezaposlenost ogromnu, sve ih je zaposlio. Doduše u ratnoj industriji, doduše je počeo rat. Ali oprostite njegova Vlada s tog aspekta ekonomskog je za Nijemce bila uspješna Vlada. I nije to samo jedini kriterij da li je netko uspješan ili ne, nego kakvu, koja je njegova ideologija. To je važno, to je važno za jedno društvo na kojim osnovama, koje vrijednosti zastupa. I meni nije svejedno koje će vrijednosti zastupati ministar kulture, nije u mojoj državi. I zato je to meni neprihvatljivo. I još samo za Bleiburg. Ja mislim da treba ići na Jazovku i na …/Govornik se ne razumije./… Tamo su bili zločini i tamo se pokloniti, a ona manifestacija u Bleiburgu najprije nije pod kontrolom naše države. Tamo mi ne možemo uredovati, naša policija i mi ne možemo ništa napraviti ako se tamo rade karmine za NDH. Ne možemo! Ali ja mislim da suvremena, ova naša Hrvatska država ne treba sudjelovat u karminama o NDH ali treba se pokloniti žrtvama koje su nevino pobijene u Jadnom, u Teznom i na drugim stratištima. To je moj stav. Hvala lijepo. Evo s time smo iscrpili replike na prvo izlaganje kluba. Još ih imamo 11 izlaganja kluba. Vodite o tome računa. Sljedeće ću zamoliti kolegu Miletića koji će u ime IDS-a iznijeti stav kluba IDS-a.

Uvaženi gospodine predsjedniče, kolegice i kolege zastupnici prije svega želio bih čestitati mandataru na ukazanom povjerenju za sastav nove Hrvatske vlade. Pokušat ću iznijeti nekoliko stavova našeg kluba razmišljajući prvenstveno o sadašnjosti i budućnosti. IDS vladu desnog centra ne može podržati jer su naše ideološke i svjetonazorske razlike naprosto prevelike. Osim toga proteklih tjedana od stranaka koje će sastavljati Vladu nismo čuli ništa o dvije teme koje su po meni ključne ne samo za moju regiju Istru iz koje dolazim nego i za cijelu Hrvatsku. Kao prvo još uvijek ne znamo koji je stav buduće Vlade prema decentralizaciji. A kao drugo, i još važnije, ne znamo ništa o stavu buduće Vlade prema temeljnim ljudskim pravima i slobodama te građanskim vrijednostima. Dapače, informacije koje su proteklih tjedana donosili mediji ne zvuče nimalo ohrabrujuće. Stoga upravo danas s ovog mjesta želim uputiti apel mandataru odnosno budućem premijeru gospodinu Oreškoviću, gospodine Orešković nemojte dozvoliti da se srozaju civilizacijski standardi koji su uspostavljeni u Hrvatskoj posljednjih godina i nemojte dovoditi u pitanje toleranciju i demokratske vrijednosti koji su temelj svake moderne europske države. Čuli smo, mogli smo čitati proteklih dana da se dovodi u pitanje pravo žena na izbor, da se prijeti udarom na civilni sektor, da se sprema lov na vještice kroz uvođenje nekakvih registara izdajnika. Apeliram na vas da blokirate svaki takav pokušaj ugrožavanja temeljnih ljudskih prava i građanskih sloboda. Nemojte dovoditi u pitanje ljudske slobode, nastavite njegovati multikulturalnost, nastavite štititi prava svih manjina. Sve drugo vodi nas unatrag u ponor '90-ih iz kojeg se Hrvatska teškom mukom iščupala. A kad govorimo o antifašizmu dovoljno je pogledati hrvatski grb, našu istarsku kozu na grbu i vjerujem da nikome u ovome Domu nije stalo dovoditi u pitanje antifašizam kao i Hrvatski ustav. Onaj tko negira antifašizam kao vrijednost taj ne može očekivati razumijevanje Istre i ne može tražiti podršku IDS-a. Druga stvar koju danas želim istaknuti je pitanje decentralizacije Hrvatske. Da, pričamo o gospodarskom rastu i vjerujem da će svaki kandidat za premijera to istaknuti. No osnovno pitanje glasi kako? Vi ste istaknuli gospodine Oreškoviću da je jedan od 5 ključnih koraka koje Hrvatsku vodi prema gospodarskom oporavku stavljanje u funkciju neiskorištene državne imovine. U IDS-u mi o tome već govorimo punih 25 godina i upravo je to bila jedna od ključnih točaka naše uspješne programske platforme pravo na svoje. Međutim, to se ne može napraviti ukoliko se zadrži postojeća situacija u kojoj de facto 200-njak ljudi ovdje u Zagrebu upravlja cjelokupnom državnom imovinom od Vukovara do Dubrovnika i Istre. Zbog toga je potrebno promijeniti zakone kojima će se provesti decentralizacija i kojima će se spustiti ovlasti na niže razine uz jasne procedure, ograničenja i kontrole. Evo, ja dolazim iz Istre, jedne ako ne najrazvijenije onda sigurno jedne od najrazvijenijih hrvatskih regija. Iako smo mala županija mi smo se odlučili za policentrični razvoj. Razmjestili smo upravne odjele po svim gradovima naše županije. Držim da bi pristup decentralizaciji trebao biti pristup koji će upravo omogućiti gospodarski rast. Vjerujem, vi ste gospodin koji se razumije u brojke, pa ćete znati prepoznati i razliku između najrazvijenijih europskih zemalja u kojima najmanje, ponovit ću, najmanje 25% prihoda ostaje na lokalnom nivou i Hrvatske u kojoj je taj prihod negdje oko tek 10% sredstava koji se raspoređuje na sve općine, sve gradove i sve županije u Hrvatskoj. Možemo težiti ka Grčkoj koja je jedina centraliziranija od Hrvatske u Europi ili možemo težiti nekim uzorima najrazvijenijih europskih zemalja poput Njemačke ili Danske. Držim da tu naprosto nema alternative. Administrativna, funkcionalna i fiskalna decentralizacija to je jedini održivi model gospodarskog rasta. Centralizirani ustroj države takav kakav imamo danas izravno koči gospodarski razvoj svih naših regija kao i Hrvatske u cijelosti. Povećavanjem ovlasti, ali i odgovornosti, na nižim razinama samouprave odnosno regijama, gradovima i općinama povećala bi se i motiviranost građana da sudjeluju u kreiranju i provođenju lokalne i regionalne politike ali i da sudjeluju u javnom nadzoru nad donošenjem i provođenjem javnih odluka i trošenjem javnog novca. Želim posebno naglasiti kako decentralizacija nije priča koja se odnosi samo na Istru, to je model kroz koji bi se sve hrvatske regije mogle brže razvijati i osigurati bolje usluge svojim građanima. Istra je samo dobar primjer uspješnog upravljanja na regionalnoj i lokalnoj razini koji joj je priskrbio status najrazvijenije hrvatske regije. Podsjetit ću Istra ima dvostruko nižu stopu nezaposlenosti u odnosu na hrvatski prosjek i nižu stopu nezaposlenosti u odnosu na države članice EU. Nadalje, Istra ima najveći udio malih i srednjih poduzetnika u cijeloj Hrvatskoj. Istarski turizam čini trećinu cjelokupnog hrvatskog turizma i ostvaruje ukupno preko 200 milijardi kuna prihoda. Svoj know how u sektoru turizma IDS je demonstrirao i u prošlom mandatu kroz Ministarstvo turizma i mislim da su rezultati vrlo opipljivi. Spomenut ću samo onaj najsvježiji, rekordna turistička sezona 2015. godine i porast broja dolazaka od preko 8%. Osim toga u Istri se istinski žive europske vrijednosti multikulturalnost, suživot, antifašizam i poštivanje prava svih manjina. Istra je regija sa snažnom povijesnom i povijesnim i kulturnim identitetom zbog čega se njezin status kao zasebne regije ne smije dovoditi u pitanje. To je temeljno pitanje ne samo za IDS nego i za svakoga Istrijana. Istra je dakle odličan model prema kojem treba razvijati i ostale regije u Hrvatskoj. Držim da daljnji razvoj Istre treba poticati a ne ga kočiti tromim i neučinkovitim centraliziranim sustavom. Uzet ću nekoliko primjera za koje držim da su dobri. Nekada je ministarstvo ukupno kontroliralo osnovno i srednje školstvo od kada je ga decentralizacijom preuzela regionalna i lokalna samouprava možemo usporediti kako danas izgledaju škole, sportske dvorane gdje idu naša djeca a kako je to izgledalo prije. Drugi dobar primjer decentralizacije je spuštanje vatrogastva na regionalnu i lokalnu razinu. Jednako tako držim da je kvalitetnije to danas nego što je bilo prije. jedan korak koji možda pokazuje da decentralizacija nije i ne bi trebala biti bauk osim ukoliko netko želi zadržati koncentraciju moći u jednome centru je primjer izdavanja akata za gradnju odnosno građevinskih i lokacijskih dozvola. Od kada je to 2008. godine prepušteno regionalnoj i lokalnoj samoupravi sustav funkcionira brže, efikasnije, nema zastoja a usuđujem se reći da je u značajnoj mjeri i smanjena korupcija. Imamo i loše primjere, raspolaganje državnim poljoprivrednim zemljištem kojega je nažalost prošla Vlada centralizirala osnovavši Agenciju za poljoprivredno zemljište. Možemo vidjeti da smo propustili veliku šansu ulaskom Hrvatske u EU kada smo mogli postaviti nasade dok još nisu bile sve kvote utvrđene a držim da je centraliziranim upravljanjem naprosto propušten vlak i godine su prošle a zemlja nije dana na upravljanje poljoprivrednicima. Gospodine Orešković, nadam se da ćete svoje profesionalne uspjehe preslikati na gospodarsku sliku Hrvatske i da ćete provesti pametnu decentralizaciju zemlje. Na samom kraju želim još jednom apelirati na one koji će za koji dan preuzeti izvršne funkcije da ne budu zarobljenici povijesti i primitivizma, nemojmo svoju djecu vraćati u mrak isključivosti iz besmislenih rasprava od 90.tima ili još gore o 40.tima. Potrudimo se da svi skupa stvorimo stvorimo kozmopolitsku, otvorenu i tolerantnu generaciju koja ne mora brinuti o elementarnoj egzistenciji koja se obrazuje na najboljim sveučilištima i koja je kompetitivna na svjetskom tržištu. Hrvatska je na putu da postane istinski moderna, uređena i napredna europska država nemojte to dovoditi u pitanje. Hvala vam. Hvala lijepa. I vaše izlaganje izazvalo je nekoliko replika, prva je ona uvaženog zastupnika Gordana Jandrokovića. Izvolite. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala vam gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Pa kolega Miletić, slažući se s velikim djelom vašega izlaganja i potpuno uvažavajući i prihvaćajući logiku o kojoj ste govorili a pritom mislim na očuvanje temeljnih prava, pravne države, zaštite manjina i tu vam se potpuno mogu priključiti i složiti se s vama. Međutim, žao mi je što je rasprava otišla u smjeru da dovodimo u pitanje demokratičnost ove Vlade, da dovodimo u pitanje temeljne vrijednosti hrvatskoga društva i hrvatske države. Nažalost ta rasprava krenula je od kolege Stazića. On je ovu Vladu i jednog od ministara optužio da je proustaška. Temeljem čega je to učinio, temeljem toga što se pozvao na web stranicu Udruge Križni put gospođe Brune Esih. Ta web stranica ne postoji, ta udruga nema web stranicu o kojoj je kolega Stazić govorio. Dakle u dobro poznatom stilu izmislivši tezu optuživši počinje graditi cijelu konstrukciju temeljem kojega nekog počinje optuživati da je ustaša. I mi se ovdje danas zahvaljujući SDP-u počinjemo ponovno baviti pitanjima od kojih smo se željeli odmaknuti nakon ovih izbora. Imali smo prezentaciju po prvi puta u hrvatskoj povijesti koja je fokusirana na gospodarstvo, na financije, na životni standard. Umjesto da o tome vodimo raspravu, umjesto da o tome Klub zastupnika SDP-a replicira i ukazuje na slabosti oni nas vraćaju na jedan svjetonazorski sukob optužujući Vladu da je proustaška. To je skandalozno, to vodi natrag, to nije ono na čemu će Vlada i Hrvatska demokratska zajednica, nećemo dozvoliti taj tip diskusije i tu vrstu konflikta ona je štetna za hrvatsko društvo i to treba otkloniti. A posebice treba paziti na ovakve lažne teze, na ovakve konstrukcije i podmetanja. Sljedeća replika je uvaženog zastupnika Željka Jovanovića. Izvolite. **Jovanović, Željko (SDP)** Hvala gospodine predsjedniče. Kolega Miletić ja ću vama replicirati, a ne ko kolega Jandroković koji je replicirao kolegi Staziću za to nije dobio opomenu kao što smo mi prethodno dobili opomenu. Dakle, drago mi je da ste se i vi osvrnuli na one ključne tekovine demokratskog društva i nadam se da ćemo to danas nebrojeno puta ponoviti kako bi nadam se na kraju dana od mandatara čuli da on zaista također potiče antifašizam, da potiče pravo na drugačije mišljenje, da potiče pravo žena na pobačaj, da potiče medicinski potpomognutu oplodnju, različitost, dvojezičnost a da je protiv nekakvih registara izmišljenih izdajnika i da je protiv ugrožavanja elementarnih ljudskih sloboda. A Istra je pravi primjer kako bi cijela Hrvatska trebala izgledati. I drago mi je da ste spomenuli još jedan veliki problem oko kojeg nadam se da ćemo čuti nešto danas također od mandatara a to je civilno društvo. Dakle ne znam da li ste primijetili pa je dobro da kolege čuju da pojedine članice Domoljubne koalicije najavljuju drastično rezanje sredstava za udruge civilnog društva što je po meni direktan put daljnjeg smanjivanja demokratskih ustroja i dosega koje smo postigli u hrvatskom društvu. Prije nego što pređemo na sljedeću repliku, kolega Jovanović, ja nikome još nisam dao opomenu, ja ću je davati ako se prestupe neke stvari, bez brige budite, ali nikome još nisam dao opomenu. A sada će riječ dobiti kao repliku uvaženi zastupnik Stevo Culej. Izvolite. **Culej, Stevo (HDZ)** Poštovani predsjedniče, mandataru. Ja sam ovdje zahvaljujući svima vama koji su me proganjali sve ove godine i natjerali su me da dođem ovdje. Pa ću vam reći zašto sam i došao i zašto se javljam. Žao mi je što je gospodin Stazić izašao van, slušao je puno mojih govora pa je bio red da prisustvuje i ovom. Gospodin Lorencin antifašizam kao najveći doseg iz nekih prošlih ratova, ja bih rekao šta smo mi dobro polučili sa našim antifašizmom, našim oblikom antifašizma kojeg pamtimo u zadnjih 60-ak godina? Ništa dobro za hrvatski narod. Hrvatski narod je najviše stradao. Naši antifašisti pogrešno su shvatili antifašizam. Trebali su oprostiti i abolirati sve ne samo jednu grupaciju, ne samo jedne zlikovce koji su bili u prošlome ratu ako ćemo ih tako nazvati. Svatko je imao svoj cilj u prošlome ratu. Nadalje, multikulturalnost Istre, od čega zavisi, od čega potiče i kuda ide? Lako je biti multikulturalan u Istri gdje su se svi slojevi društva, svi oni koji su se prigrlili i krenuli u Istru trbuhom za kruhom našli su sebe u toj Istri, Istra je mila, naravno, dobili su priliku za život, za rad, da privređuju, da budu korisni tome društvu. I mi u Slavoniji isto tako imamo naše nacionale manjine, imamo puno nacionalnih manjina, ali samo jedna je ta koju uvijek spominjemo, mi imamo i Čehe i Slovake, imamo Mađare, imamo mnoge druge, imamo samo jednu koja je učestvovala u oružanoj pobuni. Ali u toj nacionalnoj manjini ima i jako puno onih kao što je uvaženi gospodin Orešković. Mi govorimo samo o jednima pripadnicima Srpske nacionalne manjine koji su bili na strani neprijatelja, agresora, to je gospodin Boško Orešković i mnogi ini drugi koji su se borili na našoj strani. Napadan je i gospodin ministar kulture naš Hasanbegović. Zbog čega? Zato što je najavio promjene. Promjene čega? Promjene naravno Olivera Frljića i njemu sličnih, promjene onih koji su na Markovome trgu vršili nuždu i izvodili razne neprimjerene performanse. …/Vrijeme, vrijeme./… Financiranje udruga. Pa naravno treba ukinuti financiranje udruga… …/Upadica: **Reiner, Željko (HDZ)** Kolega premašili ste značajno vrijeme./… … koje propagiraju antihrvatstvo. Kolega Miletić izvolite. Vi na antifašizam gledate jednim očima a mi u Istri gledamo drugim očima. Iz razloga što upravo antifašistički pokret i povijesne pazinske odluke su donijeli odluku da se Istra vrati matici domovini. I ja vas pozivam dođite u Istru, naučite malo naše povijesti i vjerujem da će se i vaš pogleda promijeniti. Sljedeća replika je uvaženog zastupnika Peđe Grbina, izvolite. **Grbin, Peđa (SDP)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Uvaženi kolega Miletić, slušao sam vašu raspravu i drago mi je da ste istaknuli neke stvari koje se tiču zdravstva i uprave. I ja bih doista volio danas posvetiti svoju raspravu onome što bi trebao biti tzv. reformski plan ove Vlade i volio bih raspravljati o tome kako će se i u kojim rokovima mijenjati naše javne financije, naše gospodarstvo, naše zdravstvo ili naša javna uprava. A ponoviti ću još jednom, stupci koji govore o tome kako će se uprava, financije i gospodarstvo ili zdravstvo mijenjati su prazni. Mandatar o tome nije ništa govorio. Mandatar koji je prikazao tu prezentaciju nije ništa rekao, nije ništa pokazao, nije nam ništa dao. A ja vjerujem da i vas kao i mene zanima da li ćemo, u kojim rokovima i kako mijenjati porezni sustav? To je ono što se tiče primjerice financija. Da li ćemo uvoditi porez na nekretnine. Nadalje zanima me u području gospodarstva na koji način će se ova Vlada odnositi prema brodogradnji. Da li će se brodogradnja i dalje subvencionirati, da li će se pokušati određene stvari napraviti u pregovorima sa Europskom unijom koje se tiču naše brodogradnje i Ja sam uvjeren da svakoga iz Pule, iz Istre to izuzetno zanima. Nadalje zdravstvo. Ovdje ništa ne piše o tome na koji način ćemo se odnositi prema zdravstvenom osiguranju, da li će biti privatizacije zdravstva ali isto tako nema niti određenja ove Vlade o tome da li će se nastaviti financirati izgradnja nove pulske bolnice a pogotovo nakon izgradnje njenog opremanja. I na kraju nema apsolutno ničega o upravi a to je bitno zbog decentralizacije. Ne znamo niti kada, niti u kojim rokovima niti kako ova Vlada uopće planira pristupiti promjenama u području uprave Republike Hrvatske. I ja sada vas pitam, pa da li je to normalno kolega Miletiću? **Reiner, Željko (HDZ)** Nakon ove retoričke replike sljedeća replika je ona uvaženog zastupnika Branke Bačića. Zahvaljujem gospodine predsjedniče, poštovani gospodine Orešković, čestitam vam na izboru za mandatara hrvatske Vlade. A vama poštovani kolega Miletić želim replicirati, pri tome uvažavajući vaš stav da svoj stav prema podršci Vlade gospodina Oreškovića uvjetujete daljnjom decentralizacijom Hrvatske. Ali ja bih vas želio podsjetiti da ste vi, odnosno IDS četiri godine bili ste član Vlade koja je vršila snažnu centralizaciju Hrvatske. Mi smo samo u zadnjoj godini, ne mi, nego Vlada Zorana Milanovića i Kukuriku koalicija napravila veliku centralizaciju sredstava negdje oko 18% osnovnih sredstava jedinica lokalne i područne samouprave ta je Vlada uzela tim jedinicama lokalne samouprave i IDS čiji ste vi bili član je takvu odluku podržao. Stoga moram reći da mi djelujete nevjerodostojni kada s jedne strane tu Vladu ste podržavali, a s druge strane uvjetujete podršku Vladi koja je najavila decentralizaciju Hrvatske. I s druge strane, čini mi se da vam je kada niste u stanju podržati onu Vladu koja namjerava Hrvatsku decentralizirati da vam je politički svjetonazor važniji od interesa županije koju uvodite i Istre iz koje dolazite. Jer da to takav nije slučaj onda biste prešli preko tih ideoloških svjetonazora i podržali biste Vladu koju čine Domoljubna koalicija i MOST i koja najavljuje snažnu decentralizaciju Hrvatske. I ja vas podržavam u toj vašoj namjeri da podržite sve one mjere koje je ova Vlada najavila a koje se odnose na decentralizaciju Hrvatske i kad su u pitanju djelokrug radova i kad su u pitanju financijska sredstva bez kojih ne može opstati lokalna samouprava, bilo lokalna, bilo područna u Hrvatskoj. Hvala. Odgovorit će uvaženi zastupnik Boris Miletić. **Miletić, Boris (IDS)** Pa ja držim da je u politici najbitnije ukoliko želite trajati neko vrijeme biti vjerodostojan i dosljedan zato jer IDS i PGS i lista za Rijeku, mi smo samostalno izašli na izbore u osmoj izbornoj jedinici, predložili našu platformu, pravo na svoje, predložili decentralizaciju i polučili smo uspjeh. Zato nas i građani honoriraju povjerenjem sve ove godine, jer se upravo borimo za interese naših građana. No, kad govorimo o decentralizaciji ja sam doista morao istaknuti da me vrijeđaju kao čovjeka koji živi u ovoj zemlji pokušaj negiranja hrvatskog grba ili hrvatskog Ustava i mi preko toga ne možemo prijeći. No, s druge strane želio sam biti konstruktivan, ne voditi neke prošle bitke tko je više zadužio, manje zadužio, nego upravo ukazati mandataru, budućem premijeru kako omogućiti gospodarski razvoj. Je, IDS je bio u Vladi, imali smo resor turizma, nije samo da smo pričali nego smo dokazali da upravo znamo kako stvoriti rast, povećanje turističkog prihoda, povećanje broja noćenja i dolazaka turista u Hrvatsku. Hvala. Sljedeća replika je uvažene zastupnice Tanje Vrbat Grgić. **Vrbat Grgić, Tanja (SDP)** Hvala gospodine predsjedniče. Kolega Miletić, pohvaljujem vaš govor, ponosna sam kao jedna Istrijanka kada uvijek dolaze do izražaja te naše vrijednosti koje su na žalost danas ugrožene. Ja ne mogu vjerovati da 2016. godine mi danas možemo u Hrvatskom saboru čuti da antifašizam nije donio ništa dobro 60 godina u Hrvatskoj. Ja zaista predsjedniče smatram da vi to trebate sankcionirati. Antifašizam stoji u temeljima hrvatske državnosti. Danas ni ja, ni kolega Miletić, ni mnogi drugi vi kolete ne bi danas sjedili u Hrvatskom saboru da nije bilo antifašističkog pokreta i to ne treba nikad prestat ponavljati, jer je očito to danas u opasnosti. No, bojim se da će kolega Orešković, gospodine Miletić nadam se da će vas poslušati, da će poslušati vaše savjete, da će biti konstruktivan. No bojim se da je on jedan lijepi celofan, jedan lijepi paket, jedan blještavi onako sa fijokom jedan ovako celofan, ne dođe mi riječ, koji će provoditi interese korporacija i velikih bankarskih lobija, a tu i tamo će se narodu baciti neka kost, ovako neki registar izdajnika, nekakva takva floskula kojom ćemo se mi baviti u medijima i koji će interesirati i okupirati građane, a de facto će se od iza odvijati jedna velika, velika rasprodaja Hrvatske i njenih nacionalnih interesa. Hvala lijepa. Prije nego što gospodin Miletić odgovori, nemate odgovor. Kolegice Vrbat Grgić želim vam skrenuti pozornost na to da ja nisam sankcionirao niti kad je iz vaših redova govorilo u potpuno drugom smislu, kad se Vlada govorila da je filo fašistička ili filo ustaška i ne želim nikog sankcionirati. Ja plediram ovdje na sve strane da zadrže dostojanstvo i to sam i već jednom rekao i sad ponavljam, da zadrže dostojanstvo i da takvi izrazi se uopće ne čuju u Hrvatskom saboru. Hvala vam lijepo. A još imamo jednu raspravu uvaženog zastupnika Darija Hrebaka. **Hrebak, Dario (HSLS)** Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane kolegice i kolege zastupnici, uvaženi gospodine Miletić. Kao što znademo u ovom sazivu Hrvatskog sabora postoje tri liberalne stranke. Jedna liberalna stranka odlučila je podržati tim gospodina Oreškovića, buduću Vladu gospodina Oreškovića. Izražavam suglasje sa gospodinom Miletićem i njegovu bojazan za srozavanje razine ljudskih prava u Republici Hrvatskoj, ali to razumijem u smislu ove medijske hajke koja se digla u proteklih nekoliko tjedana u hrvatskom javnom prostoru. Međutim, danas prilikom izlaganja gospodina Oreškovića, a razlog zašto je HSLS čiji sam ja član i saborski zastupnik odlučio podržati program gospodina Oreškovića upravo iz tri razloga koje dijele svi liberali: gospodarstvo, ekonomski oporavak Republike Hrvatske i ono što je najbitnije podizanje životnog standarda svih naših građana. Miletića apsolutno razumijem, međutim isto tako mogu naglasiti da se ova postojeća europska razina ljudskih prava, zaštite ljudskih prava u Republici Hrvatskoj sigurno neće srozavati. Dapače, ona će se samo poboljšavati. Ukoliko bi se nekim čudom, a kao što smo i vidjeli iz i opusa gospodina Oreškovića koji je isto tako osoba koja je nama kao liberalima prihvatljiva do toga sigurno neće doći. Međutim, kada bi se to i dogodilo vi budite uvjereni glas liberala bi se čuo u Hrvatskom saboru. Stoga gospodine Miletiću nema potrebe za bojazni, ne treba sve osluškivati ono što je u medijima. Mi kao liberali nismo kao isključivi, mi kao liberali uvijek pružamo drugima da prvo pokažu ono što znaju a isto tako znamo i reagirati ukoliko bi bilo koja opasnost došla po pitanju ljudskih prava u RH. I na kraju vezano uz opasku za antifašizam u Istri ja bih rekao da nitko od nas nema problema i svi mi znamo dobro što je antifašizam a znamo isto što je i fašizam i što je komunizam. Za liberale oni su totalitaristički režimi i nema razlike za njih. Hvala lijepa. Hvala. Odgovorit će uvaženi zastupnik Boris Miletić. **Miletić, Boris (IDS)** Znate, ne tako davna povijest nas ipak uči da moramo biti oprezni. Kada je Istra bila prva koja je otvorila ured u Bruxellesu, kad smo postali prva članica Skupštine europskih regija to se tada doživljavalo gotovo pa kao antidržavni element. Kad je Istra, odnosno Istarska županija u svojoj skupštini donosila statut kojim je omogućila svojim građanima pravo na uporabu talijanskog jezika i još neke druge po meni civilizacijske vrijednosti tada je taj statut bio suspendiran i trebalo je 5 godina boriti se kako bi taj statut bio na snazi. I on danas jeste na snazi. Doista ne znam jel' danas ikome smeta što u našim upravnim tijelima se može koristiti ravnopravno hrvatski i talijanski jezik. Ne znam da li ikome smeta ukoliko dođe u državni posjet Istarskoj županiji što pored hrvatske nacionalne himne svira i Istarska himna? Mislim da je to jedan iskorak naprijed i povijest nas uči da trebamo biti oprezni. Zato sam pokušao ukazati mandataru nove temeljne vrijednosti oko kojih se uvijek s tim moramo boriti, ali s druge strane okrenuti se ka budućnosti. Svima nam je stalo do gospodarskog rasta i zato sam istaknuo ono do čega držim, a to je kompletna decentralizacija Hrvatske kao model budućeg gospodarskog rasta. Iskoriste lokalnu razinu, brojne općine, županije, gradove koji imaju svoje službenike koji znaju raditi, dokazali su se. Mislim da to upravo može biti poluga državne vlasti kako brže ići naprijed, a država će uvijek imati kontrolni mehanizam i moći smanjiti svoje troškove. Hvala lijepa. Sljedeći će riječ dobiti uvaženi zastupnik Milorad Pupovac u ime kluba SDSS-a i kluba Reformista. Poštovani gospodine predsjedniče, poštovani mandataru i poštovane kandidatkinje i kandidati za novu Hrvatsku vladu, kolegice i kolege sa velikim interesom smo pratili prezentaciju gospodina Oreškovića i poštujemo činjenicu da se usmjerio na ekonomsku tematiku ili na jedan dio ekonomske tematike. Ali mi svi znamo koji smo ovdje, kao što i gospodin Orešković sasvim sigurno zna, kao što se u nekoj korporaciji neke ekonomske mjere ne mogu pripremiti ukoliko korporacija nije pripremljena da ih provede, ukoliko sve njezine politike nisu pripremljene da ih provedu tako to vrijedi i za državu. Ukoliko država nije pripremljena i ukoliko državu ne smatramo jednako važnim elementom za reforme, za izlazak iz ekonomske krize nema jamstva da će same mjere ekonomske politike to učiniti. Sad mi dozvolite nekoliko riječi da istaknem u ovih prvih 10-ak minuta prije nego što moj kolega potpredsjednik kluba gospodin Čačić bude govorio o drugim pitanjima. Prvo, mi moramo stvoriti duh tolerancije u društvu jer je duh netolerancije u posljednjih 3 godine isuviše snažan. I zato nije dobro da ni u programu Ministarstva kulture ni u programu Ministarstva prosvjete nemamo jedne riječi o kulturi tolerancije, o ljudskim pravima i o manjinskim pravima. Nemamo nijedne riječi o stvaralaštvu, nemamo nijedne riječi o inventivnosti, nemamo nijedne riječi o onome što su najbolje ljudske sposobnosti. Nacionalni identitet je važan, ali nije dovoljan jer moramo imati slobodne ljude i slobodu unutar nacije. A to nismo iščitali. I morat ćemo čitati, morat ćemo raditi na tome da to stvorimo. Druga stvar, zakonitost odnosno nezakonitost, imamo li mi institucije podešene za to da obave sve ove poslove koje vi gospodine mandataru s pravom želite postići? Možda će se netko složiti s vašim mjerama, možda netko neće. Ja ću vam reći, nemamo. Naše institucije su u međusobnom sukobu, DORH sa Policijom, Policija sa pravosuđem, pravosuđe sa Vrhovnim sudom. Kako ćemo to činiti? O mjerama u domovinskoj sigurnosti imamo poprilično mnogo, čak i malo previše, ali o ovome nemamo dovoljno. Posebno ako vidimo da imamo 2 politike, jedna je MOST-ova, a druga je Domoljubne koalicije. Hoće to biti jedinstvena politika ili dvije politike? Drugo što bih htio reći profesionalnost i etičnost u obavljanjima javnih poslova, mi to nismo dosegli ni u javnim poduzećima ni u pravosuđu ni na mnogim drugim mjestima. Neće se to popraviti tehničkim mjerama nadzora koliko će tko dobiti predmeta, koliko tko neće, kojom će brzinom to raditi ili neće. Mora postojati neki drugi mehanizam kako ćemo tu kontrolu napraviti. Treća stvar, lijepo je čuti pozivanje na solidarnost ali nejednakost nas uništava. 30% naših građana po nekim mjerenjima je ispod granice siromaštva. 15% ne može osigurati 7-dnevni godišnji odmor ni u zemlji ni izvan zemlje. Kako ćemo u tim okolnostima to činiti? 80% štednje pripada možda svega nekoliko postotaka štediša, a mi raspravljamo o franku, mi raspravljamo o blokiranima a ne raspravljamo o toj činjenici, dakle nejednakost nećemo moći promijeniti karitativnim mjerama, niti mjerama palijativne socijalne politike. Ja bih volio da je ona sastavni dio vaše ekonomske politike gospodine Oreškoviću, odnosno Vlade. Četvrtu stvar koju želim reći jeste nerazvijenost. Preko 10% hrvatskih općina živi u okolnostima potpune nerazvijenosti, to znači 40 i nešto, od toga 17 su oni u kojima žive pripadnici manjina posebno srpske zajednice. Sa lošom demografskom slikom, sa nikakvim ulaganjima i sa nikakvim posebnim mjerama kaže se u programu Vlade maksimizirat ćemo ovo, maksimizirat ćemo ono. Hoćemo ako vidim poseban mehanizam kojim ćete to uraditi. Imate li poseban fond za nerazvijena područja? Nemate ga ovdje, a dok ga ne stvorite nećemo moći vjerovati u to da ćete ga provesti. Jer tim područjem vašoj Lici, našoj Lici, na području Udbine imate tri čovjeka po kvadratnom kilometru. To moramo promijeniti. I na kraju, ne bi bilo nikako dobro da ova Vlada sa vama na čelu, sa nizom ministara koji imaju respektabilnu biografiju nema u svojem programu mjera koje je imala prethodna Vlada SDP-a i partnera, koje je imala HDZ-ova Vlada i partneri pa opet HDZ-ova Vlada i partneri. Nema ni pitanje povratka izbjeglica, ni obnove, ni manjinskih prava, nema ničega, niti načina kako će se zajamčiti participacija. Ja razumijem da su mnoge stvari rađene u okolnostima doista specifičnim kad su po srijedi pregovori oko sastavljanja Vlade, ali kao što je rekao kolega Miletić bilo bi nedopustivo da da izađemo, da usvojimo program ili da ga naknadno ne revidiramo a da zapravo nemamo elemenata politike ljudskih, manjinskih prava kao sastavnog djela ove Vlade. Onda bi sve ove rasprave koje su ovdje vođene oko pojedinih ministara ili njihovih izjava ili prethodnih radova bile mnogo manje predmet pažnje nego što sada jesu. Dakle nije valjda da ćemo doći do toga da se moramo pozivati na Erdutski sporazum, na pismo namjere da bismo zajamčili participaciju srpske manjine u institucijama Vlade? A tamo se propisuje koliko pomoćnika ministara, koliko savjetnika, u kojim ministarstvima i slično. Nije valjda da ono što su tekovine, što su tekovine vlada u posljednjih nekoliko mandata od 97. godine kad je i taj proces participacije počeo nije valjda da ćemo to preskočiti pa ćemo kazati pa to nam ne treba imamo mi svog čovjeka koji je bolji od ostalih Srba kao što netko ovdje reče. Ako ćete tako to nije politika HDZ-a s kojim sam surađivao od 2006. na ovamo, ni jedne Vlade. Prema tome, nemamo predrasuda imamo veliki interes da Vlada uspije i želimo pomoći da Vlada uspije ali bez inkluzije, bez uključenosti, bez ozbiljnog poziva na suradnju to nije moguće. Hvala vam lijepa i prepuštam riječ gospodinu Čačiću. Ja vas moram upozoriti očito ste napravili jednu grešku, kad se dijeli vi se morate tako i prijaviti. Nije bilo prijavljeno. Prijavio se samo kolega Pupovac. Ja ću vam dati sada riječ ali ubuduće vas lijepo molim. **Čačić, Radimir (Reformisti)** Ispričavam se na propustu, ali tajnica je dobila takvo uputstvo, ne znam zašto nije tajnica kluba. kluba. Prije svega, naravno čestitke mandataru, na dobivenoj mogućnosti da formira Vladu i očekujem naravno da će se to i desiti da će se to i desiti kao i svi vjerojatno danas ovdje. Tema koja se ovdje nekoliko puta otvorila kao da je to neka vrsta argumenta, po mom osobnom sudu jednostavno ne stoji. Sasvim je svejedno za mene da li program Vlade ima 300 stranica ili 30 stranica. Budimo potpuno jasni. Na 300 stranica možete beskonačnu količinu gluposti i stvari koje nećete realizirati napisat čemu smo često svjedočili u ovom Saboru, ovo je meni šesti mandat pa vam mogu reći da sam se nagledao bedastoća na puno stranica, što ne znači da na deset ili petnaest ili trideset stranica možete i uvijek ćete imati pametne stvari i suvisle stvari. Ne boli me ovdje debljina tog teksta, ima nekih drugi stvari na koje bih upozorio. Mi smo objektivna zemlja i često se to kaže propuštenih šansi i to se da potvrditi jednostavnom činjenicom da smo pred 25 godina bili u vrhu tranzicijskih zemalja a da smo danas na dnu. sada nas upravo i Rumunjska prestiže ovih dana. Dakle šta god mi mislili o sebi, o bilo kojoj našoj Vladi činjenica je da neupitna odgovornost politike se ne može osporiti, samo iznimno se hrvatska politika približila najboljem što može dati hrvatsko društvo. Samo iznimno o nekim svijetlim trenucima, nažalost u kontinuitetu nije tako. Ovdje imamo neke ljude koji se bave ekonomijom duže vremena jedna nevjerojatna je činjenica da po stabilnim cijenama je BDP Hrvatske pred 35 godina bio veći nego danas, 35 bačenim godinama. Što god mi mislili dobro o sebi. Ovi izbori su pokazali želju za promjenom ideoloških polova na vlasti, oni su pokazali i želju da se izađe iz ideoloških zamki, ideoloških ratova koji su u najvećoj mjeri do sada bili korišteni kao alibi za nesposobnost i izostanak u obnašanju vlasti, izostanak rezultata i za povratak na vlast bez obzira kako loši bili u prethodnom mandatu. Sasvim svejedno da li lijevi ili desni. Na isti način se pristupalo i ponovno ovdje svjedočimo tim istim scenama. Naravno kada velim da je društvo, barem trećina društva pokazala želju da izađe iz ideoloških rovova i da traži promjenu, sposobnost, znanje, hrabrost, izazov kao što je ovdje govorio gospodin mandatar, što visoko cijenim, ni na kakav način ta trećina hrvatskog društva siguran sam nije pomišljala da treba zaobići ili odreći se temeljnih civilizacijskih vrijednosti ne Hrvatske nego svijeta, Europe, svakako svijeta u cjelini a definitivno u te temeljne vrijednosti spada antifašizam i to ne može biti predmet rasprave. Ne može i ne smije jer je to i u temeljima našeg Ustava bez obzira šta tko o tome mislio ili želio reći. I to se neće dozvoliti. Naravno da si budemo potpuno jasni, to istovremeno pretpostavlja i poštivanje civilizacijskog standarda svjetskog pa i hrvatskog da svaki totalitarizam zaslužuje osudu, da svaka žrtva zaslužuje pijetet i to isto tako ne može biti tema za nekog tko želi poštivati standarde koje smo već dosegli. I nema smisla se u te teme vraćati i nema smisla te teme otvarati ponovno govorim samo kao alibi zbog nesposobnosti. Pred nama su šanse, Europska unija je tu, baza, svi su za nju zaslužni, svi ovdje i lijevi i desni. I budimo iskreni i pošteni. Ne, mislim to su činjenice i to je jedan od tih projekata gdje smo dostizali maksimume naših političkih sposobnosti kao društvo. O.K., dugo je trajalo ali smo dosegli. Pred nama je mogućnost korištenja tog kapitala, pred nama naravno su i šanse koje nam se otvaraju kroz činjenicu niske cijene kapitala, niske cijene energije, dobre startne pozicije turizma, sve je to istina. Mandatar je neovisan o politici, to je odlično. Pitanje je samo da li će tu svoju poziciju, a politika jest ovisna o njemu, iskoristiti na način da bude lider … …/Upadica: Vrijeme./… … da nametne promjene. Ako to ne iskoristi na taj način postati će marioneta. To je jednostavno crno bijeli sustav. Tako je. …/Upadica: Vrijeme./… Dakle u 6 mjeseci koje su pred nama i imati ćemo prilike to vidjeti, u 6 mjeseci se velike stvari, veliki projekti i veliki modeli mogu postaviti. Autoceste su kao model postavljene u 6 mjeseci, nakon toga su se razvijale i … …/Upadica: Ja vas molim završite./… …/Govornik se ne razumije./… a isto to i sa brodogradnjom. Puno sreće i pratiti ćemo i podržati maksimalno sa puno pozitivnog pristupa, dobre volje i za svaki saziv, sugestiju smo otvoreni u oba dva smjera. Hvala lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** Imamo više replika na izlaganja oba kolege. Dakle prvo na izlaganje uvaženog zastupnika Milorada Pupovca, uvaženi zastupnik Josip Leko. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Kolega Pupovac mi je zaista dao jedan povod koji vrijedi naglasiti. Dakle kolega Pupovac pravom tvrdi da se ciljevi i ekonomski i društveni deklarirani u prezentaciji mandatara nisu sporni u tom dijelu ali je vrlo važno znati u kojem miljeu se oni ostvaruju, društvenom i državnom. Hoću reći dakle demokracija nije ostvariva sama po sebi, to je stalno djelovanje na temeljnim vrijednostima, na temeljnim demokratskim vrijednostima. nažalost mi danas više govorimo o civilizacijskoj vrijednosti antifašizma koja nije sporna ali sve vrijednosti antifašizma moraju biti sadržane u demokratskim vrijednostima i demokratskim standardima a nitko pa ček ni mandatar ne spominje svoju obvezu da u ostvarivanju društvenih, ekonomskih ciljeva mora štititi i razvijati i poticati društvene institucije, demokratske društvene institucija i državne demokratske institucije. To je garancija svake slobode, pa i naše slobode u Hrvatskom saboru. Kolega Pupovac je zaista rekao da se društvo razvija tako da je neravnopravnost elemenata ne slobode, ovisnosti, elemenat neslobode i ovisnosti. S obzirom da sam se prijavio za raspravu mislim da me i ne treba. Reći ću nešto o deklariranim ciljevima mandatara. Naravno da je potrebno poduprijeti rast gospodarstva, konkurentnost gospodarstva, kvalitetu života to su uz očuvanje obitelji i čuvanje najslabijih ciljevi koje je deklarirao i ekonomski i društveni. Deklarirani su i makroekonomski ciljevi, nezaposlenost na 14%, vanjski dug na 80% BDP-a. Ali gospodine mandataru

Zahvaljujem gospodine predsjedniče, zahvaljujem kolegi Leki na njegovom pitanju i komentaru. Htio bih kazati sljedeće. Možda najbolji primjer kako smo već danas najavili proces dodatne deinstitucionalizacije, a to je da smo se odlučili da kao i nekoliko prethodnih Vlada ovaj Sabor uvučemo i provučemo kroz blato javnih pogovora o tome kako ovdje sjede neradnici, ljudi koji nisu zavrijedili da zarade ikakvu plaću i ljudi koji nisu vrijedni da imaju ikakvoga poštovanja. Ako se budemo dodvoravali tome što će medijske kuće i medijski tajkuni stvarati, a mi ćemo se boriti za to da dobijemo jedan plus u ocjenama javnoga mijenja i ne budemo preuzeli svoju ulogu kao narodnih zastupnika odlučno braneći Ustav, zakonitost i državne institucije doći ćemo do toga da ćemo sami ovdje doprinositi deinstitucionalizaciji kao što nerijetko doprinosimo. Mi koji sjedimo ovdje duže u Saboru to jako dobro znamo, jako dobro. A što se tiče ukupnih državnih institucija na žalost promjene vlasti, promjene vlasti najčešće nose rizike sa sobom slabljenja institucija čak i tamo gdje su bile dobro postavljene. I ako se to dogodi sa ovom promjenom vlasti, onda gospodine mandataru od vašeg optimizma i najave izvlačenja zemlje iz krize, smanjivanja duga, porasta investicija, porasta razvojnog indeksa neće biti ništa jer neće imati tko u Poreznoj upravi to napraviti, jer neće imati tko u zemljišnim knjigama to uraditi … **Reiner, Željko (HDZ)** Kolega Pupovac vrijeme je isteklo, a osim toga vi ste predugo u ovom Domu da ne biste znali da odgovor ide na repliku, a ne mandataru, pa vas molim da se i vi toga držite.

o tome. **Pupovac, Milorad (SDSS)** Ja sam u najboljoj vjeri bona fide razgovarao ne samo gospodinom Lekom, nego… **Reiner, Željko (HDZ)** Ne možete raspravljati sa predsjedavajućim, predugo ste u ovom Saboru i vrlo dobro to znate. Ne znam zašto to sad zlorabite. Nije to u vašem stilu inače. Hvala lijepo. Sljedeće se za repliku javila uvažena zastupnica Ingrid Antičević Marinović. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Poštovani gospodine Pupovac, sasvim ste dobro primijetili da to nije upitno kako je mandatar usmjerio veći dio svog govora upravo stavljajući akcent na ekonomsku tematiku. Međutim, s pravom se pitate, pa se pitam i ja kakva će biti ekonomska politika mandatara, sutra premijera i nove Vlade. Da li je on i njegova Vlada jedan konzervativni ljubitelj profita ili progresivni pobornik općeg dobra. Privatni sektor bazira se isključivo na profitu, država na solidarnosti pogotovo male zemlje, jer ako i nema solidarnosti takva država će nestati. Prema tome, to je naša jedina slamka spasa. kakva će biti monetarna politika u odnosu i na same banke, na financijski sektor. Hoćemo bankama dozvoliti daljnju deregulaciju? Hoćemo li banke podržavati da rade i operiraju na novcu stvorenom na radu ili na novcu stvorenog od novca od novca koji je u crno zavio pojedince, obitelji širom naše zemlje, a i širom svijeta. Jer kažete napredak stavljate akcent na napredak i postavljate to pitanje. To je ključno pitanje. Kakav je to napredak? Hoće li taj napredak ako se i ostvari biti takve naravi da će bogati živjeti još bogatije, siromašni još siromašnije jer to nije dobro ni za život, ni za opstanak, ni za demokraciju. I kakva su naša idejna sidrišta? Koje su to idejne pretpostavke čitave politike, pa onda i ekonomske politike. To je važno za svaku obitelj, za svaki narod, za svaku zemlju. Dakle, hoće li kad se postavlja pitanje ovdje biti mandatar neovisan od politike? Ne, on mora biti politička figura par excellence u svakom ovom smislu o čemu vi govorite, o čemu je mandatar rekao samo mi još nemamo te te jasne naznake. Naprotiv, došlo je vrijeme upravo ne za depolitizaciju politike nego … …/Upadica predsjednik: Vrijeme./… … za politizaciju politike. Jer sve ono što je zlouporaba politike nije politika. **Reiner, Željko (HDZ)** O monetarnoj politici kojoj ste postavili pitanje odgovorit će vam u odgovoru na replici uvaženi zastupnik Milorad Pupovac. **Pupovac, Milorad (SDSS)** Hvala vam gospodine predsjedniče što me upućujete na što trebam odgovoriti. Zbog toga što je to uvažena zastupnica vas pitala. Valjda vas. **Pupovac, Milorad (SDSS)** Da, da. Ja razumijem da je to sastavni dio vaših poslovničkih ovlasti da zastupnicima govorite što trebaju odgovoriti. Reći ću samo sljedeće. Ja se uzdam da razvojna politika i politika izlaska iz krize, politika rasta koju je mandatar prezentirao ovdje nije takva da će produbiti nejednakost i nije takva da će produbiti nerazvijenost. Drugim riječima da od ovoga neće imati koristi samo oni koji su već situirani i bogati niti oni koji žive u razvijenim sredinama nego da će imati svi. Uzdam se u to zato što postoje ministarstva kao što je Ministarstvo regionalnog razvoja, postoje ministarstva kao što je Ministarstvo malog poduzetništva, postoje druga ministarstva i naravno Ministarstvo rada i socijalne skrbi čija zadaća je da budu korektiv i onim mjerama koje mogu zaboraviti ono što su temeljne vrijednosti Hrvatskog ustava, a temeljne vrijednosti Hrvatskog ustava jesu i socijalna jednakost i ujednačeni razvoj zemlje. Hvala lijepa. Sljedeća replika je uvaženog zastupnika Željka Jovanovića. **Jovanović, Željko (SDP)** Hvala gospodine predsjedniče. Kolega Pupovac pa mislim da je svima jasno da u svakom demokratskom društvu su manjine najveće bogatstvo i da su prava manjina odraz demokratičnosti tog društva. Jednako tako rekli ste da uvijek kad dolazi do promjene vlasti stvara se jedna neizvjesnost i osjećaj straha kod manjine da li će njihova prava i dalje biti jednaka, da li će tolerancija biti još veća. U proteklim godinama zapravo to se i događalo. Iz mandata svake Vlade prava manjina su imale jedan standard koji je bio sve veći i veći. Ja bih volio da tako bude i sada. I upravo zato očekujem od mandatara da jednim čvrstim odrješitim stavom stane na svim ovim pričama koje potiču upravo netoleranciju. Nažalost, proteklih dana svjedoci smo nezapamćenog govora mržnje koji se javlja u medijima za što sigurno nije kriv mandatar ali neki njegovi potencijalni ministri jesu. Ja se nadam da ćemo danas čuti od njega odlučan stav upravo kad je riječ o pravima manjina. A imat će vrlo brzo priliku i da konkretnom odlukom kaže što misli o dvojezičnosti u Vukovaru jer je Ministarstvo uprave jučer osporilo odredbe koje je donijelo vukovarsko Gradsko vijeće, vladajuća oporba HDZ-a sa HDSSB-om preglasavanjem SDP-a, SNS-a, SDSS-a gdje je ukinulo mogućnost dvojezičnosti na institucijama, ulicama i trgovima u gradu Vukovaru. Ministarstvo uprave predložilo je budućoj Vladi da u roku 30 dana zatraži zahtjev o ustavnosti Ustavnom sudu i to će biti jedan od prvih poteza gospodina Oreškovića kojim će pokazati što misli o pravima manjina i pravu na dvojezičnost u Vukovaru. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Odgovorit će uvaženi zastupnik Milorad Pupovac. Ja sam uvjeren da mandatar gospodin Orešković ne samo da zna što je tolerancija i kultura življenja u multietničkim sredinama nego da je ima u svojem programu i u svojim uvjerenjima. Iz kratkog susreta s njim sam imao priliku se o tome osvjedočiti. Međutim, naša sredina u posljednje vrijeme doista trpi od porasta netolerancije, od porasta isključivosti. I tome moramo biti posvećeni. Političke netolerancije i međuetničke netolerancije to se može na najbolji način afirmativnom akcijom kada su posrijedi važni elementi identiteta pripadnika nacionalnih manjina i njihovog doprinosa nacionalnoj kulturi, nacionalnom stvaralaštvu i općenito razvoju i stvaranju nacije, a svaka je ponešto doprinijela. Mislim da o tome trebamo razgovarati. Drugo važno pitanje jeste pitanje razvoja. Mnoge hrvatske nacionalne manjine žive u području iznimne nerazvijenosti, bilo da je riječ o istočnoj Slavoniji, zapadnoj Slavoniji, Baniji, Kordunu, Lici ili sjevernoj Dalmaciji. Sve su to područja koja su devastirana ratom i koja se nisu uspjela oporaviti i veoma, veoma teško se oporavljaju od toga. Tako da bi razvojna politika bila jedan važan element u ostvarivanju manjinskih prava. I nadamo se da hoće. I konačno ono što sam rekao, participacija. Kao što moj kolega Kajtazi kaže nemojte nama Romima samo reći koja su vaša prava, dajte nam priliku da ih ostvarimo, dajte nam priliku da sudjelujemo, dajte nam priliku da budemo dio ljudi koji će donositi odluke i koji će realizirati odluke. To je smisao manjinske politike. Dakle, mi poštujemo vašu poruku da poštujete manjine, da ćete ih uvažavati ali iza toga bismo htjeli praktične politike koje bi to manifestirale u stvarnim ostvarenjima. Zahvaljujem. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Sljedeća replika je uvaženog zastupnika Domagoja Hajdukovića. Hvala gospodine predsjedniče. Uvaženi kolega Pupovac slažemo se s time vjerojatno svi ovdje da naš mandatar zaista ima besprijekoran životopis i kvalifikacije kakve samo možemo poželjeti, međutim vi ste duže u ovom Visokom domu od mene i meni je drago da neki naši kolege koji se profiliraju kao liberalni političari u političkom životu nas uvjeravaju kako se standardi slobode, slobodnog društva kakve smo stekli u RH, će se poštivati i dalje. Ali ja mislim da sam u pravu kada želim, i ne samo želim nego i tražim, da takve garancije kaže upravo onaj tko je najodgovorniji za sastavljanje Vlade, a to je mandatar i budući predsjednik Vlade odnosno gospodin Orešković. Druga stvar što sam želio primijetiti govorili ste dosta o kontinuitetu vlasti, odnosno promjeni vlasti. Pa često smo govorili i u ovom Saboru i u prošlom sazivu, a evo i u ovom je bilo kako neke stvari ipak trebaju biti stvar kontinuiteta, kako na nekim stvarima trebamo kontinuirano i predano raditi. A ja mislim da je jedna od tih stvari i reforma obrazovanja. Nijedna od kolegica i kolega to još nije spomenuo ali vidio sam u programu da piše zaustavljanje kurikuralne reforme i revizija strategije. Ja mislim da smo strategiju donijeli svi zajedno ovdje uz velike konzultacije sa svim klubovima uključujući tu i klub kolega iz HDZ-a i ostalih koji su tu bili zastupljeni. Ovakav način odnosa prema nečemu što bi trebao biti strateški dokument i interes svih mislim da ova Vlada već pokazuje da ne namjerava dalje nastaviti taj kontinuitet na kakav je pozivala dok je bila u oporbi. Hvala.

kako izgleda, kako izgledaju natuknice programa budućeg Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Nema u njima svega onoga što bi trebalo biti, nema npr. kurikuluma i kurikularne reforme koja je tu, nema u njemu niti novoga znanstvenoga programa odnosno razvoja znanosti i visokog školstva koje je zapravo više-manje gotova stvar. Kao što znamo profesor Budak je to pripremio vodeći jednu vrlo široku, širok krug znanstvenika. Ali ja ne sumnjam u to što će kandidat za ministra profesor Šuster napraviti. S obzirom da je čovjek koji dolazi iz akademije, s obzirom da ima politički nerv, ono čega bismo samo trebali biti oprezni jeste ideologiziranja obrazovanja nepotrebnog. Bilo pozivanjem na tzv. vrijednosti, bilo unošenjem novih ideologija nasuprot onima koji su bili prije nas. Ja mislim da treba sačuvati pluralnost, da treba sačuvati građanske vrijednosti i da treba sačuvati ono što je bitno za nacionalne vrijednosti kao i za vrijednosti nacionalnih manjina. Ali sve to mora imati mjeru i znanje i obrazovani postupak mora biti primaran, prioritetan jedini koji je zapravo stvarno bitan. Ovo su dodaci koji zapravo začinjaju to i koji nas smještaju u naš nacionalni kontekst. Ali ako bi bilo više od toga to bi bilo opasno. Hvala. I sljedeći će replicirati uvaženi zastupnik Petar Škorić. **Škorić, Evo prije svega kroz izlaganje gospodina Pupovca vidim i ranijih prethodnika ovdje se raspravlja o programu rada budućeg premijera i ispada da izborna kampanja još nije završila. Imali smo prilike raspravljati o programima i Domoljubne koalicije i MOST-a, imali smo kroz ova dva i pol mjeseca raspravljati i o reformama i svim elementima. Vidjeli ste svi da naš mandatar je ovdje predstavio strategiju transformacije Hrvatske dakle sa osnovnim smjerovima. Naravno da u toj strategiji mnogo toga nije dotaknuto i da programi Domoljubne koalicije i MOST-a su odredili okvir a smjernice koje se tiču daljnjeg rada i reformi su tu ugrađene i dati će smjer. Prema tome, na ovom zasjedanju i ne očekujemo da o tim stvarima raspravljamo. Kroz kampanju je bilo dovoljno vremena i prostora da svatko u tome sudjeluje. I vjerujem da ste upoznati evo i s programima Domoljubne koalicije, da što se tiče manjinskih prava, prava nacionalnih manjina da su ona maksimalno zaštićena, da se u niti jednom segmentu neće mijenjati, da će se maksimalno pomagati i da sigurno mandatar sa svojim suradnicima da će u tom smislu voditi računa i na ovoj prvoj sjednici gdje im trebamo povjeriti mandat raspravljati je li se nešto nalazi u programu ili ne nalazi mislim da je krajnje neozbiljno i nepotrebno. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Odgovorit će uvaženi zastupnik Milorad Pupovac. Mi jako cijenimo stav izrečen od gospodina Karamarka, kandidata za prvog potpredsjednika Vlade da se manjinska prava neće smanjivati nego da se mogu samo povećavati. I to je osnova za razgovor koji smo imali i koji možemo voditi. Ali ono što je bitno u cijeloj stvari jeste da se to ispuni sadržajem, da se ta opća formulacija ispuni neophodnim sadržajem i da se osigura tko će to provoditi. Opći principi sami po sebi su dobri kao orijentiri kao i svi principi, ali moraju se ispuniti neophodnim sadržajem koji će biti primjenjiv i ko će biti ljudi koji će to raditi, i na koji način će manjine u tome sudjelovati i njihovi predstavnici? O tome govorim. A mi koji smo pregovarali već i sa vladama gospodina Mateše, i sa vladama gospodina Sanadera i gospođe Kosor i sa vladama gospodina Milanovića mi znamo kako se to radi, a to nismo imali. Neovisno o tome gdje smo, da li smo u vladajućoj većini ili smo u saborskoj manjini. Ali uvijek se razgovaralo o tim stvarima jer je to nešto što je sastavni dio ne samo ustavnih nego i međunarodnih obaveza. Dakle nemamo mi lošu sliku niti imamo lošu namjeru nego samo želimo da slika postane jasnija. Hvala lijepa. Sad će biti replike na izlaganje uvaženog zastupnika Radimira Čačića. Prava je ona potpredsjednika doma gospodina Ivana Tepeša. Poštovani predsjedniče ja ću imati na cjelokupnu, ja sam se javio kada je gospodin Čačić rekao vezano, dakle opet pričamo o tom famoznom antifašizmu. Mene smeta jer sam povjesničar, koliko znam gospodin Čačić nije povjesničar, zanima koliko je pročitao radova od gospodina, odnosno doktora Hasanbegovića i zanima me koliko je ovdje zastupnika prisutnih pročitalo znanstvenih radova doktora Hasanbegovića pa mu imputiraju taj da je on neki protivnik antifašizma? Druga stvar, ja kad slušam ovdje evo gospodina Pupovca i zastupnike sada već oporbe, gospodin Orešković on na vas vrši jedan veliki pritisak jer ispada sa strane gledajući da vi ne vodite računa o nacionalnim manjinama. Ja ću pozvati i njih i vas, a žao mi je što, koliko je sati, dosada nije bilo spomenuto, pa upravo ste vi taj koji ste predložili za ministra gospodina koji je pripadnik Islamske zajednice u Hrvatskoj a to je doktor Hasanbegović. Dakle vi itekako vodite brigu o nacionalnim manjinama i postavili ste za jednu takvu časnu vrijednost ministra kulture osobu koja je istaknuti član, član izvršnog odbora Medžlisa Islamske zajednice u Zagrebu dakle čovjek koji aktivno sudjeluje dakle u organizacijama. I mislim da ste time poslali jednu vrlo jasnu, jaku poruku pogotovo u trenutku kada vidimo što se događa u Europi. Dakle, samo bih vam rekao da ovo što gospodin Pupovac ne odgovara baš tako istini i nemojte da ostavi na vas pritisak jer to nije tako, vi ste itekako poštovali taj dio oko nacionalnih manjina. Hvala. Kolega Tepeš to nije bio odgovor, replika uvaženom zastupniku Radimiru Čačiću. predsjedniče, gospodin Orešković je po svemu što znamo veoma pristojan čovjek pa ću ja umjesto njega odgovoriti. **Reiner, Željko (HDZ)** Pardon, ne ja bih vas molio, ja sam ukazao kolegi Tepešu, on se javio za odgovor na, rekao repliku, uvaženom zastupniku Radimiru Čačiću, ne vama. Ja sam mu upravo skrenuo pozornost na to da to tako ne ide. Pa ne trebate vi odgovarati, ako želi odgovoriti će gospodin Čačić, ako ne želi neće odgovoriti. **Pupovac, Milorad (SDSS)** Ma

imao prilike, a vjerujem da nisam jedini u ovom Domu, pročitati radove gospodina Hasanbegovića ali ja se uopće na to nisam ni referirao. Inače usput budi rečeno povijest je jedna ovako od ozbiljnijih tema s kojima se bavim u životu ali nisam povjesničar, bazično sam arhitekt i nešto malo postdiplomskog iz ekonomije. Ne radi se o gospodinu Hasanbegoviću, radi se jednostavno o činjenici koja mislim da nikom pristojnom i civiliziranom danas u svijetu, Europi i Hrvatskoj ne može biti upitna je da je antifašizam civilizacijski temelj, točka. Tome se nema šta dodati. Ako netko tako ne misli, sorry ne, šta da radimo, ne može se tu pomoći. A to nema zaista nekakve veze i ja se nadam da je, naravno vrijeme pred nama, biti će sasvim dovoljno da razuvjeri sve one koji pomišljaju da gospodin Hasanbegović ili bilo tko drugi u hrvatskoj Vladi jer je to prevažno nije na tom civilizacijskom temelju. Očekujem da će biti. Evo, dakle želim mu svako dobro kao i cijeloj Vladi. A što se tiče ovog dijela oko manjina, nikad dovoljno tema i rasprave o pravima manjina i nikad dovoljno prava manjina. I to je jedan civilizacijski standard i o tome treba voditi računa. Prema tome tu nema nikakvog pritiska. Ja osobno sam u jednoj četvrtini, moja banka je Slovenska, dakle nisam baš neka manjina ali apsolutno i bez ostatka stojim na poziciji da svako pravo manjina treba samo unapređivati a nikako derogirati. Hvala lijepo. Hvala lijepa. Javila se za kao povredu Poslovnika uvažena zastupnica Ingrid Antičević Marinović. Oprostite što je povrijeđeno u Poslovniku? **Antičević

Ratko Čačić, Radimir Čačić govori da je pitanje kako će netko shvatiti civilizacijska i njegovog odnosa prema antifašizmu. Svi zastupnici su dajući prisegu prisegnuli da će se držati Ustava i zakona. U Ustavu se navodi da je Hrvatska država nastala između ostalog i na temelju državne suverenosti u razdoblju Drugog svjetskog rata izraženoj nasuprot proglašenju Nezavisne države Hrvatske u odlukama Zemaljskog antifašističkog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Hrvatske. Prema tome za zastupnike je to obveza da se drže Ustava i svakog građanina. Vi ste sada zlorabili to, ja ću vam to tolerirati jer članak 236. uopće o tome ne govori, pod milim Bogom pa ga barem pročitajte prije. Idemo dalje na izlaganje uvaženost zastupnika Radimira Čačića postoji još jedna replika a ta će biti uvaženog zastupnika Ivana Šukera. Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora. Kolega Čačić, meni je izuzetno drago da je nakon 3 sata rasprave netko posvetio 3 minute onome što je gospodin Orešković iznosio 25 minuta. Dakle to je konstatacija. A sa vama bih htio polemizirati oko jedne stvari. Drago mi je da ste rekli da su svi dali svoj doprinos oko ulaska Hrvatske u Europsku uniju i NATO savez. Netko je imao sreću da u to vrijeme obnaša vlast pa je dao više. Međutim i danas ste čuli u izlaganju kluba SDP-a SDP-a da je 2011. bio kaos u Hrvatskoj. I sada mi recite tko to normalan tko uvjetuje u pregovorima da se moraju provesti određene reforme, da morate imati određene makroekonomske pokazatelje zemlju koja je u kaosu prihvaća u svoje krilo? se ne razumije./… ali vrlo interesantno kada govorimo o zaslugama za ulazak u Europsku uniju i NATO savez onda su svi zaslužni. Prema tome, to je hrvatski problem i zato što mi govorimo tako o Hrvatskoj zato danas imamo kreditni rejting kakav imamo uz sve nedaće koje imamo. Jer godinama su nam govorili da smo tako nisko zbog toga što smo u pregovorima za ulazak u Europsku uniju, ne znamo hoćemo li provesti reforme. Pa ako smo ušli u Europsku uniju znači da smo proveli reforme, morali smo …/Govornik se ne razumije./… nagradu tog kreditnog rejtinga ali ako vi sami o sebi pričate da ste ovakvi i onakvi, sjećate se onog seljaka kad je kravu išel prodavat, mislim da ne bi ovo neko pokušao reći da uspoređujem nešto, pa kad je nakon nekog vremena rekel čuj nemoj to, ak' je tak' dobra ja ću je ostavit. Tak i mi na žalost vrlo često koristimo ovakve stvari. Ali kažem, drago mi je da ste rekli da smo zajedno neke stvari napravili. I završit ću ovu svoju repliku sa tim dijelom. Bilo bi mi drago da oko ključnih stvari koje je danas gospodin Orešković iznio ovdje isto budemo na zajedničkoj platformi za dobrobit svih nas. Jer znate kaj, samo bogati i oni koji imaju dobru kesu se hvale sa pravima i socijalnom politikom, a to možemo vidjeti i u Europi tko ima kakvu razinu. Oni najbogatiji imaju najveću razinu, na žalost oni siromašni imaju kaj imaju. **Čačić, Radimir (Reformisti)** Naravno gospodin Šuker i ja smo ne jednom se nalazili i u sukobima, ali ne jednom smo se nalazili i na istoj strani o nekim temama. To ponekad i nije bilo toliko opće poznato. Recimo jedna od tih velikih stvari na koje smo se našli svojevremeno je bio povrat mirovinskog duga što nije bilo malo. Danas se to zaboravlja, ali govorim o milijardama. oduvijek ne danas nego od devedesete do danas smatram da na svim bitnim stvarima svatko dobronamjeran, svaki patriot, svaki građanin ove zemlje treba surađivati i podržati svaku pametnu ideju, svaki pametni projekt i naravno u ovom trenutku ono što ja mogu reći o ovome o čemu je govorio gospodin Orešković je da je mrvicu premalo izazova. Ja bih rado vidio više. Da, ovdje je recimo Goran Beus upozorio na jedan propust o duing biznis, ali mislim da to nije najvažnije. Ne? Rekao bih da se može i da će se puno više učiniti na porastu izvoza od porasta od 30%. Jednostavno taj prostor je pred nama, on će se desiti. Rekao bih da razina milijardu i više korištenje europskih fondova, a ovdje veli milijardu i više, dakle može i samo milijardu je mrvicu premalo ambiciozno, jer prostor pred nama je barem milijardu i pol bez obzira na nedovoljno dobre rezultate do sada, bez obzira šta mi dogovorili. Do sada nisu bili dovoljno dobri, ali dobro to su počeci. ono što nije lako i rekao bih da je dobro dimenzirano je prosjek od 3% porasta, a to je ozbiljan zadatak. Dakle, ovdje fali po meni agresivnije ambicije, ali sam zadovoljan i sretan da nakon 26 godina prvi puta vidim jedan oprezan i racionalan, razuman pristup dimenzioniranju onog u što se ide, što je dobro.

zastupnika Bandić Milan 365 stranke rada i solidarnosti i zastupnik nacionalnih manjina Ermine Lekaj Prljaskaj i Vladimira Bileka govoriti uvaženi zastupnik Miodrag Demo. **Demo,

gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine mandataru hrvatske nove Vlade, gospodo ministri, ministrice, gospodo kolege saborski zastupnici. Pozdravljam vas u ime kluba Milana Bandića 365 stranke rada i solidarnosti i dva kluba, tj. dva zastupnika manjina koje su u našem klubu gospođe Lekaj i gospodina Bileka. Slušajući evo pozorno rasprave danas i program našega budućega premijera jasno i glasno je rečeno hajmo ljudi maknite se od ideoloških podjela, hajmo konačno pokrenuti za dobrobit ove naše zemlje koja je stvorena ja bih rekao što kažu gospoda na antifašizmu, ali antifašizmu devedesetih godina. Jako lijepo piše ispod hrvatskog grba kad je ona stvorena. Puno se Vlada promijenilo evo u 25 godina hrvatske postojanosti. U ime nas koji smo, evo govorim koji smo stvarali Hrvatsku Hrvatsku državu na čelu sa pokojnim predsjednikom dr. Franjom Tuđmanom, koji smo prihvatili izazov devedesete godine gospodine premijeru, prihvatit ćemo ga i sada, prihvatit ćemo ga i u budućnosti i prihvatit će ga i naša djeca. Jer ovo je Domovina koju treba koju treba razvijati, Domovina kojoj treba pomoći, koja treba ići dalje. Rekao sam 25 godina tj. 20 godina rekao bih sustavnog uništavanja u ratu prvi dio, drugi dio, poslije u jednoj privatizaciji ružnoj, drugo u nesposobnosti, treće u razno raznim stvarima i vraćanju u neka druga vremena koja nas ne zanimaju. jesmo za naprijed, takvi ćemo biti pa makar za godinu dana ili dvije ostatak Hrvatske bio u jednom dijelu u svim mogućim porama kao grad Zagreb jedna multikulturalna sredina, europska metropola. I ja bih volio da takva Hrvatska bude za godinu dvije kao grad Zagreb i grad koji je sa puno mogućnosti, a to je standard Europe, europskih metropola. Ja bih rekao da napravimo jedno zajedništvo u Hrvatskoj da bude kao Hrvatska jedna europska uređena država. Zato vašem timu koje ste izabrali i kojem ste vi na čelu dat ćemo apsolutnu potporu, zajedno sa MOST-om, zajedno sa Domoljubnom koalicijom jer svi smo mi domoljubi tu. Domoljubi koji opet ponavljam treći puta volimo ovu domovinu koja treba ići naprijed i ona je jedna jedina. Rekao bih da se moramo skloniti bombaše ja bih rekao po medijima, bombe su završile '95. godine, ako itko to zna znamo mi to hrvatski branitelji. Ako mi hoćemo ići naprijed i dati vam potporu onda to poštujte svi zajedno ovdje, i vaši ministri i vaši izabranici. Meni je žao što je pola vijećnice tu napušteno iz tko zna kojeg razloga, to je jedna neozbiljnost gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Ajmo napraviti posao i onda idemo svi van, ajmo raditi, ajmo se posvetiti. kad ste svi dolazili u ovaj Hrvatski parlament dolje na trgu bana Jelačića ste vidjeli displej sa brojkama koliki je hrvatski dug. E to nek nam bude opomena. Ja bih volio da se to zaustavi što hitnije to bolje jer nitko ga neće vratiti nego mi, mi smo to se zadužili i mi moramo to vratiti. To je naša obveza prema onima koji su nam posudili. Dobro? I tako ćemo vjerujem sa novim našim hrvatskim premijerom krenuti da to polako smanjujemo i da Hrvatska bude bolja i jača, snažnija. I na kraju mislim da, evo neću puno vremena oduzimati, mi smo za rad i solidarnost. Naše manjine koliko god su one jake bit ćemo i mi jači. Zašto? Zato što to demonstriramo 15 godina u Gradu Zagrebu, moj sektor kojim sam se bavio 15 godina, a to su hrvatski branitelji. Ja vas molim da polako svi zajedno stigmu o privilegiji hrvatskih branitelja, nisu oni privilegirani, zar sam ja privilegiran što sjedim u kolicima? E, nemojte to koristiti moramo to skinuti s tih ljudi. I onih poginulih. Kažu imaju velike mirovine, imaju velike invalidnine, ako treba pomoći ćemo Hrvatskoj državi u ovim reformama koje sam evo pročitao koje predlažu i MOST i HDZ i naš premijer. Ako treba opet ćemo se odreći dio toga samo da ovoj državi bude bolje. Vratio bih se na hrvatske branitelje, tko god bude više i riječi bez razloga rekao protiv bilo kojega hrvatskog branitelja prvi ću izaći pred njega ovdje da mi to argumentira, uvijek. Jer ti su ljudi stvorili ovu državu, opet ponavljam. Barem su zaslužni malo poštovanja. I nemojte nazivati pogrdnima i neke šatore i neke ljude koji to ne zaslužuju. Ja bih zadnji bio kad bih radio protiv ove države, jer to sam dokazao do '90. do '95. i dalje 15 godina u Gradu Zagrebu. Zato molim da nam ne bude šatora više nikakvih po našim firmama i to mislim da će naš premijer dobro urediti budući da to bude zadovoljna, napredna i država koja ima budućnost. A ja vjerujem evo u ovaj današnji sastav Vlade i vjerujem u sebe i vjerujem u ljude koji će voditi da je ovo zemlja budućnosti. Hvala vam lijepa na strpljenju, hvala vam što ste mi dali priliku za govor. Neće ovo biti zadnji, sigurno. Tu smo, podržat ćemo i prihvatiti vaše izbore gospodine premijeru sa vašim timom. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa. Sljedeća će govoriti u ime kluba Hrvatskih laburista i stranke rada uvažena zastupnica Nansi Tireli, izvolite.

Hrvatskog sabora, cijenjene kolegice i kolege, poštovani mandataru i članice i članove Tim's tima lijepo vas sve skupa pozdravljam i evo čestitke mandataru na dobivenom mandatu i na prihvaćanju ovog velikog izazova. Iskreno se nadam da ćete uspjeti ostvariti i realizirati sve vaše vizije koje imate. Prezentacija je mogli bismo reći bila zadovoljavajuća i slažem se sa nekim kolegama koje kažu da nije važna kvantiteta nego da je važna kvaliteta pa tako i u broju stranica prezentacije ali ono što mislim za što su građani danas možda u jednom dijelu ostali zakinuti jesu ona životna, temeljna pitanja i odgovori na ta pitanja koja građane uistinu muče. Jer kad govorimo o gospodarskom rastu, kad govorimo o konkurentnosti i kvaliteti života pitanje je što to građani iščitavaju i što to oni čuju, a tiče se direktno njih. Ako govorimo o gospodarskom rastu temeljem vaše prezentacije ali i temeljem ključnih smjernica reforme Vlade vidimo da se gospodarski rast očekuje prvenstveno zahvaljujući stranim ulaganjima, zahvaljujući investicijama i povlačenju fondova iz EU. Kad govorimo o konkurentnosti iščitavamo iz smjernica da konkurentnost će se postići smanjenjem parafiskalnih nameta, da će se ta ista konkurentnost postići boljim i kvalitetnijim financiranjem malog i srednjeg poduzetništva i kao što ste sami najavili jednog od ključa gospodarskog razvoja svake države pa tako i Hrvatske. Međutim, kada govorimo o gospodarskom rastu, ekonomskom rastu i konkurentnosti ni u jednom djelu nismo spomenuli radnike i njihova prava. Strane investicije u Hrvatskoj uvijek su dosada i restrukturiranje poduzeća i privatizacija poduzeća koja su bila u državnom vlasništvu uvijek dosada značila su otpuštanje radnika. Nismo dobili odgovor da li će se to u gospodarskom rastu dogoditi i sada? Govorimo o povećanju stope zaposlenosti, međutim paralelno sa time u smjernicama konkretno kod Ministarstva unutarnjih poslova čitamo da će se smanjiti administrativni kadar i povećati operativni kadar. Kamo će ti ljudi iz administrativnog kadra? Dakle to su pitanja za koja očekujem da ćete na kraju ove rasprave u svom završnom izlaganju uistinu potruditi se dat neke odgovore na ta ključna životna pitanja. Kad govorimo o konkurentnosti svi znamo kako se konkurentnost povećava. Između ostalog konkurentnost se povećava i smanjenjem plaća jer nam je imput i autput imaju veću razliku u cijeni. Da li Vlada misli povećati minimalne plaće, to bi voljela čuti od vas konkretan odgovor u svom mandatu? Ako da za koliko i da li ćemo zahvaljujući povećanju minimalnih plaća i povećanju neoporezivog djela osobnog odbitka omogućiti da onih 30% hrvatskih građana koji sada žive na pragu siromaštva ipak imaju neka malo veća primanja kako bismo i zahvaljujući i tome još više ubrzali taj gospodarski rast a da povećanjem gospodarskog rasta ne bude fokusirano isključivo na strane investicije i na strance. Govorimo o malom i srednjem poduzetništvu i govorimo isto tako o povoljnijim uvjetima financiranja kroz fondove ali ne govorimo o decentralizaciji, nemamo računice da li općine i gradovi a čuli smo ih koliko općina i gradova u Hrvatskoj trenutno jeste ispod onog indeksa razvijenosti imaju financijskih sredstava, ljudskih potencijala da kvalitetno odgovore na ove izazove koji pišu u smjernicama a ti izazovi su vrlo, vrlo konkretni. Potezanje sredstava iz europskih fondova ne samo kroz državu nego kroz jedinice lokalne i regionalne samouprave. Plašim se da u ovom trenutku u svim općinama i gradovima nemamo dovoljno ljudskog potencijala da se takve zadatke i realizira. Čast izuzecima, čast ljudima koji dobro odrađuju svoj posao. Ja dolazim iz Istre, ponavljam, znamo o čemu govorimo, znamo koliko dugo smo radili da bismo došli do ovog stupnja razvijenosti kojega imamo sada, ali plašim se da jedan veliki dio građana u RH nemaju svoje načelnike, gradonačelnike i stručne službe koje mogu odgovoriti na ovakav izazov koji piše u ovim smjernicama. Jedina decentralizacija koja je u smjernicama napisana jeste ona u Ministarstvu socijale, socijalne politike i mladih a to je u smislu da će brigu o socijali voditi jedinice lokalne lokalne i regionalne samouprave pod kontrolom dakle ministarstava. Druge priče o decentralizaciji novčanih sredstava nemamo. Ono što me izuzetno žalosti jeste činjenica da u stavkama Ministarstva rada i mirovinskog sustava nema ni jedne jedine riječi o radnicima, niti jedne. Znači to je ključno ministarstvo koje treba brinuti o radnicima i jedino pitanje radnike koje se spominje je gdje se spominje jeste u Ministarstvu poduzetništva gdje se govorio o fleksibilizaciji tržišta rada. Fleksibilizacija tržišta rada znači u pravilu smanjenje radnih prava i ukidanje određenih kolektivnih prava koja sada postoje. Mislim da ozbiljno moramo voditi računa o tome i mislim da vi kao budući premijer morate dati konkretne odgovore na ta pitanja. Danas smo čuli u ovom Saboru dosta rasprava i razne stvari, međutim ono što je činjenica u jednom se trenutku zamjerilo da se kritizira vaš program i da se to pokušava maksimalno marginalizirati sa određenim članovima, odnosno članovima za buduću Vladu. Meni je žao, ali točka dnevnog reda jeste predstavljanje programa i povjerenje Vladi. U medijima slušamo u kontinuitetu da ste vi ta osoba koja je odlučila koji će ministri, odnosno koji će kandidati danas sjediti ovdje za ovim klupama. Ja se iskreno nadam da ste to uistinu učinili vi. Jer ukoliko vi to niste učinili kao premijer nećete moći odgovoriti na ove izazove koji se svakodnevno dešavaju. Hodate po minskom polju. Izjave koje slušamo u medijima nemaju veze sa programom i ciljevima koje ste vi naveli, a to su tri važna cilja gospodarski rast, konkurentnosti i kvaliteta življenja. Vaši ministri govore druge stvari. Manje je važno da li je izjavu dao gospodin Hasanbegović, da li je izjavu dala Nansi Tireli ili ju je dao Orešković. Poanta je priče u tome da imamo za kandidate ministre koji će za nekoliko sati dati prisegu, koji će prisegnuti da će poštivati Ustav Republike Hrvatske i ono čega se ja plašim jeste to kako će ljudi koji imaju takvo promišljanje, koji daju takve izjave poštivati Ustav od njegovog prvog članka do posljednjeg. to je on što zabrinjava i vi za to niste kriv. I to je ono što mene muči. Da li ste uistinu vi izabrao te ljude za koje nećete ih imati pod kontrolom i za koje nećete moći garantirati da će posao raditi onako kako ga treba raditi. Govorimo o stručnosti. Danas smo dnevni red proširili točkom Izmjene zakona o pravima i dužnostima saborskih zastupnika. Dva resorna ministarstva, Ministarstvo uprave i Ministarstvo pravosuđa jeste u domeni političke stranke MOST-a. Mi raspravljamo samo o pravima i dužnostima saborskih zastupnika koji jesu državni dužnosnici a da ne u kompletu rješavamo i druge zakone koji se tiču istih tih državnih dužnosnika. Znači segmentalan pristup na ovakav način po hitnom postupku samo zato da bismo dali nekakvu poruku nije dobar, pada u vodu i nikada se do sada nije pokazalo po tom pitanju i na takav način da smo imali dobre rezultate. Mi imamo u Hrvatskoj jedan veliki problem a to je što se svake 4.-te godine jednostavno resetiramo kao da nas nikada do sada bilo i kao da nikad nitko nije napravio ništa dobro. To nas košta, to nas košta svih ovih 25 godina. Svatko tko je u ovih 25 godina obnašao vlast ostavio je nešto iza sebe, ostavio je dobrih stvari, ostavio je loših stvari. Dobre stvari trebamo nadograđivati, trebamo ih graditi da budu još bolje, loše stvari trebamo ispravljati. Ako se prepucavamo što je tko kome ostavio, vraćamo se unatrag a ne idemo prema naprijed. I mislim da o tome itekako moramo voditi računa. Ne možemo danas govoriti da proteklih 4 godine nije urađeno ništa dobro, nešto je bilo i dobro, bilo je loše, bilo je dobro. mislim da ako krenemo na ovakav način da govorimo, a to vidimo iz ovih smjernica gdje su vaši, članovi vašeg tima ili vi zajedno sa njima pisali što ćete raditi u sljedeće 4 godine po resornim ministarstvima i kao svoje planove napisali da ćete raditi nešto što je već odrađeno. I tu vam opet stavljam ono što je rekla i kolegica Ana Komparić Devčić primjer prava osoba sa invaliditetom po osnovi rada. Dakle to je nešto što je već odrađeno i to nije jedini primjer. U ovome, u ovim smjernicama ima još primjera koje ste vi naveli da ćete ih odraditi a to već živi, to već funkcionira i to sve već ima nekakav svoj životni tijek. I ako na takav način postavljamo stvari i kažemo da ćemo odraditi nešto što je već odrađeno i govorimo ovako paušalno a ne govorimo decidirano što je to građanima ne dajemo poruku što ustvari vi kao osoba koja traži povjerenje u sljedeće 4 godine uistinu želite napraviti. Ja vjerujem jer sam osoba koja je vječiti optimista da ćete napraviti puno ali sam isto tako sigurna a to zahvaljujući iskustvu koje sam imala ovih protekla 3 mjeseca u pregovorima sa MOST-om da ćete to odraditi jako, jako teško. U ovoj cijeloj priči pregovaranja i dogovaranja za HDZ znamo što misli, što jeste, kako postavlja stvari, međutim za MOST nisam sigurna da znamo što hoće. Navesti ću samo tri stvari. Potpisivanje javnobilježničkog akta koji to ne obvezuje nikoga, priča protiv fotelja i foteljaša da bismo danas ovdje pred vašim članovima, za vaš tim imali četvrtinu kandidata regionalne pripadnosti Metkovića ili okolice. Ja uistinu ako pričamo o stručnosti i ako pričamo o ljudima koji su stručni, ovdje na desnoj strani dana smo ih čuli nekoliko imena. Ponavljam, vidim još ljudi koji su bili itekako stručni da bi obnašali tu ministarstvu funkciju i da bi reforme proveli na način na koje je MOST 3 mjeseca govorio da reforme treba provesti. Ono što je MOST ucjenjivao i što je MOST postavljao kao uvjete u ovim smjernicama nema. Ja si uzimam za pravo i dajem i MOST-ovcima pravo da su ovo načelne točke ali plašim se da od toga za što su se borili i što su govorili biti će jako, jako malo. Hvala lijepa. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Vaše izlaganje je izazvalo 7 replika. Prva će biti ona uvažene zastupnice Gordane Sobol. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Kolegice Tireli, u najvećem dijelu rasprave koju ste imali slažem se sa vama i mislim da ste izdvojili jedan dio koji je za, makar one koji su iščitali ove smjernice vrlo uočljiv. Dakle mi raspravljamo danas o programu Vlade čiji sastavni dio su u stvari ove ključne smjernice, kako je to nazvano reformske Vlade. Dobro ste uočili da ustavi ako iščitate ove smjernice tada od tih reformskih mjera u koje su se zaklinjali članovi Domoljubne koalicije i MOST-a kroz ovo što se planira raditi u ministarstvima u stvari nema niti "r" od tih reformskih mjera. Ono međutim što treba također reći i to ste uočili izvrsno, da ove smjernice vrve nekim poslovima u ministarstvu koje će se napraviti, a već se provode više godina ne samo od Vlade Zorana Milanovića, nego i od prijašnje HDZ-ove Vlade. A još dodatno kad se pogledaju ove smjernice onda se vidi da je netko jako pobrkao lončiće, pa onda nadležnost jednog ministarstva odjednom se prebaci u drugo ministarstvo. Eklatantan primjer je Ministarstvo obrane i ono što piše unutra šta će se raditi u okviru Ministarstva obrane i što definitivno izlazi iz okvira djelovanja Ministarstva obrane. tržišta rada. Pa zar nije to u okviru Ministarstva rada, mirovinskog sustava ako se ne varam. Evo gledam ovdje buduću ministricu, a da ne kažem da kad se govori o tome s kim će se i kako razgovarati itd. onda se sindikati nigdje ne spominju. Dakle, mi imamo Vladu, imamo poslodavce, na niz mjesta se govori sa njima će se razgovarati, a sindikate u ovim smjernicama a bome niti u onome

Daklem da, nije spomenuto puno toga. Krenut ću od kraja vaše rasprave. Nisu spomenuti, dakle nije spomenut ni civilni sektor i to je ono na što sam pokušavala upozoriti ministra, premijera pardon u svojoj raspravi. Puno toga što ste vi stavili u smjernice i što ste stavili u svoju prezentaciju, ciljeve koje vi imate u suprotnosti su sa onim što čujemo od vaših budućih ministara. I to je ono što nam daje pravo da budemo sumnjivi da ćete imati mogućnost kontrolirati na kvalitetan način sve ovo što se dešava. I kolegica Sobol je upozorila na jednu vrlo važnu stvar preplitanje ovlasti ministarstava u ovim smjernicama je itekako vidljivo. Vi ste rekli da ćete se fokusirati i to negdje u vašim programima piše, fokus, fokus, fokus. Ako ministar poduzetništva govori u svom resoru o fleksibilizaciji tržišta rada, a to ne govori ministrica rada i ona to nema u svom opisu posla ni u svojoj nekakvoj viziji da o tome treba vodit računa neće bit ni kolektivnog pregovaranja, ni sindikata, nit će radnici ostvarivat ona svoja prava koja temeljem Zakona o radu mogu ostvariti. Hvala lijepa. Sljedeća replika je uvaženog zastupnika Željka Glasnovića. **Glasnović, Željko (HDZ)** Poštovani predsjedniče, ovako mi razgovaramo cijelo jutro o jednoj temi, vratio bih se malo natrag na ove rasprave. Prvenstveno većina nas zna da je pao Berlinski zid, pao je davno, nekim nije pao u glavama. Drugo, svi ste čuli Rezoluciji 1481 Vijeća Europe koji govori o totalitarnim režimima to je komunizam. Ima li tu anti komunista? Šta gledamo danas? Gledamo repliku bivše države? Zašto ljudi bježe odavde kako su bježali i prije? Evo imamo istu danas tampled što je bio i prije imamo i danas. Imamo disfunkcionalnu državu. Gdje je tu vladavina prava, pravna sigurnost? Tko će investirati u zemlji gdje nisu riješena temeljna ljudska pitanja kao privatno vlasništvo? 10% katastra je uvedeno, u zemljište katastar. Tko o tome govori? Vi govorite o investicijama. U Kini 70% investicija su iz dijaspore, izvan domovine, a to je polu komunistička zemlja. Di je hrvatska dijaspora? Nit ima zastupnika ovdje koje možete zvati hrvatske dijaspore, to nisu Hrvati iz BiH, to je konstitutivni narod. Šta imate? Imate paraliza publiku koja je 66 na rang listi korupcije, nepotizam, kleptokraciju i zapamtite Juga vaša je bankrotirala '83. Idemo u istom smjeru. Zašto? Jer nema nikakvih analiza. Bavimo se posrednim stvarima ovdje. Zašto imamo disfunkcionalnu državu? Vama sjede u sudstvu ljudi koji su osuđivali ljude četiri i pol godine što su čitali novine. Jel' to vaša vrsta antifašizma? Gdje je tu lustracija? To vas pitam. I druge stvari tko će investirat ovdje kad imate ovdje državu bivšu koja više na …/Govornik se ne razumije./… liči nego na pravu pravnu državu. Željko (HDZ)** Hvala. Većina ovoga baš nije bilo usmjereno na ono što je govorila gospođa Tireli, ali ona svejedno želi odgovoriti na tu repliku. Pa evo zahvaljujem generalu na replici, na javljanju i drago mi je da je mandataru reko još nešto što ja nisam uspjela. Nadam se mandataru da ste čuli i ovo od nepotizma do stranog ulaganja, do poduzetničke klime koja …/Govornica se ne razumije./… u Hrvatskoj i molim vas da to pripišete mojoj raspravi. A nemam što replicirati jer mislim da nisam govorila ni o lustraciji, ni puno stvari evo koje sam čula u replici ali nisu bile moje. Hvala. Hvala lijepa. Sljedeća replika je uvaženog zastupnika Željka Jovanovića. Izvolite. **Jovanović, Željko (SDP)** Hvala gospodine predsjedniče. Kolegice Tireli, obzirom da ste iz Stranke rada govorili ste o radu i potrebi da i o radu bude više mjesta u programu hrvatske Vlade što je naravno ključno. Govorili ste o konkurentnom gospodarstvu. Tri su zapravo stupa konkurentnog gospodarstva. To su inovacije, poduzetništvo, intelektualni kapital, a osnovni cilj nam je da cijena rada bude niža, a da naknada od rada bude veća. To je zapravo osnovna formula koja bi trebala osigurati konkurentno gospodarstvo. Ali ovo što je posebno bitno intelektualni kapital, znanje. A znanje je vezano uz obrazovni sustav. Rekli ste da je puno reformi o kojima se govorilo, da ih nema. A na žalost jedna reforma koja je zaista krenula kao prava reforma nadstranačka bez ikakve veze sa politikom, sa ključnim ljudima koji su temeljem javnog natječaja izabrani jer su stručnjaci kaže zaustaviti pokrenuti proces kurikularne reforme. Evo vidim ovdje nekoliko ljudi, buduća ministrica uprave je također direktno sudjelovala u tome, u Gospodarskom savjetu je predsjednica Republike koja je podržala ovu kurikularnu reformu. Prema tome, govorit ću i kasnije o tome, ako postoji apel u ovoj sabornici ne zaustaviti kurikularnu reformu nego nastaviti na principima na kojima je ona postavljena. (Hrvatski laburisti - Stranka rada)** Zahvaljujem predsjedniče i vama kolega Jovanović na replici. Slažem se, kurikularnu reformu treba nastaviti zato što jedino na taj način mislim da ćemo imati upravo onaj intelektualni kapital koji zaslužujemo. Jer taj intelektualni kapital stvaramo desetljećima i stvaramo cijeli život. Ne stvaramo ga preko noći i ne stvaramo ga i ne stvorimo ga u jednom mandatu jedne Vlade. Dakle, to je nešto što treba biti dugoročno i oko čega se svi moramo složiti. Ali to je još jedan od problema i to je još jedno pitanje na koje mandatar danas mora dati nekakav odgovor. I u smjernicama Vlade piše da će se to ukinuti. Dakle, potrošili smo novac na nešto, odradili smo nešto, javna rasprava je išla i govorimo o stručnosti, struka je rekla svoje. Tu kurikularnu reformu nisu radili političari, radila ju je struka. I to je na tragu onoga mandataru onoga što vi govorite da će se struku slušati i da ćete vi u svom timu isto tako okupljati stručnjake. Što se tiče kurikuluma molim vas da ga pročitate, da ga pogledate da vidite životopise ljudi koji su na njemu radili i da vidite da su profesori, nastavnici, prosvjetni radnici rekli što o tome misle.

za izbor kandidata i kandidatkinja u svome timu, za dakle pozicije ministara i ministrica u novoj Vladi. Amnestirali ste ga zapravo na taj način od odgovornosti za djela i riječi kandidata i kandidatkinja za ministre. Ja se s tom vašom tezom ne mogu složiti. Dakle, ne slažem se da je mandatar lutka na koncu Domoljubne koalicije i MOST-a a to je uostalom potvrdila i njegova majka u jednom nedavnom intervjuu. Dakle, mandatar je imao pravo i na veto i imao je pravo zadnji odlučiti o tome tko će biti kandidati za najodgovornije funkcije u njegovoj Vladi. On naravno nije imao prilike upoznati i kandidate na način na koji bi to vjerojatno trebalo. On možda i ne zna doista tko su sve ljudi koji mu sjede ovdje ispred nas u ovoj sabornici jer on je naime danas samo pročitao njihova imena. On dakle danas nije nama ovdje u sabornici rekao nitijednu rečenicu o svakome od kandidata odnosno kandidatkinja premalo naravno za buduću Vladu. Ali to je gospođo Tireli napredak jer jučer na press konferenciji zapravo je samo podijelio papire s njihovim imenima, dakle nije ih ni pročitao. Ja ga naprosto ne mogu amnestirati od odgovornosti za izbor svoga tima. (Hrvatski laburisti - Stranka rada)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. S jednim se dijelom s vama slažem kolegice, a jednim dijelom ne. Sad ću vam reći zbog čega. Dakle, nije važno što sam ja danas rekla, važno je što je mandatar jučer rekao na tiskovnoj konferenciji, a on je svoje članove predstavio kao Tim's tim. Dakle, svoj tim. Mandatar nam dolazi iz korporacije, dolazi nam iz biznisa, razumije što znači biti menadžer i razumije kakvi su uvjeti u takvom biznisu. To znači da prvi čovjek u biznisu jeste odgovoran i odgovara za one ljudi koji su ispod njega. Ako mi kažemo da je mandatar samo kriv a ne stavimo odgovornost ni na jednog pojedinca ja se plašim da ti pojedinci budući ministri pogotovo neki nakon svega što smo čuli od njih će si uzeti za pravo da nisu ništa krivi jer je njih izabrao mandatar. Ali isto tako ako mandataru kažemo i damo mu pravo da se u jednom dijelu ogradi zato što čovjek ne poznaje te ljude, zato što pretpostavljam da sve njihove izjave nije pročitao u hrvatskim medijima jer u Kanadi vjerojatno nije čitao sve naše medije i upoznavao ljude s kojima će danas sjediti ovdje i predstavljati ih kao svoje timske igrače dajem mu za pravo da napravi određenu rezervu. I to mi je jedina nada koju još uvijek imam da će on kao biznismen čovjek koji uistinu želi pokrenuti gospodarstvo, čovjek koji se ne želi baviti ideološkim temama jer to cijelo vrijeme govori natjerat svoje ministre i članove svoga tima da uistinu počnu živjeti gospodarstvo i da zaborave pričati da li je antifašizam floskula ili to nije antifašizam i da zaborave pričati o tome da će napraviti kojekakve registre za koje pretpostavljam da ni sami ne znaju što znače. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Sljedeća replika je uvaženog zastupnika i potpredsjednika ovog Doma Ante Sanadera. Hvala gospodine predsjedniče, uvaženi mandataru, kandidati za ministre. Kolegice Tireli repliciram na vašu zabrinutost. Nije mi jasno odakle i s kojim argumentima, gdje ste dobili snagu za te argumente za zabrinutost za našeg mandatara kako on jadan evo dobio je te ministre kandidate za ministra, ne zna ni tko su, odgovarat će za njih i sve zabrinutosti koje ste ovdje izrekli. Pa gledajte, naš mandatar nije završio večernju političku školu pa sad je došao ovdje uhljebit se u Hrvatsku vladu i evo sretan dobio je neku plaću koja će biti smanjena čak evo po prijedlozima i evo spašavamo ga mi. Pa on je dokazani stručnjak, on je stručnjak koji je postigao rejting u najjačoj svjetskoj kompaniji. Nije ga tata preporučio tamo. Znači prepoznali su ga ljudi svojim radom, kvalitetom, svojim uspjehom upravo u tome, u vođenju najjačih timova. On se dokazao. Znači mislim da ne trebate biti zabrinuti da će jadni mandatar, neće ga slušati ovi ministri, ako ste pogledali i naše ministre i njihove CV-e onda ste vidjeli da su to stručnjaci svako na svom području eminentni, a čovjek dokazani svjetski stručnjak koji nije došao ovdje uhljebit se i zaradit plaću nego je došao pomoći Hrvatskoj, jedan plemeniti čin. Sin našeg iseljenika što je također nešto vrijedno čemu možemo zahvaliti, povratak iseljene Hrvatske. Znači dajemo mu potporu, evo pozivam i vas kao razumnu ženu, dokazali ste se dosta puta u dobrim podržite našeg mandatara, podržite ovaj tim a oni će kako ste vidjeli u vrlo kratkom vremenu pokazati rezultat. Hvala lijepa. Čut ćemo odgovor uvažene zastupnice Nansi Tireli. resornim ministrima, ako uvažavamo ove smjernice ovakve kakve tu pišu i puštamo ministrima da određuju posao mi svaki put izgubimo 21 milijuna kuna, a pričamo o racionalizaciji, smanjenju javnog duga. I to je ono što ne valja. Kad ja kažem da se mi svake četvrte godine resetiramo upravo je to to, izgubimo u četiri godine strašno puno milijuna kuna od kurikuluma do osoba s invaliditetom, do drugih projekata, do izrade strategija i plaćanja vanjskih suradnika da kvalitetno kao stručnjaci naprave određene strategije. I onda dobijemo druge programske smjernice u kojima opet iščitavamo nove strategije i nove strategije i nove strategije. Strategiju treba netko raditi. Ako govorimo o racionalizaciji javne uprave, dakle mi dolazimo u situaciju da određeni ljudi svake 4.-te godine pišu novu strategiju, troše vrijeme, troše resurse, stvaraju trošak što je suprotno onome što želimo. I to je ono na što sam pokušala upozoriti da se dobre stvari uzmu kao dobre, da se sa dobrim stvarima nastavi i dalje, da ono što nije valjalo popravimo. I kada govorimo o reformama, nema ovdje puno reforma. Puno stvari koje smo tražili možemo promijenili pravilnicima. Sada će u ime kluba podijeliti vrijeme, u ime Kluba HSU i Liste Stipe Petrina najprije uvaženi zastupnik Silvano Hrelja. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, poštovane kolegice i kolege, poštovani budući predsjedniče Vlade, poštovani budući ministri jer za sada ste samo kandidati a ja ne ne dvojim da ćete biti ministri da li danas, da li sutra ujutro, da li noćas u neko doba, to je manje bitno, ali to će se dogoditi. Ja moram priznati da mi je ovo 4.-ta inauguracija Vlade odnosno kandidati za ministre nisu bili ovako prpošni i malo igrali se mobitelima. Pri tome ovu moju lijevu stranu moram pohvaliti da sa puno više pažnje sluša ono što se ovdje zbiva i govori. Ja vjerujem da im nije ugodno, da baš im se sve ne sluša, ali takva im je dužnost, takva im je nova dužnost na koju su stupili. Naravno ja ću se osvrnuti kao što i to obično činim na ono što nam je dano na klupe, ono što nam je dano kao materijal i kao prezentacija i kao ključne smjernice reformske Vlade i reći ću svoje opservacije. u ovoj prezentaciji gdje piše mi jesmo i što želimo sutra postati, piše točka 2. da smo ponosni na sve što smo postigli. To govori u prilog da smo oholi, da smo narcisoidni. I ako to želimo promijeniti jer je nemoguće ni na osobnoj razini ni na kolektivnoj razini da možemo biti ponosni na sve što smo postigli, život je pun grešaka i nitko tko ovdje sjedi na individualnoj razini nije baš ponosan na sve trenutke svog života i ne može biti. Prema tome ako bi to željeli ispraviti onda točka 6. mora biti promijenjena kao bitna promjena moramo učiti od boljih, moramo učiti na svojim greškama i biti samokritični prema sebi. Toliko što se ovog dijela tiče. Što se tiče ovog drugog materijala, ključne smjernice reformske Vlade ovo je prvi put da smo dobili ovakvu formu materijala na klupe o kojem se danas raspravlja. Dakle do sada sve Vlade su pokazivale u dokumentu jedinstvo, bio je grb, bio je program rada Vlade za mandatno razdoblje to i to. Ovaj papir po formi pokazuje nešto drugo. Matematičkim rječnikom rečeno ovaj papir po formi je unija skupova, jedan skup Domoljubna koalicija i drugi skup MOST. Dakle to je spisak želja i jednih i drugih, dakle matematičkim rječnikom unija skupova. Dakle to ne pokazuje dimenziju jedinstva ove Vlade. Kada idemo u analizu što piše unutra onda ovaj papir dokazuje da se ne poštuje ustroj ministarstava kakav je do sada po zakonu koji je važeći jer ne može biti da će se radnim zakonodavstvom baviti Ministarstvo poduzetništva, obrta i šta li već. Ne može biti da će to ministarstvo donositi zakone koji se vezuju za mirovinska prava ako imamo Ministarstvo rada i mirovinskog sustava. ne može jednostavno ići u neku nadležnost nekog drugog ministarstva. Prema u ovom materijalu ima vrlo malo riječi kako o sindikatima, tako o radnicima ali bogme i o milijun i 200 tisuća ljudi koji u Hrvatskoj žive od minulog rada. Dakle gotovo direktno nisu spomenuti ali gotovo ni da indirektno nisu spomenuti. A mislim da Vlada mora o tome voditi računa. I dosadašnja Vlada je rekla da su njihova prava zadnja linija obrane. Očekivali smo produžetak, najmanje produžetak takve politike. Ali u ovim smjernicama takvih naznaka nema. Da li to znači da mi koji smo predstavnici Umirovljeničke stranke možemo biti zabrinuti za ono što će se sutra dogoditi? Dakle, kolegice i kolege ja bih volio dati podršku ovoj Vladi jer sam tri puta do sada glasovao za Vladu kada se konstituirala, nažalost zbog ovih nepoznanica, zbog kontradiktornih stavova vezano za mirovinski sustav, zbog svjetonazorskih razlika neću moći glasati za ovu Vladu ali joj želim pun uspjeh, mi razumijemo. I ne dolazi u pitanje reforme koje smo potpisali ako budu onako kako smo govorili da će one biti podržane od naše strane. Ja doživljavam ovu Vladu i želim slikovito pokazati kako ih vidim kao ljude koji će danas, noćas, položiti vozački ispit. Kako će dobro, kako će sigurno, kako će brzo voziti ovisi o količini njihove volje za spoznajom novoga, za učenjem, jer nitko nije se rodio naučen naučen da bi postao ministar. Dakle u svakom slučaju pred njima je težak proces učenja, biti će sigurno učinkoviti oni koji prema tom procesu budu otvoreni. Jer ono što su do sada radili samo dijelom sliči na ono što će im biti sutrašnje obaveze. Dakle, biti ćemo pristojni, bit ćemo konstruktivna oporba i podržat ćemo sve ono što vrijedi i što bude išlo u prilog onim skupinama naročito koje mi zastupamo, a nastaviti će sada kolega Stipe Petrina. Izvoli. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Sad će nastavak vremena iskoristiti uvaženi zastupnik Stipe Petrina. Zahvaljujem gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Ujedno koristim priliku da vas pozdravim i čestitam vam na izboru. vjerujem budućeg predsjednika Vlade, pozdravljam sve kandidate za buduće ministre, pozdravljam kolegice i kolege saborske zastupnike. Zahvaljujem na povjerenju šta evo imam priliku da govorim. Prezentacija "Prihvatimo izazov" je dobra prezentacija u onoj mjeri kada bimo mi bili učesnici jednog seminara koji održava gospodin Tihomir Orešković. Ja se s time slažem. Nije dobra u onoj mjeri šta je ovo program i smjernice buduće hrvatske Vlade koja će odlučivati po svemu sudeći ako Bog da normalno bi bilo naredne četiri godine i o čijim smjernicama će ovisiti sudbina svakog stanovnika i građanina Lijepe naše. Bog nam je dao uistinu da je lijepa naša sa puno komparativnih i inih prednosti da budemo bolji od onoga šta smo u ovom trenutku. Da nije bilo potrebe da dolazi čovjek iz biznisa, čovjek sa strane, čovjek predstavnik tipični predstavnik krupnog kapitala vjerujem da bi Hrvatska danas bila puno uspješnija. Moje projekcije Hrvatske kad se stvarala bile su, bit ćemo barem među 3 uspješnije zemlje u Europi. Eto danas smo na žalost na začelju. Želim puno uspjeha gospodine premijeru i svim ministrima želim uspjeha, jer izazovi koji su pred vama uistinu su teški. Moram zamjeriti, jedina stvar koja čini državu državom je pravna država, pravni temelj. Danas Hrvatska na žalost nije pravna država. Danas na žalost u Hrvatskoj ne važi pravni sustav na svom području Republike Hrvatske. Žalosti me što je u ovoj prezentaciji "Prihvatimo izazov" samo sa dvije riječi piše o stanju u pravosuđu, citirat ću učinkovito pravosuđe. O ne gospodo, danas u Hrvatskoj pravosuđe ne postoji. Danas imate feudalne lobije u sudstvu koji tumače pravdu, zakone kako njima paše bez obzira na pozitivne zakone Republike Hrvatske i bez obzira na Ustav Republike Hrvatske. Dakle, u svakom trenutku slama se pravni sustav Republike Hrvatske. Zato jako zamjeram kolegama iz MOST-a kada stavljaju po hitnom postupku izmjenu Zakona o pravima saborskih zastupnika. Slažem se gospodo iz MOST-a. Pa dapače, ja sam prvi u Hrvatskoj i s tim se ponovim koji sam reka Hrvatska će biti bolja ako smognemo snage iz politike izbaciti novac. I to je preduvjet za sve reforme, da ovdje sjede uistinu oni kojima je stalo do Republike Hrvatske, a ne oni koji će ovdje u Saboru tražiti uhljebište. Dakle, uvjet da ova zemlja uspije, preduvjeti su pravosudne i sudske reforme i to je trebao biti prioritet danas. Nemojte zaboraviti, Republika Hrvatska godišnje izgubi na Europskom sudu za ljudska prava i ja sam jedan koji je pobijedio čak oko 7 milijuna eura. Ako to pretvorite ispada da je to cirka oko 20 000 eura, 20 000 dnevno. Mislim da je to veći prioritet bio nego, ali no, to vama na vašu dušu. Još jedna stvar u dobroj namjeri gospodine premijeru koju zamjeram. Nema ni riječi o socijalnoj politici, ni riječi o organiziranom kriminalu, borbi protiv organiziranog kriminala. Morate shvatiti da je danas Hrvatska u raljama institucionalno organiziranog kriminala i to je nepobitna činjenica. Ovdje nema ni riječi o tome. Kako ćemo dati riječi ako vidimo da su i članovi ove Vlade barem pod osnovnom sumnjom da su dio organiziranog kriminala. Socijalna politika. Nitko se ovdje od prethodnih govornika niti ima ovdje u prezentaciji "Prihvatimo izazov" ni riječi o tome da je u ovom trenu više od dva milijuna hrvatskih građana ovrhe su stavljene, nitko o tome ni riječi. Nitko riječi ni o tome da ima 380 hiljada ljudi koji su blokirani, nitko ni riječi. Pitam se kako će se riješiti problem tih ljudi koji su ovršeni u ovom trenu i ljudi koji su blokirani. Znamo da ovu zemlju i ovo pučanstvo opterećuju ti krediti koji su ubistveni. Ima li snage ova Vlada preuzeti ono što je elementarno dok se ne riješi problem kreditnih obaveza hrvatskih građana s valutnim klauzulama da napravi moratorij bez plaćanja kamata za te sve građane. Mislim da bi to građani ove zemlje najviše podržali. Zašto to kažem? Recimo jer imam na žalost, ali i na čast iskustvo da sam jedini čovjek u Hrvatskoj koji se doslovno iščupa iz ralja bankarskog ropstva, odnosno financijskog ropstva. Mislim da su to teme o kojima bi ova Vlada trebala viši akcent bacati, a drage kolege ne se baviti sa onim šta je do sada bilo. Ma koga brige više tko je koga i na koji način prije 50, 60 godina. Molim vas odmaknimo se od toga. Pred nama je budućnost. Ja vjerujem i posebno želim Vladi uspjeh, ja vjerujem da ćemo se jednom odmaknuti od prošlosti i krenuti u neku novu budućnost. I na kraju gospodine premijeru jedna dobronamjerna primjedba. Na str. 14 svoje prezentacije napisali ste: "Ako ne sada, kada? Ako ne mi, tko?" U dobroj namjeri to je moj slogan iz 2009. godine za županijsku skupštinu a citirao sam oca starog Johnnya Henrya Kissingera koji je svome sinu Johnu Fitzgeraldu Kennedyu kad je ovaj bio zaprepašten zašto će se on kandidirati na izbore rekao onako zgroženo "John pa tko ako ne mi? Kad ako ne sad?" Pa ako već citirate to molim vas da kao što ste citirali ovdje gospodina Scotta, Pattona da stavite i to u najboljoj namjeri. Hvala. Hvala lijepa. Imamo dvije replike na prvo izlaganje, dakle ono uvaženog zastupnika Silvana Hrelje. Prva je poštovanog zastupnika Peđe Grbina. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Pa kolega Hrelja pažljivo sam slušao vaše izlaganje i želio bih vam ukazati na nešto, a to je problem da mi danas nismo dobili nitijedan odgovor. Između ostalog i sam sam postavio mandataru jedno vrlo, vrlo konkretno pitanje na koje naravno odgovora nije bilo, a sad ste ga postavili i vi. I nadam se da će mandatar nakon vašeg izlaganja iskoristiti svoju poslovničku mogućnost i uključiti se u ovu raspravu jer se ovdje postavlja jedno izuzetno važno pitanje za preko milijun hrvatskih građana. A to je pitanje funkcioniranja mirovinskog sustava. U točki 9. ovih smjernica reformske Vlade pod Ministarstvo rada i mirovinskog sustava spominje se mirovinski sustav i to cijelom jednom jedinom crticom koja glasi, pročitat ću je nije duga: "Omogućiti stabilan i siguran mirovinski sustav". Kako? S kojim novcem? Odakle? Da li će se uzeti novac iz drugog stupa? Da li će država govoriti fondovima drugog stupa kako investirati novce? Ništa o tome nije rečeno. A to nije pitanje samo socijalne sigurnosti, to je izuzetno važno pitanje ekonomije i funkcioniranja gospodarskog sustava RH. Mi govorimo o milijardama kuna i to onima iz prvog, a bogami i onima iz drugog stupa. I druga stvar izuzetno važna mi nitijednu riječ nismo čuli o Proračunu za 2016. godinu. A zašto? Zato što bi već u Proračunu za 2016. godinu trebalo utvrditi neke stvari koje se tiču mirovina. I zato kad već uvaženi gospodin Orešković mandatar ne želi sudjelovati u ovoj raspravi vas kao čovjeka koji se dugi niz godina bavi mirovinskim sustavom Hvala. Odgovorit će uvaženi zastupnik Silvano Hrelja. da imam ja sve te odgovore onda bih ja vjerojatno sjedio tamo, a ne ovdje. Ali ja očekujem da će kad-tad gospodin Orešković iskoristiti poslovničku mogućnost da pojasni određena pitanja koja dolaze od strane zastupnika. Naravno, bio bih sretan kad bi umjesto ove formulacije koju ste vi pročitali u ovom materijalu pisalo ono što smo i mi, dakle razinu koju smo postigli na pregovorima koalicije Hrvatska raste sa MOST-om. mislim da se s time složila i Domoljubna koalicija da će se o drugom mirovinskom stupu tijekom 2016. godine provesti otvorena javna rasprava. Prilika za takvu raspravu već je ovdje u ovom Visokom domu u četvrtak kada je vjerojatno 10. točka dnevnog reda na redu jer raspravljat ćemo o Izvješću obveznih mirovinskih fondova i njihovom poslovanju za 2014. godinu. Pa vas svih pozivam da se uključite da demistificiramo što je to mirovinska štednja, koji je njezin karakter i da svak slobodno izrazi svoje stavove, da ne govorimo preko novina, preko medija, da si možemo ovdje replicirati, sukobiti stavove, imati argumentiranu raspravu. Mislim da ne mogu ničim sugerirati, osim sugerirati, pardon ne mogu natjerati ali mogu sugerirati sugerirati mandataru kad hoće, kad se javi ali njegovo je pravo da li hoće odgovarati na pitanja zastupnika ili ne. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. I druga je replika uvaženog zastupnika Darka Parića, Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Moj komentar se tiče prezentacije gospodina mandatara Oreškovića. Naime, sama prezentacija kao takva je u redu, kvalitetna i dobra i mnogo toga kazuje i dosta sliči na jednu korporacijsku prezentaciju. Međutim, ono što mene muči u cijeloj ovoj priči je nekoordiniranost prezentacije koju ste nam vi kao mandatar dali i iz svega onoga što piše u ključnim smjernicama reformske Vlade koju su napisali svi vaši budući ministri i ministrice. Naime, to ću vam pokazati vrlo jednostavnim primjerom. U vašem okviru za transformaciju Hrvatske gdje su navedeni glavni pokretači transformacije od 5 pokretača transformacije 3 ključna ću vam navesti koja su tu: učinkovit javni sektor, poslovna konkurentnost, reforma obrazovanja i sustava zdravstva. Jedan od glavnih aktivatora da bilo što od ovoga postignete je informatizacija društva. I uvjeren sam s obzirom da sam slušao i neke intervjue od mandatara da je apsolutno svjestan da bez informatizacije ništa od ovoga se neće dogoditi. Međutim ono što je problem, iz moje perspektive, u dokumentu ključnih smjernica reformske Vlade koje ste nam dali i iz kojih je ja se nadam proizašla vaša prezentacija ili obrnuto ali bi definitivno moralo biti jedno s drugim vezano tematski bilo kako nema nitijedne riječi o informatizaciji ili digitalizaciji što je HDZ predstavlja u svom programu ali u konačnici je ista stvar. Niti jedne jedine riječi niti u jednom ministarstvu, pa čak niti u Ministarstvu uprave u kojem se nalazi e-hrvatska koja bi u principu trebala biti ključni segment za provođenje svega ovoga. Pa ja vam želim sreći definitivno, ne samo zbog vas, nego i zbog svih nas u provođenju Vlade kroz četiri godine ili koliko već bude trajalo, ali se bojim da već danas posrćemo na prvoj stepenici jer već danas dva dokumenta koja definitivno moraju proizlaziti jedan iz drugog su nekoordinirana i ono što piše u jednom, ne piše u drugom. Tako da se bojim kako će u budućnosti izgledati tek kad počnemo raditi ozbiljan posao. Hvala. Hvala kolega Marić, ja i vama skrećem pozornost da je ovo trebala biti replika na izlaganje uvaženog zastupnika Silvane Hrelje a ne obraćanje mandataru. Ja vas sve molim sa bilo koje strane da tako shvaćate institut replike jer je on tako zamišljen i to dobro znate. Ali svejedno želi odgovoriti uvaženi zastupnik Silvano Hrelja. Pa izvolite. **Hrelja, Silvano (HSU)** Pa poštovani predsjedniče ova se replika dira mog izlaganja s obzirom da sam se osvrnuo na na prezentaciju itd. ne kažem da 100% pokriva ali je u redu i želim odgovoriti. Ja nemam nikakve dileme da su ovo dva dokumenta koja su rađena odvojeno. Dakle nisu dva dokumenta koja su sinkronizirana što nije dobro. Jer prezentacija je ambicija da tekst bude i slika. Slika govori više od 1000 riječi i naravno da svi mi koji se bavimo ovim poslom da te dvije stvari povezujemo povezujemo i onda tražimo gdje su uporišta za ono što je prikazano na slici. Ja se nadam da će se te prezentacije ubuduće raditi na način da će ono što piše u sadržaju biti sigurno i u prezentaciji i da će biti povezane, ja bih rađe dao dobronamjernu kritiku nego uzeo ovo za zlo. Hvala lijepa. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Na izlaganje uvaženog zastupnika Stipe Petrine javio se s replikom poštovani zastupnik Franko Vidović. Izvolite. Zahvaljujem poštovani predsjedniče. Pa kolega Petrina, rekli ste u svom nastupu da izazovi koji su pred nama su teški izazovi kad ste se obraćali ministru. Sa druge strane dakle dokument ključne smjernice reformske Vlade, ja kad ovo pogledam pa otvorim posebno stranicu Ministarstva branitelja, cijeli program sveden na četiri točke. Dakle izazov će biti još i teži jer nemamo nikakav jasan plan da budemo na čisto. S druge strane nema više ni riječi o Ustavnom zakonu o pravima Hrvatskih branitelja, ne spominju se zajamčene mjesečne naknade, odnosno opskrbnine na čemu se itekako inzistiralo i u ovom domu a i u šatoru. Ne spominje se još niz drugih stvari a posebno pri tom moram naglasiti da se ne spominje briga o nestalima. Hrvatska i dan danas traži 1573 hrvatska branitelja nestala i mislim da to svakako zaslužuje mjesto u ovom dokumentu pod svaku cijenu. Što će biti sa projektima koji su u tijeku Veteranski centri, Dom hrvatskih veterana u Lipiku? Nema niti jednog jedinog odgovora na ta pitanja u ključnim smjernicama reformske Vlade. Ako je ovo reforma koju će provesti Ministarstvo branitelja znate kako kaže stara narodna "Ako će bit gore, a bit će gore, onda bolje neka ostane ovako." Hvala. Ubuduće, ja ću vam naravno dati riječ, ali ubuduće se morate javiti ako želite odgovor na repliku. Ali izvolite. Zahvaljujem. Mi smo još novi, učimo se. Ja se slažem sa gospodinom Vidovićem, on je mogao i više učiniti dok je bio u Odboru za branitelje. Posebno ova država mora voditi brigu o skrbi o Hrvatskim braniteljima jer da nije Hrvatskih branitelja vjerujem da danas ne bismo ovdje sjedili. Drago mi je da je kandidat za ministra branitelja istakao kao jedan od prioriteta registar izdajnika. Evo ja za razliku od vas mnogih sa tim se slažem i to ću podržati u svakom segmentu. Ali molio bi budućeg ministra branitelja da u taj registar branitelja na posebno mjesto na posebno mjesto stavi one izdajnike koji su 90. i 91. godine prodavali oružje i municiju i koji su za vrijeme rata švercali naftu neprijateljima. mislim da to najviše pažnje zaslužuje u tom registru izdajnika. Eto toliko. Hvala lijepa. Sad ćemo preći na slijedeći klub, a to je HNS. I u ime HNS-a govoriti će uvažena zastupnica Nada Turina-Đurić. Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Kolegice i kolege, poštovani kandidatu za premijera Vlade RH, kandidati za ministre u uvodu bi htjela čestitati na hrabrosti gospodinu Oreškoviću s obzirom da znamo i informirani smo o tome iz kojeg okruženja dolazi, znači iz poslovnog okruženja. Čovjek koje je bio bio očito uspješan u svom djelu posla da se upustio u sferu politike, odnosno da je htio prihvatiti jednu tako veliku odgovornost kao što je upravljanje Vladom jedne države. Vaše izlaganje, znači vaš program kojeg ste nam danas predočili je nešto što mi kao HNS, kao liberali bi u suštini mogli prihvatiti kao program u kojem se govori ustvari o samo nekim ciljevima koje bi trebalo postići u mandatu. I mislim da u tom programu, odnosno u tim ciljevima koje ste nam danas izložili je malo toga sporno, odnosno da bi većina nas u sabornici to mogli prihvatiti kao nešto što, na čemu će se raditi i što želimo, na čemu želimo da se radi u naredna 4 godine. To smo i očekivali naravno od vas s obzirom na vaš životopis i na ono što se najavljivalo da ćete ponuditi sa svojim znanjima, sposobnostima, vještinama koje imate. Čak smo u jednom trenutku razmišljali i o tome da ukoliko sastav te Vlade bude od ljudi jel', koji će biti predloženi, pristojan, ako to tako mogu reći, da razmislimo o tome da budemo barem suzdržani vezano za podršku Vladi. Međutim, nažalost, evo ovih dana smo svjedoci, iako pretpostavljam da je većina kandidata koji su danas ovdje u klupama su možda prije 10-ak, 12, možda i kasnije sati saznali da su uopće kandidati za ministre. I tu postoji za HNS veliki problem. Jedan problem je taj, naravno da oni nisu ustvari sudjelovali, ili većina njih nije sudjelovala u izradi smjernica koje će morati danas sutra provoditi kada budu izabrani. Ali problem je naravno i njihovog legitimiteta. Pa ću ja zato malo cijelu priču vratiti ipak natrag, a vratiti ću je u period post izborni period znači i rezultate izbora koji su bili 0:0 ili 1:1 ili kako god 59:59 i dugotrajnim pregovorima sa MOST-om o tome kojoj će se opciji prilagoditi, odnosno kojoj će se opciji priključiti kako bi se formirala saborska većina i kako bi se formirala Vlada Republike Hrvatske. Bili smo uvjerenja da sa rezultatom kojeg smo imali i sa podrškom još nekih zastupnika koji su nam davali nadu da će se ta većina realizirati da će MOST, da će kolege iz MOST-a sa svojim reformskim prijedlozima na koje smo u većini pristali, dapače, podržali, kako će kolege znači u nastavku podržati Vladu koja je imala apsolutno politički legitimitet i u sazivu u kojem je bila a i planirala ubuduće znači tim istim ljudima nastaviti, sa sasvim poznatim smjernicama u kojem pravcu želimo da Hrvatska ide dalje i ide naprijed. Međutim, unatoč tome što smo sve prihvatili i unatoč tome što smo bili na tragu svega što je traženo možda i dodatno u odnosu na ono što je bilo u programu Hrvatska raste, dogodilo se ono što se dogodilo, znači da očito oni koji pretpostavljam vode grupu tih nezavisnih zastupnika u MOST-u nisu htjeli ići sa opcijom Hrvatska raste. I mislim da treba otvoreno reći i to ponoviti, jedini razlog za to može biti svjetonazorski, odnosno ideološki. I to je legitimno i u redu i po meni je bilo i po većini građana koji govore i komentiraju sve ove procese unatrag mjesec, dva, tri, da je to naravno trebalo napraviti puno ranije, odlučiti se, otvoreno reći O.K, mi smo tu, stavljamo se na raspolaganje Domoljubnoj koaliciji i sve je u redu. Međutim, nastali su problemi očito, ja pretpostavljam da su nastali problemi u tim dogovorima jer dio pretpostavljam zastupnika MOST-a nije bio sasvim sklon samo tako odlučiti pa je trebalo vrijeme da se, ustvari opere mozak onima koji sumnjaju da je HDZ bolja opcija. Zašto to sve sada govorim? Pa govorim zato jer znači svako pitanje koje je bilo upućeno kolegama iz MOST-a oni su tu bili ključni vezano za sastav buduće Vlade, za programe, projekte itd., svaki odgovor njihov su bile reforme. Pa ja sada pitam u ovim dokumentima koje smo danas vidjeli, koji su nam dostupni, iako mi tu kolegica iz klupe iz MOST-a kaže da to što smo dobili nije konačna verzija što što mogu povjerovati da nije konačna verzija jer smo puno tih verzija vidjeli i slušali o njima i debatirali u javnosti o njima, konačnu još nismo dobili ali imamo neku verziju. I u toj verziji mi u HNS-u ne vidimo ni jednu reformu. Ali lako što ne vidimo ni jednu reformu nego moramo znati da predstavio i ciljeve koje je predstavio gospodin Orešković iziskuju itekako velike reforme i rezove. A u ovim smjernicama koje smo dobili, dakle svugdje piše da će rasti. Rasti će investiranje u školstvo, rasti će investiranje u zdravstvo a svi vrlo dobro znamo da ovaj prvi, sljedeći proračun koji je pred nama iziskuje jedan značajan zahvat u rezanje javne potrošnje. I zato sad ću reći zašto sve ovo govorim? Sve ovo govorim zato što obično se kad se neki program izloži onda se pita, pitamo svi kako ga nazvati možda u jednoj riječi ili u jednoj rečenici. Ja sam očekivala da ćemo ovaj program moći nazvati reformskim. Međutim, ono što smo dobili i što smo vidjeli možemo samo nazvati jednom opsjenom i farsom kao što je sve, zato sam pričala o povijesti ovih post izbornih događanja, zato što je sve do dana današnjeg, do zadnjeg dana u stvari opsjena i farsa. I HNS, Hrvatska narodna stranka Liberalnih demokrata gospodine Oreškoviću apsolutno uvažavajući vas i vašu stručnost i neke kandidate koji su predloženi za buduću Vladu koju isto tako smatramo da su neki od njih vrlo stručni i časni ljudi neće moći prihvatiti niti vaš program, a niti kandidate, odnosno predloženu Vladu. Ono što mislim da bi trebalo naglasiti i što mislim da bi javnost trebala znati kolege iz MOST-a koji su ključni za većinu i ključni su da se ovakva Vlada izabere su imali šansu i imaju još uvijek šansu da isprave grešku, da isprave grešku jer greška je napravljena u nekoliko osoba koje su ovdje predložene. A gospodine Orešković vi kao budući premijer ipak ćete imati uteg i imat ćete problem sa time da se ova Vlada zbog nekih pojedinaca koji su se javno očitovali o nekim svjetonazorskim stavovima, a ovdje su spominjani malo prije tako da ih ja neću ponavljati. Imat ćete problem te etikete, jer su već i strani mediji i strane novinske agencije prenijele da ova Vlada na žalost ima taj, tu etiketu proustašku. To tako, to su tako prenijeli strani mediji. Gledajte, ako je pitanje samo jednog ministra koji očito ima problem jer je već cijela javnost se digla oko toga, onda je mislim najmanje što vi kao mandatar ove Vlade možete učiniti je to da tražite vrijeme za konzultacije, da taj prijedlog tih nekih osoba posebno ove o kojoj se najviše govori, da tu osobu povučete iz Vlade i predložite nekoga drugoga. To je u interesu Republike Hrvatske, to je i u vašem interesu. Dakle, zaključit ću. HNS neće moći prihvatiti ovakav prijedlog. Znači ovakva jedna obmana u režiji kolega iz MOST-a zajedno sa vama u HDZ-u, ova farsa u kojoj se još uvijek ne zna tko je bio scenarista, tko je bio režiser, a tko je bio producent što je možda najvažnije jer taj raspolaže sa novcima. Na žalost, vi gospodine Orešković ćete biti šef rekvizitera u toj predstavi i bojimo se da takva Vlada sa još i ovim dodatnim utezima, znači u smislu svjetonazora, u smislu nekih opće ljudskih prihvaćenih vrijednosti na koje se Republika Hrvatska obvezala, naših ustavnih vrijednosti mislim da ćemo imati problem i zato Hrvatska narodna stranka neće podržati niti program, niti prijedlog za ministre u budućoj Vladi Republike Hrvatske. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Prije nego što dam riječ onima koji su tražili repliku, budući da imam dojam da se ponovo krećemo u jednom smjeru za koji ja mislim da nije dobar, ja samo u tom smislu molim sve one koji će replicirati a i kolegicu Turinu Đurić da vode računa o dignitetu i o riječima koje se rabe. Prvi se javio za repliku uvaženi zastupnik Peđa Grbin. Izvolite. **Grbin, Peđa (SDP)** Zahvaljujem vam gospodine predsjedniče i nadam se da u ovom kratkom izlaganju niste mislili na mene, jer sam ja danas govorio o obrani, mirovinama i o sadržaju prezentacije, a sada ću govoriti o pomorstvu. A zašto ću govoriti o pomorstvu? Kako zbog sadržaja rasprave uvažene kolegice Turine Đurić, tako i zbog činjenice da je ona u prethodnom sazivu ovoga Sabora bila na čelu odbora koji se brinuo o toj važnoj materiji kao i zbog činjenice da dolazi iz Kraljevice, još jednog grada na moru koji za razliku od Pule više nema brodogradilište iz razloga što se o tome 20 godina nije brinulo kada je trebalo. A moje pitanje upućujem vama, jer ponovit ću još jednom mandatar ne odgovara, pa onda moram pitati svoje uvažene kolege za pomoć. Pitat ću vas što ste u ovom programu pronašli o pomorstvu? Ja sam pažljivo čitao ovaj program i u dijelu koji se odnosi na pomorstvo vidio sam pitanje proglašenja isključivo gospodarskog pojasa. Svi znamo šta je od isključivog gospodarskog poja ostalo za proglasiti, a to je gradnja umjetnih otoka, pa vjerujem da kolege pripremaju gradnju nekakvog umjetnog otoka na Jadranu pa ih molim da nam to pojasne. Međutim, nisu niti jednom riječju govorili ništa primjerice o pomorskom dobru. Kao što i vi i ja znamo u nadležnosti pomorstva, prometa i infrastrukture je i pitanje pomorskog dobra, jednog od najvećih resursa u Republici Hrvatskoj koji se nalazi u izuzetno velikom problemu prvenstveno zbog imovinsko-pravnih odnosa. Pa sada kada ja već u ovom programu, a Boga mi niti u prezentaciji ne mogu pronaći nitijednu riječ o tome, molim vas da mi kao bivša predsjednica tog odbora pomognete i uputite me gdje bih ove podatke trebao tražiti. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Evo odgovorit će uvažena zastupnica Nada Turina-Đurić. **Turina-Đurić, Nada vezano uz pomorsko dobro ima nekoliko alineja. Evo smješka se kandidat za ministra koji je moj susjed. Mene veseli, jedna alinejica stoji tamo i kaže: "Ulagat će se u lučku infrastrukturu lokalno i regionalno." U tome je HDZ bio jako dobar u nekim periodima i trošilo se onako povelike svote novaca. Pa s obzirom da se uglavnom u gradovima i općinama u priobalju i otočnim gradovima i općinama najviše radilo u HDZ-ovim općinama u onim vašim nekim prethodnim mandatima pa mi ta alinejica u kojoj kaže ulagat će se e sad bi bilo jako lijepo gospodin Butković ako budete izabrani da to sad ne bude samo u HDZ-ove općine, da se ulaže u lučku infrastrukturu. To je jedan dio koji me je razveselio malo moram priznati iako je samo detalj i pitanje je da li će biti novaca za to ulaganje. Ali dobro, o tom potom kad vidimo proračun. Da, ono što je ključna stvar koju treba donijeti i koju mi nismo uspjeli u prošlom mandatu ali nije ni HDZ u svoja prethodna mandata, a to je novi Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama. Taj prijedlog zakona je u proceduri, odnosno doveden je do kraja procedure i trebao je biti na dnevnom redu ali je raspušten Sabor. Bila je namjera da se donese u mandatu. Ja se nadam da će to biti jedan od prioriteta odnosno vrh svih prioriteta vezano za pomorstvo. Evo ja bih rekla možete dati neko obećanje da to bude u ovoj godini. Mislim da je to nešto što moramo hitno rješavati kako bi investicije došle i na ona mjesta gdje ih očekujemo već dugi niz godina na pravi način. Hvala. Sljedeća replika je ona uvaženog zastupnika Damira Rimca. **Rimac, Damir (SDP)** Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani mandataru. Dakle, kolegice Turina ja ću se referirati na vašu raspravu jer ste u jednom trenutku rekli da, zapravo vaša više konstatacija, kako imate dojam da je sve zapravo napravljeno na brzinu i da procjenjujete da se radilo o nekakvih 10 do 12 dana, sati? Tim gore. Ja mislim da je vaša konstatacija kriva i da je bilo puno manje vremena jer zapravo osobno dolazim iz realnog gospodarskog sektora čak i iz sektora visokog obrazovanja i poznato mi je što znači napraviti power point prezentaciju. Dakle, power point prezentacija se uglavnom radi kada se želi izbjeći stvarno pisanje programa jer jedna slika i jedan grafikon je puno jednostavnije izraditi nego napisati 10-ak stranica. Ali dopustite mi da se referiram na vašu raspravu citirajući ključne smjernice reformske Vlade na str. 12 me je ubolo nešto u oko iz jednostavnog razloga zato što se govori o Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta i kaže ključna je smjernica zaštititi nastavnike od nasilja učenika, roditelja, pokrenuti borbu protiv akademske korupcije posebice u pogledu plagijati znanstvenog i znanstveno-nastavnog kadra itd. I onda imate situaciju da jedan kandidat za ministra je svoj životopis praktički plagirao. Konkretno, gospodin Zlatko Hasanbegović gdje nije bio u stanju niti otkloniti fusnotu da se radi o životopisu Mislava Gabelice. I kao takav materijal je dostavljen zastupnicima Hrvatskog sabora. Dakle, ponavljam i ovo je jedan dokaz da su se neke stvari operativno radile preko noći, ovo je isto jedan dokaz da se pokušalo jako brzo odraditi neke stvari i ja apeliram na vas kao mandatara i budućeg premijera da zaista

**Turina-Đurić, Nada (HNS)** Hvala gospodine predsjedniče. Gledajte, kad se radi o ministrima znači sve je izvrnuto zato sam ja rekla da je čini mi se sve skupa u dobrom djelu farsa, predstava neka za javnost. Znači, i Vlada i ministri to je politika. Mi otkad smo završili izbore pričamo o reformama i stalno spominjemo struku. I svi vi koji ste ovdje sjedite ste struka, ja to apsolutno ne sumnjam. Međutim, problem je sa vašom odgovornošću, odnosno sa odgovornošću pojedinih ministara. Nisu svi na taj način izabrani i ima i onih koji imaju tzv. politički legitimitet ako ništa zato što pripadaju određenim strankama i u tim strankama imaju i određene funkcije i obnašaju određene dužnosti. Međutim, ovdje postoji cijeli niz ljudi koji su odlični stručnjaci ali koji će biti sada samo zaposlenici gospodina Oreškovića. A gospodin Orešković je zaposlenik gospodina Petrova i gospodina Karamarka. Prema tome, svi ste na tržištu. Danas jeste, sutra niste, osim nekih koji imaju svoje izvorne legitimitete zato jer su ljudi koji obnašaju određene funkcije u političkim strankama. Koliko je to dobro? To ćemo vrlo brzo vidjeti. To što je netko doktor To što je netko doktor znanosti, uz svo uvažavanje toga, a koji nije uopće sudjelovao u pisanju programa, jer ja sam skoro sigurna, a imat ćemo prilike to i čuti i vidjeti, uopće nije pisao ono što će trebati raditi. Sad se ja pitam što će raditi kad nam ni vi gospodine Orešković niste rekli što će oni raditi niti u ovim smjernicama piše što će oni raditi. To mislim da je jedan popriličan kaos koji nam slijedi. Sljedeća replika je uvaženog zastupnika Darka Parića. budući ministri i ministrice, kolegice i kolege sve vas lijepo pozdravljam. Dakle htio sam replicirati gospođi da za mene je malo čudno što svi danas imputirate da je problem činjenica što je naš mandatar i pojedini kandidati za ministre što dolaze iz realnog sektora. Ja mislim da je to iznimno pohvalno, na kraju krajeva uvjeren sam da u Hrvatskoj ima iznimno puno ljudi koji obavljaju iznimno visoke funkcije u hrvatskim tvrtkama ili tvrtkama koje rade na prostoru RH i koji rade za puno veća primanja i materijalna primanja nego što imaju hrvatski ministri. Kakva je to poruka tim ljudima ili kakva je to poruka sutra ljudima koji mogu pomoći Hrvatskoj a uvjeren sam da je došlo vrijeme da svi zajedno moramo zbiti glave i da moramo pomoći domovini Hrvatskoj. Kada govorimo o legitimitetu koliko znam u Hrvatskoj se ministri ne biraju na neposrednim izborima imenom i prezimenom, vi svi jako dobro znate koga se bira neposrednim izborom a ministre dakle moramo izabrati među najboljima između nas ili najboljima i onima koji su spremni preuzeti odgovornost i koji će definitivno moći pomoći pomoći RH. Što se tiče programa, svi spočitavate da u programu ili da u ovoj power point prezentaciji nisu predstavljeni svi segmenti, nije napravljeno sve što je trebalo napraviti. Ja bih volio vidjeti tko danas može u dvadeset minuta sve ono što nas muči svih ovih 25 godina staviti na jednu power point prezentaciju i prezentirati svim građanima RH. Pustimo Vladu sa mandatarom da pokaže ono što može napraviti i uvjeren sam da ćemo sa ovom Vladom imati puno bolje rezultate nego što smo imali sa ovom Vladom koja je hvala Bogu otišla. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Odgovorit će uvažena zastupnica Turina-Đurić. činjenica je da ne mora se isključivati, može biti naravno vrlo stručan čovjek koji ima politički legitimitet, apsolutno ne isključuje se. Međutim, ono što sam htjela naglasit, znači mi se bavimo ovdje politikom, mi se ovdje specifično ne bavimo samo ni zaštitom okoliša, ni samo gradnjom, ni samo školstvom nego se bavimo politikom. Znači ministri su osobe koje bi trebale iz nekog političkog rakursa, stava, ideje, stranke bilo čega imat ideju kako će voditi nekakav resor a struka bi to trebala provoditi. Dakle neki od najboljih ministara u zapadno europskim zemljama čak financija, za koje se čak smatra da je ono uže područje u kojem bi mogla biti vrhunska struka su bili pravnici. danas, o kojima se govori kao najboljim ministrima financija. Zašto? To su, znači ministri su ljudi koji moraju prije svega imati ideju, imati ciljeve, imati viziju i znat upravljat, znat menadžirat sa strukom i sa upravom koju imaju i ljudima koji su staff ajmo reći u ministarstvima koji to moraju provoditi. Mislim da je tu, znači su teze zamijenjene, da je to jedna praksa koja nije, apsolutno nije praksa u zapadnim demokracijama. Vidjet ćemo naravno kako će cijela ta priča završiti. Bojim se da u ovom trenutku to sve izgleda dosta kaotično, da sami ministri ili barem većina njih ne znaju točno što bi trebali raditi, da li će raditi po nečijim tuđim naputcima ili će raditi ono što oni budu htjeli raditi, s obzirom da sam sigurna da većina njih koji su ovdje danas nisu sudjelovali u izradi ovih ključnih smjernica koje smo mi danas dobili na stol. dobro, vjerojatno neka draga šansa u kojoj će nam to pokazati, a prva prilika će biti vjerojatno proračun RH. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepo. Slijedeća replika je ona uvaženog zastupnika Mire Bulj. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. Evo kolegica zastupnica, žao mi je šta je u svom izlaganju više znači davala lekcije MOST-u gdje bi ona željela nas vidjeti na koji način bi nas željela vidjeti premda je nama u MOST-u puno bitnije da su oni potpisali sve reforme i da će podržati reforme. Ne treba se baš puno brigati HNS hoće li biti reforme provedene, poglavito u resoru gospodarstva koje znamo gdje je dovedeno i na kojoj je razini. Poglavito znači u tvrtkama koje padaju pod gospodarstvo sigurno više neće biti uhljebljivanja, sigurno neće, bit će natječaji i neće biti stranačkih nekakvih sinekura. Bit će stručni i sposobni ljudi, a ne držati lekcije MOST-u nezavisnih lista koje se po prvi put pojavile ovaj put na izborima i koji poznaju lokalne probleme a sigurno čovjek kao što je Paninić će znati koji su problemi na lokalnoj razini, a ovaj put i na državnoj razini i poznaje i taj sustav. Ponavljam, puno bi sretniji bio da se držite strategije, bile greška ili kritike sve je dobro došlo. A ne oni koji su upravljali sustavom, pravosuđem, gospodarstvom, da su danas ovdje kritiziraju MOST i drže lekcije u kojem bi smjeru trebali ići. Ići ćemo prema reformama i nadamo se od srca da ćete to podržati. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Odgovorit će uvažena zastupnica Turina-Đurić.

mislim žao mi je ali u ovim papirima koje smo mi dobili možda, ne znam čini mi se na jednom mjestu postoji u vašoj prezentaciji jedna riječ gdje je spomenuta reforma. Ali suštinski ne postoji ništa. Lako što ne postoji kao riječ. Te riječi nam je, ne nama kao političarima, nego vjerojatno većini ljudi u Hrvatskoj jako i previše dosta. To reforma, mislim da je svima od toga zlo. A toga nema, suštinski nema u tim dokumentima koje smo mi mi dobili. Vezano za ova uhljebljenja, sinekure itd. to ćete tek vidjeti da li će ih biti ili ih neće biti jer se to morate dogovoriti sa svojim koalicijskim partnerom, pa ćete onda vidjeti dal će ih biti ili ih neće bit. ja nikad nisam zagovarala politička uhljebljenja nesposobnih političkih kadrova ali stručnih i sposobnih dapače ako su u stanju i preuzeti odgovornost i taj posao odraditi pošteno. Tako da, mislim bježanje pod svaku cijenu i od toga jer je i to jedan dio odgovornosti na koncu konca. Velike državne tvrtke su odgovornost Vlade, su politika Vlade. Prema tome ako imamo stručne, istovremeno i ljude koji znaju a imaju i politički cilj i znaju što treba činiti zašto zašto bi ih a priori isključili stranačke ljude kao stručne ljude koji mogu voditi i velike sustave. Mislim da je to bila isto jedna od velikih grešaka vas u MOST-u koji ste a priori krenuli sa takvom pričom i zato imate danas u raspravama sve ove primjedbe koje ne dolaze samo od mene nego i od drugih kolega. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Sljedeća replika je uvaženog zastupnika Steve Culeja. Poštovani predsjedniče. Sa dužnim poštovanjem kolegici iz HNS-a moram reći i ovo, donekle je i u pravu, ako je u pravu, ne bi me začudili da u svjetskim medijima izađe da je ovo proustaška vlast, Vlada, ministri ili ne znam kako drugi. Kada su se u mlade snage u ovome društvu upinjale još '91. godine u stvaranje Hrvatske države, dok su jedni jurišali na branik i u obranu domovine prema istoku, drugi su jurišali prema zapadu, u Strasbourg i ne znam gdje, u neke drug destinacije. Isto tako bih htio reći neka nas ne čudi, pored svih ovih upinjanja i ovih vani koji su nas dočekali anti nove Vlade, demonstracije i protiv novih ministara, to imati će odjek vjerojatno jer to valjda se nigdje u svijetu događaju ovakve stvari da oni koji sjede unutra da organiziraju događaje izvana. Hvala vam lijepa. Hvala. Izvolite, odgovoriti će gospođa Turina Đurić. **Turina-Đurić, Nada (HNS)** A znate kako, svatko se uhvati, odnosno svatko tamo gdje ga svrbi javi za repliku tako ste se vi, a već sam čula vaše diskusije pa otprilike znam u kojem pravcu ide vaš idejno politički stav. Ali vas moram podsjetiti da ste pretpostavljam član HDZ-a? Je. Dobro. Pa ću vas upozoriti da je osnivač i utemeljitelj HDZ-a, gospodin dr. Franjo Tuđman bio aktivni antifašist. Aktivni. Kada su dolazile poruke svojevremeno da treba preimenovati neke trgove maršala Tita, da treba micati njegove spomenike itd., ja se toga vrlo dobro sjećam, toliko godina imam pamćenje, isto tako je bio protiv toga. Imao je puno uvažavanje i prema Josipu Brozu Titu a i prema svim tekovinama antifašizma i to je nešto što nije dao dirati. Drugo što jest isto istina, pokušao je nešto što još uvijek nismo uspjeli a to je da stvorimo neku situaciju općeg pomirenja i konsenzusa oko svih povijesnih pitanja što se tiče naše hrvatske povijesti. Nažalost do toga još nismo došli. Zašto, možda bi svi sami za sebe trebali razmisliti a pogotovo oni koji šire poruke mržnje, koji šire poruke koje nisu u okvirima civilizacijskih standarda koje smo dosegli i koje je naše okruženje doseglo u 21. stoljeću.

mandatara Oreškovića da strani mediji već uvelike izvještavaju kako se njegova buduća Vlada izlaže riziku da bude proglašena proustaškom. I zaradili ste opomenu predsjednika Sabora, upozorenje da kao izabrana zastupnica u Hrvatskom saboru pazite što govorite jer da stvari mogu krenuti u lošem pravcu. Ja se sa predsjednikom Sabora slažem. Stvari su već krenule u lošem pravcu. Ne doduše zbog toga što vi u Saboru govorite nego zbog imena koje mandatar Oreškovih predlaže. Ali nisu to samo kolegice Turina-Đurić strani mediji, Hrvatsko novinarsko društvo o ovom vašem prijedlogu kani informirati Međunarodnu federaciju novinara, Odjel za medije, organizacije za sigurnost i suradnju u Europi i Medijsku organizaciju jugoistočne europe. Nastavite li vi mandataru Oreškoviću s ovim vašim prijedlogom imati ćete problema u svijetu sa ovim svim organizacijama. Kulturni, ja vas dobronamjerno upozoravam, meni je posve svejedno hoćete li vi nastaviti ili ne, posve mi je svejedno ali ovo su za sada novinari. kulturni se radnici još nisu oglasili da vi za vašu tzv. stručnu Vladu, za ministra kulture predlažete čovjeka kojeg nitko nikada nije vidio ni na jednoj kazališno predstavi, ni na jednoj operi, ni na jednom baletu, ni na jednoj filmskoj premijeri, ni na jednom otvaranju izložbe, ni na jednoj prezentaciji bilo koje knjige. Toliko o vašoj stručnosti i o vašem prijedlogu. To vam kažem ja koji sam na svim premijerama. **Reiner, Željko (HDZ)** Prvo molim da se malo smirimo, to je jedno. Drugo, kolega Staziću ja ću vam još jedanput reći, očito ste i prvi put krivo namjerno shvatili jer vi to vrlo dobro znate, ja nikog nisam opomenuo. Nikom nisam izrekao opomenu. Prema tome držimo onoga što jest a odgovoriti će vam na vašu repliku uvažena zastupnica Turina-Đurić. **Turina-Đurić, Nada Ja bih pitala s obzirom na to da ste postavili pitanje gospodinu predsjedniku zašto me opomenuo, ja isto nisam baš sigurna da sam rekla baš nešto čak ni uvredljivo a kamoli nešto teže od toga. Ali ja bih pitala gospodina predsjednika u odgovoru na vašu repliku da li bi se on trebao u svojim primjedbama osvrnuti još na nešto a to je da evo već jedno tri sata gospodina kandidata za ministra kulture nema u sabornici. Da li je došlo do nekih promjena? Ja uvažavam to da možda gospodin obavlja neke potrebe, ali mislim da je predstavljanje Vlade nešto zbog čega bi kandidat trebao ovdje sjediti i eventualno otići 10 minuta prošetati da protegne noge. To uvažavam, ali da ga tri sata nema. Mislim da ste to trebali primijetiti gospodine predsjedniče. A ovo što se tiče kandidatura i tko je gdje trebao biti, odnosno s čim se uopće baviti, pojavljivati da bi bio kandidat za nešto pa vi kažete nije ga nikad nitko vidio na kazališnoj predstavi. Pa vjerojatno su ga predložili oni koji su redovno odlazili u Bleiburg, a ne na kazališne predstave. Kolegice Turina Đurić, vi vrlo dobro znate da po Poslovniku se ne polemizira sa predsjednikom, prema tome nemojte kršiti Poslovnik svjesno. Vi to jako dobro znate. I ja bih sad zamolio da replicira na vaše izlaganje uvaženi zastupnik Gordan Jandroković. Izvolite. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala lijepo poštovani gospodine predsjedniče. Pa gospođo Turina Đurić, HNS neće određivati ministre jer ste izgubili izbore. To je prva stvar. Druga stvar, ako nešto pišu strani mediji pisali su oni i o lex Perkoviću svojedobno kada ste vi ovdje vladajuća većina štitili one koji su povezani sa udbaškim ubojstvima. I tada vas nije bilo briga za antifašizam takozvani, jer i to ste valjda podtrpali pod antifašizam, a to nije bio antifašizam, nego je to bio komunistički zločin. Dakle, molim vas da ako sudite, a danas ste pokazali jednu nevjerojatnu oholost, a oholost je veliki grijeh. Suditi drugome, a ne vidjeti vlastite grijehe je jako loše, a vi ste to danas učinili. I odabrali ste jednu metu, jednog čovjeka, molio bih vas u svojoj replici da mi kažete što mu to konkretno zamjerate. Koja je to njegova izjava koja njega može okvalificirati kao proustaškog ministra. Dajte molim vas, kolega Stazić je optužio čovjeka temeljem nekakvog lažnog portala, web stranice koji ne postoji i čija je vlasnica najavila tužbu protiv vas i jedva čekam da za vaše laži konačno odgovarate na sudu. A vi sad isto tako potpuno neargumentirano napadate čovjeka i optužujete ga da je proustaša. Dajte molim vas konkretno recite svim ovim kolegama i kolegicama koja je to izjava gospodina Hasanbegovića zbog koje bi on bio tretiran na način koji to vi činite. Nije korektno prema čovjeku, cijela ta lijeva javnost za koju vi govorite, sveukupna javnost. Nije to sveukupna javnost. Sveukupnu javnost ste vidjeli kad je bio referendum "U ime obitelji" kada ste isto tako prgavo, neargumentirano optuživali sve te koji su bili u onome trenutku za da su manjina, pa je ispalo 66%. Dakle, dajte malo budite parlamentarni, shvatite ovo je demokracija u kojoj postoji i lijevo i desno, u kojoj postoji čak i radikalno lijevo i radikalno desno i sve je to Hrvatska. I imaju ljudi pravo na svoja mišljenja i ljudi su ih birali da budu u Vladi ili da ne budu u Vladi. Vama su rekli da ne žele vas u Vladi. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepo. Odgovorit će uvažena zastupnica Turina-Đurić. Kolega Jandroković, mi se znamo i iz prošlog mandata. Teško da ja vas mogu u oholosti i bezobrazlugu nadmašiti. A vezano za, ja nisam čak ni imenom spomenula gospodina, ali sam vidjela snimku, pa si sami pogledajte snimku iz "Otvorenog". Pogledajte! Šta, šta mi smeta? On je znači direktno izjavio da ono što je u zasadama, ono što piše u hrvatskom Ustavu za njega nešto što je floskula. Kako da drukčije, mislim šta? istovremeno mislim da je gospodin zamjenik ili kako predsjednik Nadzornog odbora udruge Bleiburških ... Znači, svatko tko se uopće usudi relativizirati i antifašizam i Domovinski rat je netko tko mislim da ne spada u redove ministra Vlade Republike Hrvatske

apelira da se zamijeni ministar kulture. Ona je možda mislila da ministru, pardon budućem premijeru mandataru predloži nekoga iz redova HNS-a jer su se oni pokazali kao ministri kulture koji peglaju službene kartice ministarstva. Tako da, ako ste na to mislili, evo gospodine Oreškoviću to vam je primjer na koji način radi HNS i kako oni percipiraju Ministarstvo kulture kao kravu koju mogu must. Zato oni i apeliraju, zato misle da im gospodin Hasanbegović ne odgovara, odnosno da bi vi trebali napraviti neku promjenu jer su oni poznati po tome kako se i na koji način koristi Ministarstvo kulture. A gospodin Brijuni za 7 kuna se očito boji da mu budući ministar kulture neće dozvoliti ponovno da ljetuje za 7 kuna na Brijunima, pa evo danas cijeli dan udara po njemu. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepo. Odgovorit će gospođa Turina-Đurić. Izvolite. Poštovani kolega ne pada mi na pamet predlagati ministra kulture u Vladi HDZ-a i MOST-a koja je očito već tu formirana, niti je to bila intencija u mojoj raspravi. Ali mi danas raspravljamo o ljudima koji su predloženi o programu koji je predložen. Pa dozvolite da imamo pravo reći svoje mišljenje o tome. I da javnost je, činjenica da je jer su puni portali, na koncu ja mislim da je prvi put u povijesti se dogodilo da imamo prosvjed pred Saborom ga je organizirao? Ma gospodine dajte. Kulturnjake organizirati da dođu pred Sabor baš nisam sigurna da se može samo tako kako vi organizirate inače vaše kolege na nekim drugim mjestima. Tako da prvi put se dogodilo znači da se prosvjeduje pred Hrvatskim saborom zbog toga što uistinu evo kandidatu za premijera nije dobro da se takva poruka šalje. Čovjek uistinu ima određeni problem. Stavit će etiketu potpuno bespotrebno na ovu Vladu kojoj svi želimo da uspije u onim ciljevima o kojima ste vi govorili, bez obzira što smo oporba. I kao oporba imamo pravo na to da da upozorimo, da sugeriramo, da kažemo što mislimo da bi bilo pametnije i bolje. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Nastavit ćemo sa raspravom po klubovima. Sljedeći je u ime kluba HDZ-a uvaženi zastupnik Ivan Šuker, izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine mandataru, gospođe i gospodo predloženici za nove dužnosnike u Hrvatskoj vladi. U svim parlamentima je ovo svečani trenutak, nekakav vrhunac demokracije jer realizira se ono što su građani pokazali da žele na izborima. Međutim, politički suparnici se suprotstavljaju s argumentima u odnosu što oni misle da treba napraviti i što je predloženo, a čega smo mi svjedoci cijelo dopodne? Svjedoci smo pokušaja diskreditacije i linča pojedinaca bez ijednog argumenta. Jer ako nekoga želite diskreditirati onda mu citirajte što je rekao. Međutim, ono što je najbitnije cijeli dan slušamo žalopojke zašto je MOST otišao sa Domoljubnom koalicijom a ne sa Hrvatska raste. I već tu lagano teku potoci suza. A zašto se ovdje danas ne suprotstavljaju argumenti? Jer kad vama neovisne financijske institucije kako domaće tako i strane i kad vam Europska komisija napiše što napiše onda naprosto bježite od snage argumenta. Jer bilo bi logično što su gospoda htjela danas cijelo vrijeme čuti od nekih drugih pa kad nisu onda to sami pokušavaju, usta moja hvalite me, da su iznijeli svoje argumente zašto oni misle zašto nešto nije dobro. Institut za javne financije napiše, citiram: "Stara Vlada je u zadnjoj 272 redovitoj sjednici održanoj 14. siječnja prihvatila Izvješće o radu Vlade RH i o preuzetim i nepodmirenim obvezama u mandatu predsjednika Zorana Milanovića", i sad slušajte ovo "unatoč 2259 stranica izvješću nedostaju ključne informacije o financijskim aktivnostima Vlade, njenim fiskalnim i gospodarskim posljedicama, izvješće nažalost nije pregledno i informativno i ne može poslužiti kao temelj za ocjenu rada Vlade." Sad si možete misliti na temelju čega je budući mandatar kao, a trebao je koristiti ovo kao podlogu, mogao napraviti prijedlog programa. Ovo je jedna ocjena. I na kraju prema Ekonomskom institutu to izvješće je dobilo negativnu ocjenu. Europska komisija u svom Izvješću o napretku Hrvatske je rekla o ispravljanju makroekonomskih ravnoteža da sa ovakvom politikom kakvu je vodila ova Vlada u 2017. godini nas očekuje rast javnog duga na razinu preko 93% i deficit od 4,9% BDP-a. To su činjenice. I kad imate takve činjenice onda bježite od argumenata i primjenjujete ovo što primjenjujete. gdje je Hrvatska danas? Dakle, evidentno je da u ovome što ova Vlada govori je prikriveno 6,7 milijardi kuna koje nisu prikazane. To je oko 5 milijardi kuna u zdravstvu i milijarda i 700 kuna što su sami priznali neplaćenih obveza. I to nas vodi na razinu duga od 91%. Kolegice i kolege ova Vlada je, bez obzira što je 2011. u javni dug utrpala utrpala sve obveze brodogradnje koje su nastale u proteklih 30 godina, preuzela državu sa 61% učešća javnog duga u BDP-u. On će danas biti preko 91%. Nitijedna država u Europi nije imala od rata na ovamo ovakav rast javnog duga. Međutim, ono što je bitno za reći i što se mora izreći ovdje radi hrvatskih građana, dakle javni dug je narastao za 100 milijardi kuna usprkos brutalnog poreznog opterećenja koje je izvršeno prema hrvatskim građanima i hrvatskom gospodarstvu u protekle 4 godine, doslovno brutalnoga. Takvo porezno opterećenje nije zabilježeno od o-ho-ho. Ali isto tako nemojmo zaboraviti jedno para porezno opterećenje, a to je dizanje cijena energenata za 25% kojim je hrvatskim građanima iz džepa uzeto preko 3,5 milijarde kuna u protekle 3 godine. To je bilo kao za nekakve investicije koje će raditi HEP međutim one se nisu dogodile. Kolegice i kolege na tragu svega ovoga skupa možemo konstatirati rezime i neću više toliko o bivšoj Vladi, dakle napravili su 100 milijardi povećali javni dug, izgubili su negdje oko 80 i još nešto tisuća radnih mjesta u protekle 4 godine i nažalost 100 tisuća mladih Hrvata je otišlo preko granice. To je možda nažalost najveći uspjeh ulaska Hrvatske u EU. A da bi se približio onome što je mandatar govorio i o čemu je govorio nažalost ekonomski analitičari u Hrvatskoj izbjegavaju jedno područje ali i koje je doživjela pravu katarzu u protekle četiri godine, a to je koliko je hrvatsko gospodarstvo, vlasnici tvrtki koji su na burzi i oni koji nisu na burzi izgubili od protekle četiri godine zbog loše gospodarske politike ove Vlade. Dakle iznos je preko 100 milijardi kuna, toliko je pala vrijednost dionica, toliko je pala vrijednost poduzeća. Koliko su izgubili hrvatski građani zbog toga što je došlo do drastičnog pada tržišta nekretnina? Preko 80 milijardi kuna. Mnogi su se zadužili i kupili stanove po 2, 2200, 2300, 1800 eura po kvadratu, danas ti stanovi ne vrijede niti 1100 ili 1200. To je naprosto gubitak obiteljskog budžeta. To je naprosto dovelo mnoge ljude u socijalne probleme jer vrlo teško je vraćati te kredite. I onda nas ovo sve skupa stanje Vlade dovodi na prezentaciju gospodina Oreškovića. Jer lako je voditi socijalnu politiku, lako je voditi politiku o pravima ovih i onih kad imate punu kasu, kad vas svatko ne opterećuje da ste dužni toliko, da se morate zadužiti toliko. Dakle ono što je ključno i što je gospodin Orešković rekao, a ja ću naprosto to ponoviti a to je prije svega usporiti rast javnog duga. Ne ga smanjiti, jer ne možemo ga smanjiti dok god imamo deficit, dakle usporiti njegov rast. Smanjiti deficit državnog proračuna, povećati zaposlenost. Jer ako povećamo zaposlenost automatski ćemo riješiti jednu veliku neuralgičnu točku na rashodovnoj strani proračuna i jednu veliku neravnotežu i strukturni problem hrvatskog proračuna a to je ona velika disproporcija između onoga što se ubire od mirovinskog doprinosa i koliko treba dati za mirovine. Ista priča je i sa zdravstvenim osiguranjem. S druge strane pogledamo visinu tog doprinosa onda nas to čini strašno nekonkurentnom jer nam je radna snaga zbog toga skupa i to je u onoj mjeri konkurentnosti o kojoj gospodin mandatar govorio. Provesti fiskalnu konsolidaciju, da li je provedena fiskalna konsolidacija ako vi izmišljate nekakvo vlastito gotovinsko načelo i prikazujete deficit kako vama paše? Vidjet ćete kada bude izvršenje proračuna što se događalo sa proračunom u zadnja četiri mjeseca i zašto deficit neko kaže da je 9 milijardi, međutim ja ovdje odgovorno kažem deficit državnog proračuna RH u 2015. će biti između 14 i 15 milijardi kuna. Promijeniti strukturu rashodovne strane proračuna, to je upravo ono što je gospodin Orešković govorio, o čemu sam ja govorio da ćemo mi danas ovdje raspravljati. Vi strukturu rashodovne strane proračuna bez strukturnih reformi ne možete promijeniti. ne možete reći, doći reći ja ću to napraviti, zašto? Zato što ta svaka strukturna reforma tangira na stotine tisuća i na milijun naših sugrađana. to je nešto što je rečeno u power point prezentaciji i po kojem mnogi govore ovako je onako je, međutim to je danas najprošireniji vid komunikacije o prezentaciji da li želiš nekom nešto prezentirati, ako želiš nešto napraviti. Smanjiti porezno opterećenje građana i gospodarstva, to se ne može napraviti ovako. Vi možete napraviti smanjenje poreznog opterećenje građana i gospodarstva jedino ako imate povećanu zaposlenost i ako imate povećan i gospodarski rast, ako imate kvalitetnije upravljanje sa javnim poduzećima i na takav način bez dodatnog poreznog opterećenja povećate prihodovnu stranu i ako rashodovnu stranu držite pod kontrolom a to se zove onda da ste konsolidirali javne financije, dolazi do smanjenja javnog deficita i do smanjenja rasta ovoga javnoga duga. Kako provesti reformu javne uprave? Dakle, HDZ je od 2009. pokušavao uvesti sustav platnih razreda u javnoj upravi i po meni je to jedini način da se nagrade oni koji rade, da se plati rad a da se ne plati formacijsko pripadanje nečemu. Dakle da svatko bude plaćen onako kao je i da svako može napredovati sukladno svom zalaganju. I to je jedini način da dovedemo da javna uprava bude efikasna, da bude dobra i da se makne od politike. Staviti u funkciju državnu imovinu, zato sam i spominjao onaj gubitak vrijednosti na tržištu jer naprosto ako se ta imovina ne stavi na tržište, jer gledajte mi od prodaje dionica nekih velikih tvrtki u RH praktički Zagrebačka burza niti ne postoji, nema značajnijih trgovanja, nema ništa. Ali ako mi tu imovinu države koja je neperspektivna, nije od strateškog interesa stavimo u promet mi ćemo automatski oživiti tržište kapitala. Efikasnije upravljati javnim poduzećima, ništa specijalno, ništa pametno, samo načela javnih poduzeća ostaviti ljude koji bi stavili u svoju privatnu firmu da ih vode, ništa drugo, nikakvog drugo načelo ne treba. Smanjiti administrativne barijere za ulaganje, efikasnije korištenje sredstava EU fondova. Gledajte kolegice i kolege mi smo ovdje vrlo često se prepucavali kolika je iskoristivost EU fondova, pa smo onda na hrpu stavili i sredstva koja smo naplatili iz pretpristupnih fondova i sve to skupa i onda vam dođe izvršenje proračuna i onda vidite na planu koliko se planiralo povući sredstava iz EU fondova i onda vidite izvršenje proračuna i onda vidite da je taj iznos prepolovljen. I zato je gospodin Orešković u predstavljanju ovog svog programa, programa svoje Vlada i Domoljubne koalicije i MOST-a naglasio i to. Dakle nije išao kao što su neki pričali prije njega da će povući ovoliko ili onoliko, ali je to uzeo kao jednu čvrstu poruku za gospodarski oporavak RH jer jer mi naprosto moramo biti svjesni koliko danas postoji kapitala u Hrvatskoj koji bi mogao otvoriti nova radna mjesta. Nažalost bez ulaganja stranog kapitala, bez hrvatske dijaspore to je vrlo teško. Povećati kreditni rejting i smanjiti cijenu kapitala, dakle sve ovo što sam govorio i za naše prethodnike, i za nas ako na početku pokažemo a onda kasnije i praktično provedemo što govorimo doći ćemo sigurno do toga da će nam kreditni rejting agencije povećat kreditni rejting. To znači da će pasti i cijena kapitala. Danas je koeficijent rizika za Hrvatsku između 275 i 325 poena, a recimo Slovenija ima 0,75. Znači to vam automatski znači da slovenska poduzeća u startu imaju za 2,5%-tna poena nižu kamatnu stopu. to ne napravimo, ako to ne omogućimo svojim gospodarstvenicima prvo ćemo njih dovesti u probleme, ali s druge strane za sav ovaj deficit koji imamo država se mora zadužiti pa si uzmite da se zadužite recimo godišnje uzmimo okruglo 10 milijardi kuna ne po 4, 4,5% nego da se zadužite po 1, 1,5%, pa to vam je 300 i još nešto milijuna manje na rashodovnoj strani. Dakle prosta matematika, nema puno filozofije, samo treba postojati politička volja da se neke stvari provode. E sada, kada jedna, zapravo više političkih opcija se nađu i pokažu volju, želju i snagu da to provede, onda u Saboru dožive ovo što dožive. Jedan argument da nešto nije dobro što je gospodin Orešković predložio, jeste čuli danas, niste, ali milijun i jedna diskreditacija. To se čulo. I to je ono nažalost što se čuje. Međutim, sva ova ideološka nabadanja i ovako će nestati u onom trenutku od onih koji stalno forsiraju kada Hrvatska bude imala gospodarski rast preko 3%, kada Hrvati shvate da od samo dobrog upravljanja državom se može dobro živjeti onda nam više neće moći servirati ove ideološke floskule. Jer da je gospodin pokojni Franjo Tuđman '90.-ih se ovako ponašao nikada mi Hrvatske države ne bi imali. Zato kolegice i kolege u ime kluba Hrvatske demokratske zajednice podržati ćemo zdušno gospodina Oreškovića i njegovu ekipu. Pomoći ćemo na sve moguće i nemoguće načine da ostvari ovo što je postavio. A sada druga stvar, jedno stručno nerazumijevanje metodološko neshvaćanje je onaj gdje je gospodin Orešković pokazao ministarstva i onda imate dolje one tri stvari. Tamo vam je gospodin Orešković pokazao kratkoročne i srednjoročne i dugoročne mjere koje će ministri morati napraviti putem kojih će ih on kontrolirati kako rade. Međutim, oni koji nikad u životu nisu nešto radili naprosto to ne mogu razumjeti a vi program bez takvih mjera ne možete provesti. Stoga kao već potoci suza teku za kolegama iz MOST-a, međutim oni su se odlučili za one s kojima mogu provesti reforme. Hvala lijepo. kandidata za replike. Prvi je na redu uvaženi zastupnik Damir Krstičević. **Krstičević, Damir (HDZ)** Poštovani predsjedniče Sabora, uvažene zastupnice i zastupnici. Prvo želim reći da sam počašćen i privilegiran što sam izabran za zastupnika u Hrvatski sabor. Želim reći apsolutnu podršku mandataru Oreškoviću, svim kandidatkinjama i kandidatima za ministre, također i izlaganju svoga kolege Šukera. Mi smo čuli program našeg premijera, mi svi skupa znamo program je jedno, provedba programa, e to je već teža priča. Jer želim pozvati sve nas ovdje i zastupnike i zastupnice na zajedništvo. Treba nam zajedništvo kao i '90.-tih, ali hvala dragom Bogu danas 2016. godine za bolji standard naših ljudi. Jer svi mi skupa dugujemo Hrvatsku bolju i to dugujemo našim prijateljima koji su poginuli. Želim također reći da trebamo iskoristiti sve potencijale, potencijale koje Hrvatska ima, ajmo ih osloboditi. Želim reći da je ogroman potencijal u mladima. Ali želim još jednom reći da je ogroman potencijal u hrvatskim braniteljima. Oni mogu biti nova pokretačka snaga hrvatskog društva, mogu nam pomoći, uključimo ih u sve društvene tijekove, omogućimo im da rade u ovim reformama, stavimo ih u u ministarstva, u uprave, u nadzorne odbore ali prema sposobnostima jer trebaju nam svi za bolju Hrvatsku. Šuker. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepo. Kolega Krstičeviću, ja sam i u svom ovom obraćanju u ime kluba rekao da da prezentacija gospodina Oreškovića upravo je išla u tom smjeru da se okanemo, da tako kažem ovih ideoloških rasprava, međutim, vidjeli ste kuda je to otišlo od onih koji naprosto ne žele priznati da netko nešto može napraviti. Međutim, drago mi je da ste spomenuli hrvatske branitelje. Hrvatski branitelji su često u ovoj sabornici korišteni kao moneta za potkusurivanje sa pričom imaju ovakve privilegije, imaju onakve privilegije, ovako i onako. Nemaju oni nikakve privilegije, oni imaju prava koja im je dao ovaj Visoki dom izglasavajući pojedine zakone. I ako nekome ne paše to zna se kako se zakon donosi, tako se zakon i može promijeniti. Međutim, svi ti koji često koriste priliku da napadnu hrvatske branitelje, da ih zovu ovako i onako, nisu imali političke hrabrosti predložiti izmjenu toga zakona. I logična stvar je da i da olakšamo život hrvatskim braniteljima a i svim drugim populacijama. Nemojmo zaboraviti na invalidne osobe jer kada pogledate samo koliko je osoba sa Downovim sindromom zaposleno, koliko ih ima posto, ja mislim da je samo Dakle ako na takav način se ponašamo, a na takav način ćemo se moći ponašati ako dođemo do ovih makroekonomskih pokazatelja koji su u planu i projekcijama koje je gospodin Oreškovih napravio. Hvala lijepa. Sljedeća replika je ona uvažene zastupnice Dragice Zgrebec. Izvolite. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa predsjedniče. Kolega Šuker, ja sam svoj radni vijek provela u velikom razdoblju u realnom sektoru pa niti nisam neradnica niti neću plakati ovdje. Ali ću se osvrnuti na tri konstatacije koje ste vi ovdje iznijeli. Prvo kažete izvješće Vlade dobilo je negativno ili vrlo loše mišljenje ekonomskog instituta. Nije on taj koji će ocjenjivati Vladu. Vladu su ocijenili njezini birači koji su joj dali isto toliko mandata kao i vašoj koaliciji. Kažete da je bila loša gospodarska politika. Iz loše gospodarske politike imamo nakon dugo godina, nakon krize koja se produbljivala kad su drugi izlazili iz krize imali smo gospodarski rast, rast izvoza u dvocifrenim iznosima, imali smo rast bruto društvenog proizvoda. Kažete veliki pad cijena nekretnina. Pa vi znate tko je ulazio u nekretninske poslove tamo od 2005., šeste, sedme, osme godine i na koji način i po kojim cijenama koje su bile precijenjene, gdje su se ljudi zaduživali kupujući stanove koje danas ne mogu otplaćivati i iz kojih ih izbacuju banke van. Prema tome, budite objektivni. Ja znam da vi morate u ovom trenutku braniti ovo što je ovdje napisano, a sve ono što ste rekli o izvješću Vlade na odlasku može se primijeniti i na program koji je nama ovdje prezentiran. Program je manjkav jer u njemu ne znamo što će se činiti. Samo su nabrojene želje i ciljevi kako će se to ostvariti ne znamo. Ja to ne zamjeram mandataru jer on uopće nije bio ni u prilici da o tome odlučuje, niti o tome može smišljeni program dati, a čini mi se da niti vaša koalicija Domoljubna plus MOST nije se usaglasila u programu Vlade. **Reiner, Željko (HDZ)** Odgovorit će uvaženi zastupnik Ivan Šuker. (HDZ)** Kolegice Zgrebec, nikome nisam rekao da je neradnik i bože sačuvaj da bi bilo kome od kolega rekao. Dakle u tom kontekstu ne bih htio razgovarati. Dakle, ovdje ja sam citirao mišljenje Instituta za javne financije koje je progledalo kompletno izvješće Vlade i našlo je milijun stvari da se naprosto ne mogu usporediti. Od istog ministarstva fotokopiran materijal i kad ga pogledate ja sam to izvješće Vlade pogledao. Naprosto ne možete usporediti neke stvari. Međutim, kad govorite o uspješnosti ili neuspješnosti neke Vlade, ako pogledate sva izvješća ona vam se svode na tri makro ekonomska pokazatelja. Jedna je razina javnog duga, drugo je deficit i treće je rast bruto domaćeg proizvoda. I kao četvrtog možete staviti nezaposlenost. Sva ta tri, četiri indikatora za ovu Vladu su poražavajući. Evo najnoviji pokazatelj nezaposlenosti u Hrvatskoj u ovom trenutku je 17,0%. Dakle, to su činjenice i to je ocjena Europske komisije ne mene, ne bilo koga od ovih kolega koji podržavaju vladajuću većinu. To je mišljenje Europske komisije. Nekretnine. Ja sam govorio o tome kolika je pala vrijednost imovine hrvatskih građana, dakle koji posjeduju nekretnine. Nisam govorio o nekretninskom biznisu, nego svim ljudima koji su cijeli svoj radni vijek ulagali ili naslijedili od roditelja koliko su izgubili, a to je, za taj iznos je manji i potencijal Republike Hrvatske. Jer vi ne možete reći još ako im uzmete 6 milijardi iz drugog stupa mirovinskog koliko ste im vi uzeli, onda vidimo u kakvu situaciju smo doveli hrvatske građane. I na kraju da raščistimo jednu stvar. Nikada u ovom Saboru nit se može, niti se predlagao provedbeni i izvedbeni program Vlade, nego naprosto program, sve provedbe itd. ćete imati priliku vidjeti kroz predloženi proračun i kroz druge zakonske akte koji će u sljedećim mjesecima stizati u Hrvatski sabor. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Sljedeća replika je uvaženog zastupnika Željka Jovanovića. Hvala gospodine predsjedniče. Kolega Šuker, pa vi ste iskusni igrač, svaki vaš nastup je uvjerljiv sa puno podataka koji izgledaju da su pravi podaci koji su vjerodostojni tako da je uvijek zadovoljstvo sa vama razgovarati i replicirati vam jer neke od tih brojki i vi sami znate da nisu točne, ali dobro zvuče. To je sigurno 3 puta 100 što se uporno ponavlja, o 100 000 iseljenih, o 100 milijardi duga i o 100 000 ugašenih radnih mjesta. To jednostavno nije točno, ali neću sada elaborirati dalje, jer nemam vremena. Ono što ja želim vama reći. Mi smo se danas ovdje kao oporba po meni ponašali vrlo korektno. Naš je cilj upravo pomoći mandataru da mu ukažemo koje su zamke u njegovom poslu koje će nepotrebno odvlačiti njegovu pažnju od onog što je suštinsko, a to je osiguravanje gospodarskog rasta, radnih mjesta i većih plaća. To je bio naš prvi cilj. Drugo, htjeli smo ukazati na neke probleme u prezentaciji koje nam je prezentirao. Prezentacija je odlična, to je okvir, ali sliku još ne vidimo. Sliku ćemo vidjeti kažete dobro kad dobijemo proračun, pa iz proračuna budemo mogli procjenjivati što je učinjeno. Ali recimo ovaj reformski paket kako je nazvan je pun mana. I upravo kroz naše rasprave pokušavamo skrenuti pažnju što ne valja. Evo vi ste sportaš. Dakle, riječ sport u ovom programu se spominje samo u imenu Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta i nigdje više. Eto apeliram na vas da zajedno sa ministrom donesete strategiju sporta i osigurate bolji razvoj sporta. Ministarstvo socijalne politike i mladih, evo zamolit ću gospođu Juretić uopće se ne spominju mladi. Dakle, imate Ministarstvo socijalne politike i mladih, ali ni jedna rečenica o mladima. I mi tu pokušavamo danas ovdje konstruktivno ukazati premijeru budućem i pomoći da ne temelju rokova koje donese u raspravi i u Saboru u buduće možemo i dalje bit konstruktivna oporba. Hvala. Odgovor uvaženog zastupnika Šukera. **Šuker, Ivan (HDZ)** Kolega Jovanović, da ste vi raspravljali tako kao što ste govorili da bi raspravljali onda bi moja rasprava bila drugačija. To možemo vidjeti u fonogramu da to naprosto nije tako. Tri puta sto. Koliki je bruto domaći proizvod Republike Hrvatske? Preko 320 milijardi. Uzmite 31% toga, je li to blizu 100 milijardi? I kad tome dodate ovih 6, 7 milijardi prikrivenih koje niste prikazali to vam je to. Službeni podatak vaše Vlade početkom kad ste došli na vlast ja nisam rekao ovdje se 100 tisuća radnih mjesta se izgubilo, nego negdje oko osamdesetak. Milijun i 392 tisuće zaposlenih. Danas milijun 320 tisuća. Jel' to to? Je. 100 tisuća mladih, gledajte to su pokazatelji kud se god maknete to vam govore svi. To vam govori službena evidencija o iseljeništvu u Njemačkoj, to vam govore i Katolička misija. Pa na kraju krajeva ne trebate pogledajte u svojoj ulici, okrenite se pa ćete vidjeti koliko je mladih otišlo. Odite u Slavoniju pa ćete vidjeti koliko mladih ima. To su činjenice i od njih ne možemo pobjeći. Ali da tih 100 tisuća nije otišlo van onda bi danas Hrvatska imala 375 tisuća nezaposlenih. E, kad ste spomenuli sport vidite kolega Jovanović, sport da, ali ne način kao što je to bilo dosada. Ivan Šuker postane predsjednik Hrvatskog košarkaškog saveza u Zagrebu se održava najveća sportska manifestacija a Hrvatska turistička zajednica kaže to je manifestacija i mi ćemo to financirati sa 2 milijuna 100 tisuća kuna. Šuker postane predsjednik Hrvatskog košarkaškog saveza i oni to eliminiraju. Niti je košarkaška reprezentacija moja ni vaša. Ako otvaranje košarkaškog prvenstva u Zagrebu za sve 4 države gdje je bilo bilo prvenstvo nije turistička manifestacija i promocija Hrvatske ja ne znam što je. Ako mislite na takav način da spominjemo sport hvala lijepo ili ono koje govori da li dužnosnici mogu ili ne mogu biti na čelu športskih društava. Hvala. Sljedeća replika je uvaženog zastupnika Domagoja Hajdukovića. **Hajduković, Domagoj (SDP)** Hvala gospodine predsjedniče. Uvaženi kolega Šuker ja vas isto kao i kolega Jovanović volim slušati i mislim da u financijskom dijelu nešto i znate i prije svega želio bih vam zahvaliti što mislite da smo bili uspješni i da smo i sa praznom kasom vodili računa o pravima kako vi kažete ovih i onih, manjina nacionalnih, spolnih, žena itd. No, govorili ste o sadržaju rasprave. Ja neću raspravljati više niti o načelima niti o svjetonazorima nego vam želim reći sljedeće. Suočavamo se sa situacijom u kojoj je Hrvatska prvi put u svojoj povijesti. Evo i gospodin mandatar je govorio o tome da smo mlada demokracija, da rastemo. Današnja rasprava je i današnja situacija u kojoj se nalazimo je puna presedana. No, presedan je svakako i ovaj dokument koji imamo pred sobom, ovih 21 stranica natuknica kolega. Ja bih volio da mogu raspravljati o natuknicama u dubinu. Evo kao što je kolega Jovanović rekao sport se spominje samo u imenu ministarstva. Ja ću vam skrenuti pažnju evo recimo na resor koji ja pratim, a to je obrazovanje. Ono što mene zanima, a što se ni riječju ne spominje ili se spominje uglavnom u negativnom kontekstu u ovim natuknicama je zašto se prekida proces kurikularne reforme, tko će provoditi i kako reviziju i zašto reviziju kurikularne reforme, gdje je hrvatski kvalifikacijski okvir u sustavu povezivanja gospodarstva i akademije, odnosno obrazovanja što apsolutno pozdravljam. No ja bih volio znati koji su to konkretni planovi, koji su rokovi i za reviziju i za hrvatski kvalifikacijski okvir. Želio bih znati što je u izjednačavanju diploma sveučilišnih i stručnih studija što isto ovdje ne mogu iščitati. Želio bih znati o komorskom sustavu, o njegovoj ulazi u obrazovanju što isto odavde ne mogu iščitati. Želio bih isto znati što je s financiranjem znanosti i ulozi Hrvatske zaklade za znanost u općem okviru financiranja i unapređivanja znanosti te povezivanja iste sa gospodarstvom.

da je demokracija takva i naš Poslovnik da nam omogućava ovakve stvari. Dakle, vi negirate što je napisao Institut za javne financije. A ovo sve što ste govorili nema u programu prije 4 godine koji je bio vaše Vlade. Jer to je ono što vam kažem provedbene mjere. Najveći dio toga ćete vidjeti u proračunu. Međutim, isto tako u izvršenju proračuna ćete vidjeti ono što vi niste izvršavali zadnja tri mjeseca, a morali ste napraviti što se tiče prosvjete i što se tiče nabavke opreme i investicija i svega skupa. Sve će se to vidjeti. I zato su kolege iz Instituta za javne financije, oni nemaju veze s HDZ-om, napisali: "Izvješće bez prolazne ocjene osim što predstavlja zakonsku obvezu izrada ovako značajnog dokumenta je potrebna i poželjna. Međutim analizom forme i sadržaja izvješća ne može se dati prolazna ocjena. Preopširni dijelovi izvješća To piše ovdje. najvažnija poluga za vođenje ekonomske politike, za vođenje socijalne politike i svega drugog je proračun. Proračun je najvažniji dokument. Ali kažem bit ćete iznenađeni što u zadnja 3,5 mjeseca vaše Vlade nije izvršeno, a to će se morati izvršiti u narednom razdoblju osobito što se tiče prosvjete. Prema tome, zato se i govori o deficitu od 9,5 milijardi. I onda se negdje u ovom izvješću skriveno govori da ima neprikazanih milijardu i 700. Zdravstvo, ja mislim da bi vi i ja, vi to sad ne smijete javno reći ali ćete za mjesec dana govoriti, bi bili presretni kao i svi zastupnici u ovom Saboru da konačno dobijemo jasnu sliku koliko hrvatsko zdravstvo duguje trenutno, srednjeročno i dugoročno i da konačno znamo da nas taj sustav košta toliko i toliko i da svi zajedno sjednemo i konsenzusom donesemo novi Zakon o zdravstvenom osiguranju u RH. Dok toga Dok toga nema nikad nećemo doći do dobrog zakona. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Sljedeća replika je uvaženog zastupnika Darka Parića. **Parić, Darko (SDP)** Hvala predsjedniče. Poštovani kolega Šuker ja se u potpunosti slažem s vama da bi čin izglasavanja mandata nove Vlade trebao biti svečani čin, da bi trebao biti konstruktivniji, kraći kako god hoćete. U potpunosti se slažem s vama i da treba završiti priče oko koalicija kako je teklo, što je teklo. Gotovo je, evidentno je da će Vlada biti sastavljena danas ili sutra već kako bude rasprava tekla. Međutim, ono što ste vi iz Domoljubne koalicije i iz MOST-a danas priredili sa predstavljanjem ove Vlade počinje polako sličiti sve zajedno na farsu. Iz jednog jednostavnog razloga sada vam je 15,32 sati od jutra mi iz oporbe razgovaramo i postavljamo pitanja na koja ne dobivamo odgovore. Sva naša pitanja se odbijaju o ovu Vladu, ne dobivamo nitijedan jedini odgovor nigdje. Mandatar je jutros održao prezentaciju od 15 minuta, na kraju prezentacije je rekao da će biti transparentna Vlada, otvorena Vlada i da će biti u potpunosti transparentni u svemu. Nakon toga je sjeo i nije odgovorio niti na jedno od petnaestak iako po Poslovniku ima mogućnost da u svakom momentu ustane i daje odgovore na sva naša pitanja, niti jednom tako nešto nije napravio. Mi ovdje razgovaramo sami sa sobom cijelo vrijeme. I onda još ustanete vi pa nam to zamjerate. Ako želite, što hoćete još da odemo iz Sabora pa da to odradite sami u pet minuta? Mi smo ovdje izabrani od građana i dužni smo postavljati pitanja koja interesiraju nas a bogami interesiraju i naše građane. Ako se dogovorimo pa nam konačno vi date odgovore na ta pitanja onda će sve ovo zajedno kraće trajati. A isto tako ću vam reći ovo danas su lagana pitanja, vjerujte mi. Kad konačno preuzmete odgovornost i počnete voditi ovu državu onda će uslijediti teška pitanja. Ako i danas niste u stanju odgovarati na ova pitanja, pitam se šta će biti za mjesec dana o čemu vi pričate. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Odgovorit će uvaženi zastupnik Ivan Šuker. kao zastupnik ja bi vam prvo preporučio da pročitate Poslovnik Hrvatskog sabora i onda ćete vidjeti da vi pitanje kao zastupnik predlagatelju možete, zapravo članovima Vlade možete jedino postaviti na aktualnom prijepodnevu, jedino tada. Drugi institut je replika. Replika nije pitanje. Kroz repliku vi polemizirate da li sa kolegom zastupnikom, da li sa predlagateljem zakona. Ja da vam iskreno kažem 99% vaših replika nije polemiziranje s onim što je govorio gospodin Orešković. I ako vi ne želite polemizirati s njim gdje znate da ste inferiorni, jer čovjek se stručno dokazao. Tu ste inferiorni, ne želite polemizirati s njim o onome što je on govorio, a govorio je o gorućim problemima RH. Vi želite Vi želite polemizirati s njim na terenu gdje možete reći i ovako i onako nećete pogriješiti. Vi cijelo vrijeme nabacujete ideološke teme, a to nije, i zapamtite, i pročitajte si Poslovnik pa ćete vidjeti, replika je polemiziranje sa izvjesnim stavovima. Tako i po našem Poslovniku. A kad bude prvo aktualno prijepodne onda ćete postavite pitanje i premijeru i ministrima i ako onda ne dobijete odgovor možete zatražiti pisani odgovor koji će vam isto tako u roku od 30 dana moći dati. Prema tome, budite sigurno da vam neće ostati ni jedno neodgovoreno pitanje. Međutim, ako malo bolje pogledate raspravu kluba HDZ-a i kolega mislim da su tri ili četiri zastupnika HDZ-a raspravljala kad je gospodin Milanović jedno stavio na stol, a drugo je pričao tu, pa se pričalo o velikim državničkim govorima gdje su nas ti državnički govorio odveli to vidimo danas, pa ćete vidjeti onda da nije bilo ni slično ovome što vi govorite, nego se govorilo o onome što je pisalo u onih 62 stranice koliko je gospodin Milanović predložio kao program. I u tome je razlika između naših odnosa prema ovom visokom domu i vašega. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Sada riječ ima uvaženi zastupnik Vilibor Sinčić. Hvala vam gospodine predsjedniče. Evo slušao sam izlaganje saborskog zastupnika, kolege Ivana Šukera. I dok sam ga slušao sjetio sam se svih onih dugih godina dok je on bio ministar, od 2003. kada ga je na to mjesto stavio njegov kolega velepoštenjačina Ivo Sanader pa do tamo negdje 2010. kada ga je zamijenila kolegica Dalić. Sve te duge mjesece i te duge godine ja sam pratio ovaj visoki dom, pratio sam rasprave i gledao sam kako iz mjeseca u mjesec gospodin Šuker nas sve više zadužuje i kako opravdava to ovakvim ili onakvim stvarima. Prema tome, gospodine Šuker bili ste dio te politike i tog načina razmišljanja koja nas je dovela ovdje, koja nas je dovela u ovo družničko ropstvo, bili ste član dugih sedam godina jedne od najkorumpiranijih ak one i najkorumpiranije Vlade u povijesti Hrvatske. I ako pitate zašto mladi odlaze, odlaze upravo zbog vas i takvih kao što ste vi jer za moju generaciju, znači 90.ta vi i vaša Vlada ste obilježili našu adolescenciju i vi ste za nas simbol uništenja Hrvatske. I zato sam zabrinut, znači kazao sam ranije danas u medijima da sigurno neću poduprijeti Vladu gospodina Oreškovića ako me impresionira mogu biti suzdržan. Međutim, pošto vidim da ju vi hvalite, pošto vidim da ju vi hvalite ja se pitam zašto bi ja vama vjerovao? Naravno ne bih, prema tome ova Vlada podršku moju i podršku stotinu tisuća birača koji su dali glas mojoj listi neće imati. Hvala. Hvala. Odgovor uvaženog zastupnika Ivana Šukera. **Šuker, Ivan (HDZ)** Gledajte, kolega Sinčiću kad bi ja koristio vašu retoriku onda to ne bi bilo lijepo čuti u ovom Saboru. Vi kao prvo niste uopće pročitali dokumente. Trebali bi znati da prije gospodarske krize RH je imala deficit 0,8. Da je 2005. godine po prvi puta u povijesti smanjen javni dug RH. A druga stvar gospodine Sinčiću kad vi toliko volite pametovati, ali da nikom ništa ne napravite recite mi iz kojih ćete vi sredstava isplatiti onu razliku od 17 milijardi koliko treba platiti hrvatskim umirovljenicima? A deficit državnog proračuna je 15 milijardi. Od kud ćete to isplatiti? Jer imamo umirovljenika toliko koliko imamo. Trebate pogledati tko troši novce. Međutim, ovako kao što vi govorite tako je najlakše napadati, optuživati bez argumenata i tako je najlakše pričati. Međutim, ja nikada u životu, evo tu su kolege samnom koji su dok sam bio i u Vladi, i u Saboru nikad nikome bez argumenata ja nisam rekao niti jednu riječ. Ali kažem kad bi razgovarao na ovakav način to nije dostojno ovoga doma. Međutim, vi napadate bez argumenata to je vaš stil, izvolite, međutim kad pogledate što je napravila Vlada u mandatu dok sam ja bio ministar financija i ne računajući 2009. kad je cijeli svijet potegla gospodarska kriza onda ćete vidjeti. Kažem vam 2008.godine sam ja kao ministar financija dobio nagradu Svjetske banke … o kojem se ovdje toliko govori. I naravno vama ništa ne znači što je ta nagrada uručena na Wall Streetu

glavnih, od tri glavna cilja navedenih u prezentaciji koju smo jutros čuli je socijalno odgovorno i produktivno društvo. A kolega Šuker vi ste u svom u svom izlaganju u ime kluba rekli kako je citiram lako voditi socijalnu politiku i lako je voditi politiku prava ovih i onih kada imate punu kesu, mislim ste rekli ili recimo punu blagajnu jeli tako? Hvala vam na tome kolega Šuker što ste nas podsjetili kako je HDZ vodio socijalnu politiku. On je dakle vodio socijalnu politiku kupovanja socijalnog mira, podmićivanja svojih birača i potkupljivanja glasača. To je vrlo dobro poznato dakle i to je očito najava onoga što ćete raditi s punom kesom ili punom blagajnom. Nešto vam je ipak ostavio Zoran Milanović i njegova Vlada, dakle niste baš došli na praznu blagajnu. Ono što već sada znamo i što je već sada najavljuju dakle neki budući kandidati za neka nova ministarstva u Vladi gospodina Oreškovića jer kao što je poznato neće ovaj sastav, odnosno neće ova raspodjela ministarstava biti takva u budućnosti kao što je danas, najavljuje se neko ministarstvo demografske obnove, useljeništva i obitelji. Dakle gospodin koji je kandidat, jedan od kandidata za ministra od tog Ministarstva gospodin Ilčić, već je najavio da će, a to je rekao i vaš predsjednik HDZ-a, dakle gospodin Karamarko da će stimulirati sa 1000 eura rađanje Hrvata, Hrvatica, koliko sam shvatila. Ja bih to također nazvala neodgovornim, predizbornim naravno floskulama, neodgovornom socijalnom politikom i socijalnom politikom koja se ne može nazvati dakle socijalno odgovornom i produktivnom nego onom koja liči na ono što je HDZ radio prijašnjih godina a to je da je državni proračun koristio kao bankomat. Odgovoriti će uvaženi zastupnik. **Šuker, Ivan (HDZ)** Kada bi to bila istina što vi pričate kolegice Leaković onda bi na ovim klupama protekle 4 godine bilo desetine zakona kojima vi ukidate prava koje je HDZ navodno nekom dao mimo kriterija. Niste ukinuli ni jedan zakon. Onda ako kažete da smo mi to radili onda ste i vi radili isto kao i mi. Prema tome, nemojte onda nas optuživati ako radite istu stvar. Jer da smo mi nekome nešto dali na takav način kao što vi govorite, da ste vi donijeli zakon da smo to ukinuli, onda bi vi bili u pravu. Dakle niste u pravu. Izvješće Europske komisije vam govori, ne da nam Vlada Zorana Milanovića ostavlja punu blagajnu nego nam ostavlja propuh i nema ništa. I ako se ne poduzme ovo što je onda će doći u pitanje isplata onoga o čemu vi sve pričate. Prema tome, recite mi koji ste zakon promijenili i smanjili neka prava kojima je HDZ dao nekakvu političku kupovinu. A kolika je bila vaša politička kupovina prije izbora o tome ćemo vidjeti kada se napravi pregled davanja koja su povećana u zadnja četiri mjeseca koja su tu u ovom Saboru prezentirana. To ćemo vidjeti. To je klasična politička kupovina. Upravo ono što vi meni sada govorite ja vama mogu reći nemojte se ljutiti rugala se sova sjenici. Dakle što ste radili protekla 4 mjeseca. A ono što sam rekao pitajte svakoga tko vodi financije pa na kraju to vam je i doma tako kada imate dobar proračun, kada imate makroekonomsku stabilnost onda možete itekako kombinirati kakvu ćete voditi politiku i zato sam spomenuo najbogatije europske zemlje koje se ponose sa svojom socijalnom politikom ali ne zbog toga što su oni toliko socijalno osjetljivi nego zato što naprosto imaju za to mogućnost. Dakle ja sam u tom kontekstu govorio. I pogledajte fonogram i vidjeti ćete da upravo tako piše a ne u kontekstu da se netko ne razbacuje ali ponavljam i ponoviti ću to po 150 puta. Niti jedan zakon kojeg je HDZ donio da je dao nekom neko pravo za koje vi kažete da je htio kupovati glasove vi niste ukinuli, vi ste smanjili to pravo. Prema tome, nažalost, radili ste, ako vi kažete da je to istu stvar. **Reiner, Željko (HDZ)** Sljedeća replika je ona uvažene zastupnice Ingrid Antičević-Marinović. Hvala vam lijepa poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora. Uvaženi kolega Šukeru, da su druge okolnosti onda bi sasvim vaša primjedba bila na mjestu, to bi bio jedan svečani cilj predstavljanja Vlade, načela postupanja sa čime smo se prethodno upoznali. mi ne znamo mandatara, on ne zna nas, mi se ne poznajemo. Ali to nije veliki problem, to je manji problem. Ja vjerujem gospodine Šukeru, ja i vi se možemo kladiti, može li mandatar bez papira identificirati svaku ponaosob osobu za koji je resor zadužena i kako se zove. Ja mislim da ne može. I u tome je taj problem. Nadalje, kada govorite o kreditnom rejtingu i vjerujete da će se on povećati. Ja vjerujem prije svega i želimo vjerovati da će hrvatski građanin na temeljima onoga što vam je ostavila prošla Vlada nastaviti tim stilom i da građani budu bolje živjeli. Da nađemo programe za sanaciju građana a ne za sanaciju banaka, to je naša zajednička zadaća a ja želim u to vjerovati. To nam je zajednički cilj i tu ćete imati potporu. Ne bih toliko vjerovala tim famoznim agencijama gdje se već svijet digao i mnoge moćne zemlje, jedna Amerika protiv tih agencija koje ocjenjuju kreditni rejting bilo firme bilo čitave, odnosno države i gdje se postavlja pitanje jesu li to neovisni procjenjivači ili beskrupulozni ucjenjivaći. Na kraju krajeva, to vi bolje od mene znate, prije nego što će bankrotirati, 2 ili 3 dana prije Goldman Sachs, Goldmans Brothers, agencija Merrill Lynch dala im je najveću moguću rejting ocjenu. I oni nas nazivaju smeće. Na kraju krajeva kakve su to institucije i s kojim pravom bilo koju zemlju najnazadniju a kamoli jednu ponosnu Hrvatsku stavljaju u smeće. Ni jedna država nije smeće ali mnoge takve agencije koje su nam postale kao neko zlatno tele jesu smeće. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa odgovoriti će uvaženi zastupnik Šuker. **Šuker, Ivan (HDZ)** Kolegice Antičević sigurno da će vas gospodin Orešković nakon ovog nastupa moći identificirati. Međutim, ono što sam i rekao u svojoj raspravi i što je gospodin Orešković prezentirao ovdje, on je predložio način i model kako će identificirati rad svoga tima. Mislim da je to daleko bitnije od toga da li će se nekom nasmijati na ovakav ili onakav način. I svi ste zaboravili jedan od po meni, jedan a to je slajd kontrole ili ako hoćete sportskim rječnikom nema kolege …/Govornik se ne razumije./… tzv. prolazno vrijeme za pojedine projekte. I mene veseli da će kolega Orešković na takav način identificirati svoje suradnike. A što se tiče kreditnih rejting agencija, kolegice Antičević, ako je o njima itko u ovom Saboru govorio, govorio sam ja. I dobro sam vam govorio na početku vašeg mandata nemojte koristiti termin da nam je zadržat kreditni rejting. Jer ako nam je netko godinama govorio da imamo nizak kreditni rejting zato što smo u fazi pregovora, ulaska u EU, nesigurnost itd. Pa dobro brate, završili smo pregovore, ušli smo u tu EU hajde mi sad digni taj kreditni rejting, smanji mi kamatu koju si mi naplaćivao godinama. Ne, gospoda su nas počela još više spuštati. Zašto ja govorim o tim kreditnim rejting agencijama? Pa zato što mi na žalost taj rejting koji oni nama napišu plaćamo svi i građani i gospodarstvo i država i prema tome da bi njim natjerali da promijene svoje mišljenje moramo im podastrijeti brojke koje će im naprosto otvoriti oči i reći da nam više ne mogu raditi ovo što nam rade. Ali ja se sjećam, meni je nekada kao ministru financija došla jedna suluda ideja s obzirom na te rejting agencije da bi Hrvatska mogla napraviti svoju rejting agenciju. E onda je interesna skupina me tako razvalila deset dana po novinama da nikom nije palo na pamet više da to osniva. Hvala lijepa. Sada bismo prešli na klub nacionalnih manjina. Vrijeme će podijeliti uvaženi zastupnici Juhas i Radin. Prvo kolega Juhas. Izvolite.

Nitko se nije javio. Oprostite, ali evo nitko od nas trojice nismo registrirali.

(Nezavisni)** Poštovani predsjedniče, poštovani mandataru, poštovani budući ministri, dame i gospodo. Evo dozvolite da i ja u nekoliko misli izrazim mišljenje Kluba nacionalnih manjina i svoje mišljenje. Klub nacionalnih manjina izražava zadovoljstvo što će se nakon dugotrajnih iscrpnih pregovora formirati Vlada pod vodstvom gospodina Tihomira Oreškovića. Nadamo se da će Vlada uspješno funkcionirati kao tim unatoč za naše prilike neuobičajenom načinu izbora pojedinih ministara. Želja nam je da formirana Vlada promovira kulturu etničke i političke tolerancije, da osuđuje govor mržnje i dosljedno i dosljedno provodi politiku vladavine prava i prava nacionalnih manjina zajamčenih Ustavom Republike Hrvatske, ustavnim zakonima o pravima nacionalnih manjina, drugim potpisanim međunarodnim i međudržavnim ugovorima, sporazumima, konvencijama koji se tiču manjinskih prava. Zadovoljni smo činjenicom da će osnovna orijentacija Vlade biti usmjerena prema reformama i mislim da je bilo dovoljno vremena da se sagledaju i proanaliziraju sve sve potrebne radnje za provođenje dugotrajno najavljivanih neophodnih reformi. Cilj reformi je promjena općeg stanja u Republici Hrvatskoj od gospodarstva, kulture, do kvaliteta života svih stanovnika, pa tako i pripadnika nacionalnih manjina. Na našu žalost klub nacionalnih manjina nije upoznat na koji će se način najavljene reforme odraziti na život i prava pripadnika nacionalnih manjina, unatoč činjenici da nema gotovo niti jedne najavljene reforme koja na ovaj ili na onaj način neće obuhvatiti manjinsko pitanje. Oko provođenja tih reformi biti će potrebno da se i mi konzultiramo, biti će potrebno da i mi damo svoje mišljenje i zbog toga ja pozivam predstavnike Vlade, ministarstava, mandatara ili budućeg jel' tako premijera da se oko toga pokušamo usuglasiti. Nije nam poznato kako će se odraziti na mogućnost upotrebe manjinskih jezika planirana reforma lokalne i regionalne samouprave. Izražavamo bojazan da ćemo na onim područjima gdje smo trenutno većinsko stanovništvo nakon prekrajanja da tako kažemo granica, općina i gradova, da ćemo tamo postati manjinsko stanovništvo i da će nam se ugroziti niz prava koji proističu iz prava upotreba jezika i pisma nacionalnih manjina. Nisu nam poznate ideje i planirana rješenja u području regionalnog razvoja, područja gdje mahom žive pripadnici nacionalnih manjina. Nije nam dovoljno jasno da li će vlade i dalje pogodovati velikim zakupcima zemlje i da li će oni i dalje plaćati 350 kuna po hektaru, a ne ekonomsku cijenu i na taj način dodatno siromašiti lokalnu zajednicu. Nije nam jasno i nismo sigurni i ne vidimo da li će se i dalje podržavati veleposjednici, a lokalno stanovništvo raditi na bonove i dobivati mrvicu od one zemlje koja se nalazi na području tih lokalnih zajednica. Nismo sigurni da će birokrati u Ministarstvu kulture i nadalje smatrati da manjinske kulturne programe i manjinsku kulturu onih koji žive 1000 i više godina na prostorima današnje Hrvatske smatrati kao nešto što je posebno, nešto što nije sastavni dio kulture

I onda iz Ministarstva kulture stiže odgovor kada se želi izdati nekakva publikacija to je manjinski problem. Pa nije baš manjinski problem, nismo mi pali ovdje sa Marsa, živimo mi ovdje jako dugo i ostavili smo jako puno toga. Nepoznanica nam je kako će se novo ministarstvo odnositi prema obrazovnim manjinskim institucijama, prema prevođenju i tiskanju udžbenika, broju učenika u razredima, uvođenju novih programa. Mi ne želimo da se dešava da se dešava ono što se dešava u proteklih 20 godina. Znači sve Vlade su tu kumovale da djeca iz pograničnog područja idu u vrtiće u Mađarsku, a to se dešava danas da roditelji vode svoju djecu u vrtiće u susjedna sela u Mađarskoj jer ne postoji mogućnost organiziranja manjinskih vrtića. Kako će se smanjiti broj zastupnika, da li će se to odraziti na broj zastupnika nacionalnih manjina, da li će se nakon 4 izborna ciklusa najzad donijeti Zakon o izborima za vijeća i predstavnika nacionalnih manjina? Što će biti sa prekograničnom suradnjom? Mi imamo područja s druge strane rijeke Dunav koja 20 godina nismo uspjeli staviti pod potpunu da tako kažemo kontrolu. I onda nam se pojavljuju kojekakvi liberlandi i što ti ja znam što sve Što će biti sa infrastrukturom na područjima gdje žive mahom nacionalne manjine? Pogledao sam program Vlade i nisam vidio da će doći do nastavka izgradnje Koridora VC. Postoji cijeli niz nepoznanica, nije nam objašnjeno i ne možemo dati svoj sud. Mi pripadnici nacionalnih manjina podržat ćemo sve promjene usmjerene na boljitak RH i njenih građana. Želimo biti partneri ove Vlade i aktivno sudjelovati u kreiranju novih rješenja. Vlada se mora odlučiti da li nas prihvaća kao ravnopravne partnere koji mogu doprinijeti

naravno ekonomija je ne samo u ovom trenutku najvažnije pitanje u Hrvatskoj i u europskom društvu. Ekonomske razlike proizvode najviše nepravde u kršenju ljudskih prava. Kapital ostaje mjesto najviše i najveće diskriminacije, one koji proizvode siromaštva i razlike među ljudima i koje je postalo u posljednje vrijeme neopisivo velika i bolna. U 21. stoljeću nitko ne bi trebao imati tolike privilegije i nitko biti toliko lišen osnovnih ekonomskih prava. Zato shvaćamo da vi u vašoj prezentaciji koju ja cijenim jer je imala puno više sadržaja nego riječi za razliku od drugih prezentacija koje imaju puno više riječi nego sadržaja vi ste se oslonili na ekonomska pitanja jer ona s pravom trebaju zauzimati najveći dio prostora u Vladinom programu u ovom trenutku. Ipak trebao bih vas upozoriti da na ovim područjima, na ovim prostorima ratovi i totalitarizmi proizveli su u prošlom stoljeću etničku diskriminaciju. Nacionalno pitanje je u osnovi mnogih nedaća i tragedija ovih prostora. Nacionalne manjine su proizvod, nusproizvod da tako kažem promjena granica nakon nakon ratova i na njih se povijest posebno okomila i totalitarizmi su se posebno okomili. Zato vjerojatno nitko više od nacionalnih manjina u ovom trenutku, a i inače, nema želju inače, nema želju slagati se sa većinom u nacionalnom smislu nego i sa većinom u političkom smislu. Zato gospodine mandataru ako ste kucali ili bolje rečeno da ste kucali na vrata manjina naišli biste na otvorena vrata, otkrili biste da zapravo postoji spremnost. Ali niste, barem ne dovoljno. Ja ne tvrdim jer ne vidim riječ manjina u vašem programu, a po našem mišljenju je trebala biti. koaliciju koja danas preuzima vlast u Hrvatskoj iako je s nama pregovarala i razgovarala nije dovela te pregovore i te razgovore do kraja. Navodno nije bilo vremena, i mi to razumijemo i uvažavamo, ali naši programi su kod vas prijatelji iz Domoljubne koalicije. I sa zadovoljstvom ćemo pristupiti njihovom zajedničkom proučavanju. I tada će se, ali tada, stvoriti pretpostavka da glasamo za povjerenje ove Vlade. Vjerujemo da će prilikom izglasavanja proračuna da ćemo postići dogovor i da podržimo ovu Vladu u potpunosti, a svi su ti dokumenti već na stolu. Možemo pristupiti njihovoj analizi i potpisivanju već od ponedjeljka. Zasada imate naše najbolje i najiskrenije želje da uspijete jer smo mi ne samo hrvatski građani već i lojalni stanovnici ove zajedničke države, zajedničke zemlje. Dakle mi smo spremni za pregovore i za razgovore i zato mi kažemo samo doviđenja u ovom trenutku ovoj Vladi iliti goodbye i arrivederci do skoroga.

Predsjedniče poštovani, jedno pitanje za gospodina Radina i neke druge prethodne govornike. Ja mislim da postoji ovaj pripadnik Njemačke manjine u Saboru i mene samo zanima šta je s onom Njemačkom manjinom koja je bila najveća manjina u bivšoj Jugoslaviji, koja je brojala oko pola milijuna stanovnika, koja je totalno otjerana i uništena, i njima je oduzeto zemljište veličine Luxembourga koje danas vrijedi 11 milijardi dolara, nikad nisam čuo takve rasprave. Mene zanima šta je sa tim ljudima i šta je sa njemačkim hrvatima koji su živjeli u istočnoj Slavoniji? Njima je oduzeto oko 6 tisuća posjeda, šta je sa tim zemljištem? Je li to isto neuporabljivo kao tih 58% državnog zemljišta koje je totalno neuporabljivo. Ja mislim da bi se kad bi se mi brinuli toliko o našim Hrvatima, Nijemcima i drugim manjinama da se vrate natrag, a ne toliko o afričko azijskim ekonomskim emigrantima da bi puno bolje nama išlo u EU. Hvala.

samo Nijemce, zašto ne spominjete 350 tisuća Talijana koji su ostavili sve i morali otići nakon 2.svjetskog rata? Znači kucate na otvorena vrata. Ako oćete vratiti vratiti tim ljudima sve što je njima nepravedno oduzeto ja ću biti s vama. Hvala lijepa što ste spomenuli to pitanje, a već godinama o tome ne razgovaram više u ovom Saboru jer mi kažu da je to pitanje već riješeno. Ako po vama nije riješeno, onda nije riješeno ni ovo drugo, pa ajde da sjednemo oko toga ako nije riješeno. Hvala lijepa. Slijedeće je na izlaganje kolega Radina imao repliku uvaženi zastupnik Domagoj Hajduković. Hvala gospodine predsjedniče. Uvaženi kolega Radin vi znate koliko vas ja cijenim i surađivali smo i surađivat ćemo u Odboru za ljudska prava i prava nacionalnih manjina i mislim da bi taj odbor upravo i trebao biti jedan od garanta, barem u ovom visokom domu da se sva prava nacionalnih manjina i realiziraju. Naime, pripadnici nacionalnih manjina za mene nisu ovi i oni koje se rješava kad je puna kesa. Pripadnici nacionalnih manjina su u ostalom i u Ustavu RH jer je RH nacionalna država hrvatskih naroda ali i svih manjina koje u njoj žive koja se tamo izrijekom i navodi. I manjine su naše bogatstvo kao što ste i sami rekli, ali ono što mene najviše brine kolega Radin je to mnoštvo nepoznanica, mnoštvo nepoznanica jer ne znamo što će biti sa svime time, od obrazovanja, kulture, izdavaštva itd. nacionalnih manjina. I mislim da je zapravo tu glavni prijepor oko toga. Meni je drago da su vaša vrata otvorena i trebaju biti otvorena svima koji žele raspravljati konstruktivno i o budućnosti nacionalnih manjina a time i o budućnosti Hrvatske i hrvatskih građana. Ali isto tako moram izraziti rezervu što imamo previše nepoznanica u ovoj jednadžbi. Hvala. Furio (Nezavisni)** Pa sudbina i prednost malih, a manjine su po definiciji male, je da budu tolerantne i da imaju otvorena vrata. Zato naša vrata su uvijek otvorena. Hvala. Hvala. Prije nego što pređemo na sljedeći klub neki kolege su me pitali o daljnjem tijeku sjednice. Mi bismo završili sa klubovima, imamo još tri kluba, nakon toga bih dao stanku. I nakon toga tek ćemo onda nastaviti sa pojedinačnim raspravama. Evo slijedeći klub koji je na redu je klub HSLS-a i BUZ vrijeme će podijeliti uvaženi zastupnici Milivoj Špika i Dario Hrebak.

Poštovani predsjedniče Sabora, poštovani mandataru, poštovani kandidati za ministre, kolegice i kolege zastupnici izuzetna mi je čast danas kao predstavnik stranke Blok umirovljenici zajedno imam mogućnost prvi puta govoriti pred ovim najvećim domom u RH. Ponio sam sa sobom ovdje dnevni red obzirom da ovo nije prvo predstavničko tijelo u kojem sam bio, a vjerojatno neće biti ni zadnji puta pa kaže ovdje da je ova točka u kojoj piše predstavljanje Vlade RH i glasovanje o povjerenju Vladi RH. Vjerujte Vjerujte mi moj osobni utisak je da preko 90% vremena i rasprave je bilo nešto što sa ovom točkom dnevnog reda nema apsolutno nikakve veze. Kad bi pitali za ocjenu one koje nas u ovom trenutku gledaju oni bi nam postavili dva pitanja, a to je zašto nova Vlada u ovakvoj situaciji sa problemima koji jesu nije već na svojim radnim mjestima, pa bit ću slobodan reći barem četiri sata. Nije jer im mi to nismo dopustili. Dopuštam naravno pravo svakom da replicira i po Poslovniku to može, međutim čini mi se dobar dio kolega zlorabi tu mogućnost, a zlorabi čini mi se i dobru volju predsjednika Saboru koji je omogućio vjerujući da će svatko od tih osoba ipak biti dovoljno odgovoran i da neće takvo nešto zloupotrebljavati, ispada da je to pravilo. Sukladno tome, ja ću slobodno reći da kad bi neka sportska disciplina u mlaćenju prazne slame bila da bismo ovdje mogli napraviti jedan nepobjediv tim na razini puno većoj od Republike Hrvatske. A pošto je naš posao ovdje mi kao zastupnici i buduća Vlada taj koji bi trebao usrećiti narod bojim se da će narod nakon ovakvih rasprava danas reći da bi ih najviše usrećili da dio njih zaveže dobar kamen oko vrata, ode na Savski most i na najdubljem dijelu bućne dolje. Bila bi to šteta i korist, šteta naravno žrtve ali kažemo da ćemo nekog činiti sretnim ili ne. Od mandatara danas nisam očekivao uopće da se priča o detaljima, o programskim smjernicama. Ja sam danas našeg budućeg predsjednika Vlade doživio kao osobu koja je pokušala iznijeti kratki pregled onog što bi trebalo raditi i idemo raditi. Ne gubiti vrijeme na ove isprazne stvari. Da bi se to dogodilo imamo danas ovdje priliku upoznati sve naše buduće ministre. I kada bi sada netko postavio pitanje da li su ovo najbolji kandidati koje Hrvatska danas ima onda bi vrlo vjerojatno mogli dati razne odgovore, a ja ću reći da želim vjerovati kako to nisu najbolje što Hrvatska ima iz dva razloga. Jedan je da to njima bude motiv da daju sve od sebe a drugi je razlog da onima koji nisu na njihovim mjestima isto tako daju sve od sebe da im se pokažu kao alternativa. li su svi naši predloženi ministri danas osobe koje smo mi upoznali ili imali priliku upoznati kroz njihovo javno djelovanje? Nisu. Dobar dio ljudi je jednom dijelu nas relativno nepoznat. Ali to ni u kojem slučaju ne znači da je to razlog sumnjati u bilo čije kvalitete. Jer ako kažemo da smo povjerili mandat gospodinu Oreškoviću, dali smo mu i povjerenje. Znači da mi vjerujemo da će on izabrati najbolji tim. I stoga nema razloga da mi kao partneri Domoljubne koalicije ovu Vladu ne podržimo. Dakako, ne bezuvjetno, naravno. Jer mi koalicijski partneri dali smo maksimalni doprinos da do ove promjene vlasti dođe, pri tome doista učinivši maksimalnu žrtvu spremni smo bili odreći se svega onog što inače jest posljedica nakon svakih parlamentarnih izbora iz jednog prostog razloga, imamo obvezu prema nešto više od 4 milijuna ljudi koji od nas, od vas, to smo i mi, nešto s punim pravom očekujemo. A tko i što od nas to očekuje? To je onih 100 tisuća ljudi kojih je u 4 godine napustilo ovu zemlju. Nije li naš posao da pokušamo naći i stvoriti uvjete da se ti ljudi počnu vraćati u Republiku Hrvatsku? Nije li sramota za ovu državu pa i za prethodnu Vladu da najveći broj ljudi koji je Republiku Hrvatsku napustio u prethodnom periodu jest s područja Slavonije u koju su prije nekoliko desetljeća ljudi iz onih kršnih krajeva dolazili kako bi se spasili od gladi. Upravo danas na našu žalost umjesto Slavonije tvornice hrane imamo sve više onih koji čekaju kako će prijeći državnu granicu. Naše je poslanje da tim ljudima omogućimo da počnu razmišljati kako natrag. Imamo obvezu i prema više od 300 tisuća ljudi koji traže posao, ne više posao u struci, bilo kakav posao. To nije obveza samo vladajući ili oporbe, to je obveza svih nas. Obveza je svih nas i da prestanemo s onim mi/oni, ili što je bilo prije ili što će biti prekosutra. To je posao svih nas. Oni koji to ne shvaćaju nažalost žive u prošlosti iz koje se neće nikada iščupati. Imamo preko 340 tisuća blokiranih. Šta oni očekuju od nas? Da im pomognemo, ne da im vratimo njihove dugove nego da im pomognemo kao ljudi da mogu naći svoje radno mjesto jer oni nisu došli u blokadu zbog ludosti ili gluposti nego se događa ljudi sve češće u Hrvatskoj gube radna mjesta, svi su u nekim kreditima i naprosto gube mogućnost da te kredite vraćaju i dolaze u najtežu moguću situaciju da ostanu veoma često i bez jedinog krova nad glavom. Naša obveza je da tim ljudima pomognemo. Naše obećanje je bilo svih ovdje da ćemo im pomoći. U Hrvatskoj živi nešto malo više od milijun i 200 tisuća umirovljenika od kojih oko 70% živi sa mirovinom koja je ispod granice siromaštva. Čija je to briga? HDZ-a? SDP-a? Svih nas. Svih nas i Vlade zajedno sa nama. Nije li nacionalna sramota ili nije li naša obveza da one slike čeprkanja po kontejneru jednom zasvagda zbrišemo. Nekoć su ljudi na početku tražili plastične boce, danas nažalost i hranu. A svi se mi sjećamo '90.-tih godina kada je Hrvatska u najžešćim ratnim vremenima skrbila o preko pola milijuna izbjeglica i prognanika i nitko nije čeprkao po smeću i nitko nije bio bez krova nad glavom. Mi smo ti koji ovu priču trebaju završiti. Nešto malo više od milijun i 300 tisuća radnika koje imamo u ovom trenutku u Hrvatskoj ima samo jednu želju a to je da ima primanje od kojih može normalno živjeti i prehraniti svoju obitelj. Traže li naši građani od nas previše? Je li traže nešto što nije realno? Traže li nešto što mi nismo u stanju ispuniti? Mi želimo vjerovati da ova Vlada koja će danas početi sa radom to može. I da se neće baviti ideološkim svjetonazorskim pričama već da će se prvenstveno baviti rješavanjem gospodarskih i socijalnih problema zato je i naša poruka svima koji će sutra te stvari početi raditi ako mislite gospodo da to niste u stanju raditi povucite se i sami dok još imate vremena jer ne trebate se nadati da će vas skinuti "oporba". Ne, mi ćemo vas smijeniti. Mi ćemo vas izabrati, ali mi ćemo vas i smijeniti. To ne znači novi radikalni postupak ako nekog nešto tražimo, nekog ministra ili nekog pa se uporno ne javljamo kao što se znalo događati da u nekim prethodnim vladama nitko ni s kim ne komunicira. Oni koji ne žele komunicirati sa svojim zastupnicima neće imati ni naše povjerenje. I još jedna činjenica na kraju, pa ću prepustiti kolegi, a to je i nešto što su prethodne Vlade veoma često zaboravile, a to je mi saborski zastupnici, dakle ovaj Dom, Sabor, Sabor je vaš poslodavac. Niste vi naš. Vi za rad odgovarate nama, a ne mi vama i tako očekujemo od vas da se ponašate i da to u svakom trenutku imate na umu. Stoga ja ću otvoreno reći u ime bloka Umirovljenici zajedno i Hrvatske socijalno-liberalne stranke unaprijed vam želim uspješan rad i budite sigurni da naše dvije stranke sa svim svojim resursima će vam biti na raspolaganju u svakom trenutku. Hvala vam lijepo. Hvala lijepa. Sad ste ostavili samo nešto više od 4 minute kolegi Hrebaku, ali izvolite. **Hrebak, Dario (HSLS)** Nema problema, bit će dovoljno. Hvala lijepa predsjedniče. Poštovane kolegice i kolege zastupnici, poštovani uvjeren sam budući gospođe i gospodo ministri. Poštovani gospodine Orešković, u ime Hrvatske socijalno-liberalne stranke obraćam vam se na jedan način zadovoljan vašom prezentacijom. Ali isto tako nadam se da ste kao i mi svjesni onoga što vas očekuje. Fokus cijele javnosti je usmjeren upravo na nas. Građani očekuju jako puno, građani očekuju da će ovo biti jedna Vlada koja će nas izvesti iz krize, koja će pomoći da se standard upravo njihov podigne i drago mi je da ste u svojoj prezentaciji svjesni tog tereta odgovornosti koji ćete sigurno nositi na svojim leđima, ali isto tako da ste spremni suočiti se s njim. Hrvatska socijalno-liberalna stranka poduprijet će ovu hrvatsku Vladu upravo i stoga što ste u svojoj prezentaciji naveli da su vam osnovne smjernice gospodarstvo, ekonomski oporavak i boljitak svih naših građana. Gospodin Orešković našu podršku imate, ali isto tako ovim putem htio bih se nadovezati na kolegu Špiku. Uputit ćemo jedan apel. Izdignite se, budite striktni, držite se upravo ovih načela koje ste u prezentaciji rekli ova tri glavne, temeljne okosnice da budu dio vašeg programa. Pokušajte se izdignuti izvan svih uobičajenih medijskih spinova, iznad podjela. Hrvatskoj državi najmanje u ovom trenutku trebaju podjele. Svi smo vidjeli kako je to izgledalo u prethodne četiri godine. Nadam se da će sljedeće četiri godine biti drugačije i nadam se da neće biti i mi i oni, nadam se da će Hrvatska raditi zajedno za podizanje onoga što čini bolji život naših građana i što čini njima jedan prosperitet. Gospodin Orešković, sve najbolje želim vama, vašem timu. Sve želim najbolje nama i želim da Republika Hrvatska bude u ove iduće četiri godine vidljivo naprednija zemlja. Hvala lijepa i sretno. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Imamo više replika na izlaganje uvaženog zastupnika Špike. Ali prvo je kolega Ivan Klarin dignuo

Ja vas sve upozoravam da kršenje Poslovnika i zlorabljenje bilo kojeg članka neću dozvoliti nikome vrlo jasno. Hvala lijepo. E sad ćemo ići na replike, replike na izlaganje gospodina Špike. Prvo se javila uvažena zastupnica Dragica Zgrebec. Izvolite. Hvala predsjedniče. Kolega Špika, niti ćemo staviti kamen oko vrata, niti ćemo skakati s mosta. Mi smo ovdje izabrani u Parlamentu da govorimo. Parlament je mjesto gdje se govori, gdje se sučeljavaju mišljenja i gdje se trebaju donositi najbolje odluke. Ne da Vlada bi danas trebala početi raditi. Ova Vlada je mogla raditi već mjesec dana da je bilo volje za dogovor. Tko je tome kriv o tome vi odlučite, mi ne možemo o tome odlučivati. Najvažnije odluke koje Hrvatski sabor donosi je imenovanje Vlade i godišnje, donošenje godišnjih državnih proračuna jer se kroz njih realizira politika jedne Vlade. I nemojte misliti da mi o tome nećemo raspravljati. U ovom Parlamentu se uvijek raspravljalo, raspravljat će se i dalje. I neće nitko odlučivati kako će pojedini zastupnik raspravljati, o tome nema pravo odlučivati niti njegov klub, a kamoli da vi odlučujete šta će govoriti zastupnici druge političke opcije. A mene bi više zanimalo vi predstavljate umirovljenike, vi ste takva stranka da ste rekli na primjer što znači kako će se omogućiti stabilan i siguran mirovinski sustav. Šta to znači? Hoće li novi umirovljenici imati još manje mirovine nego što imaju ovi koji su u sustavu generacijske solidarnosti. Ako nastavimo uplaćivati i dalje u drugi mirovinski stup 5% njihova mirovina neće iznositi niti 30% plaće koju su ostvarili.

Ne možete povredu Poslovnika./… čuti mišljenje Bloka umirovljenici zajedno. Drugo, naravno da meni ne pada na pamet ovdje uvjetovati bilo kome kako će raspravljati, ali raspravljati ili opstruirati su dva pojma. Dakle, raspravlja se o nečemu kad je tema, kad je dnevni red, a opstruira se kad se točka dnevnog reda koristi da bi se omelo ili skrenulo na nešto drugo. ako se netko pa i od maloprijašnjih kolega našao uvrijeđen zato što se našao u onoj definiciji da je destruktivan u raspravi eto ja se ispričavam svima koji opstruiraju ili su destruktivni. Hvala. Hvala lijepo. Sljedeća replika je uvažene zastupnice Gordane Sobol. **Sobol, Gordana (SDP)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Gospodine Špika, dakle ja neću upotrijebiti riječ kao što ste vi upotrijebili da govorimo besmisleno u ovom Hrvatskom saboru, ja mislim da svatko govori zbog toga što je izabran u Hrvatski sabor. Kao što je rekla kolegica tko ste vi da nam ograničavate vrijeme, što ćemo govoriti i koliko ćemo govoriti i koliko nas će govoriti. Rekli ste da smo Vladu mogli imati i prije 4 sata da nije bilo opstrukcije jer vi smatrate da to kad saborski zastupnici raspravljaju da je to opstrukcija. ja ću vam samo reći znate ako je po izjavi prijatelja gospodina mandatara Oreškovića gospodin Orešković imao 3 sata da odluči hoće li biti mandatar to ne znači da mi ovdje imamo 3 sata da odlučimo hoće li ova predložena Vlada dobiti povjerenje ovog Hrvatskog sabora. Ne znam kako to mislite. Da, Vladu smo da je bilo očito više vaše volje, suradnje, ne znam čega sve smo mogli možda imati i prije mjesec dana. Mogli smo je imati na istoj onoj sjednici kada je konstituiran Sabor, možda puno drugih problema ne bi bilo. Ali ja ću ovako reći, kako se ova Vlada rađala, kako su se dogovori vršili i što je sve bilo iza tih dogovora e pa znate imamo pravo i građani imaju pravo saznati neke odgovore. Naravno, nemam iluzija da ćemo ih danas dobiti te odgovore ali mi raspravljamo o točki dnevnog reda, to je povjerenje novoj Vladi, izbor dakle predsjednika Vlade, ministara i ministrica a to se bazira na papirima koje smo dobili. I postavljamo pitanja o onome što unutra ne piše a smatramo da treba pisati jer se povjerenje dobiva ne na lijepo lice, ne na ime i prezime nego se dobiva na osnovu programa s kojim mandatar izlazi pred ovaj Hrvatski sabor. Mi tog programa **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Odgovorit će uvaženi zastupnik Milivoj Špika. **Špika, Milivoj (BUZ)** Poštovana kolegice dapače da je meni izuzetno drago da vi pričate. I štogod vi više pričate bolje će vas hrvatska javnost upoznati. Meni je jedino žao Meni je jedino žao što naši ljudi nemaju dovoljno vremena ovo sve slušati. A što se tiče priče o Vladi i o mandataru meni je žao, vi ste razočarani jer gospodin Petrov nije odabrao vas, otišao je na drugu stranu. Da je gospodin Petrov danas vaš kandidat za potpredsjednika Vlade onda bi on bio sveti Petar, bio bi najbolji. Da je gospodin Orešković vaš kandidat on bi bio glorificiran do neba, ali kako nije onda vi koristite tu jeftinu retoriku kako biste omalovažili kandidate, buduće ministre a kako biste sebe pred javnošću prikazali kao neke kojima je stalo do budućnosti građana RH. Koliko vam je do njih stalo vidjeli smo u prethodne 4 godine. Da ste bili dobri onda bi pretpostavljam ti pokazatelji bili puno bolji. Uostalom, i SDP sa svojim koalicijskim partnerima je prošao cijeli pregovarački proces sa kolegama iz MOST-a po svim onim reformama, neki su ih nazivali muzičkim željama, ali to su bile reforme. I sa svim ste upoznati kao što je upoznat HDZ ili članovi Domoljubne koalicije. Dakle, nemate nepoznanica. A na koncu konca ovo su još uvijek kandidati za ministre i mandatar. Onog momenta kad ih potvrdimo kao ministre i kad nam ovdje dođu budite sigurni da ćemo i mi imati što pitati jer oni će biti praktično skoro pa na streljani. Pitati ćemo ih, tražit ćemo odgovore jer Hrvatska više nema vremena za ponašati se kao u mandatu vaše Vlade. Hvala lijepa. Sljedeća replika je uvaženog zastupnika Domagoja Hajdukovića. **Hajduković, Domagoj (SDP)** Hvala gospodine predsjedniče. Uvaženi gospodine Špika moram reći da sam iznenađen više kako ste počeli raspravu, tim više što ste rekli da ste imali prilike biti u predstavničkim tijelima. Pa možda, ja sam profesor po struci pa nemojte mi zamjeriti, možda bi trebali ovdje onda ponovno podcrtati što je to Parlament u jednoj demokratskoj državi, posebno u parlamentarnoj Republici kakva RH je, možda bi o tome trebali raspravljati. Ali i da nije i da je čak i predsjednički sustav ja mislim da biranje Hrvatske vlade nije nimalo isprazna stvar, trivijalna kako vi pokušavate pokazati. Pa kažete da mi tu mlatimo praznu slamu. Mlatimo praznu slamu kao što je kolegica Sobol rekla pitajući stvari koje nas zanimaju, pitajući mandatara, pitajući kandidate za ministre. Nažalost mandatara još nismo čuli ali vjerujem da hoćemo sa nekim odgovorima. Kako bi mogli odlučiti da li to povjerenje želimo dati ili ne. Pa naravno da će ovdje biti kako vi kažete na streljani. Bile su sve vlade dosada i od svojih zastupnika i od opozicije. Ali dok nas optužujete da mlatimo praznu slamu i odričete nam pravo zašto su nas izabrali hrvatski građani nisam primijetio da ste se vi odrekli prava mlaćenja prazne slame nego ste itekako dobro izmlatili i ovaj Dom i sve građane koji su glasali za nas da se njihov glas ovdje čuje, a ne da šutimo. Jer što smo trebali, bjanko podržati neku Vladu? Eto došao je tu mandatar, rekao kako se zove i ajmo sad glasati. Kolega parlamentarna demokracija je nešto sasvim drugo.

i … člana Hrvatskog sabora ne znači da se može ponašati kako god hoće. Demokracija ima svoje standarde, ima svoja pravila i pisana i nepisana. Demokracija nije anarhija. Imamo temu i sasvim je normalno da nekom nešto nije jasno pa da pita, ali je problematično već kad je nekom sve jasno a opet pita onda s pravom naši građani kažu ok idemo položiti vozački ispit a onda trebamo ići čak i na neke psihološke preglede. Pa ako nešto nije uredu neće nam dati da vozimo autobus. Saborski zastupnik može biti tko god je na listi i onda doći ovdje i reći kako njemu netko ugrožava pravo. Ne ja sam maloprije vašoj kolegici rekao meni je izuzetno drago da vi pričate, jer što god više budete pričali bolje će vas hrvatska javnost upoznati. Što se tiče vašeg rada to smo osjetili svi na svojoj koži u prethodne četiri godine. Dakle ok, znamo da ne znate raditi, sad ćemo imati priliku vidjeti kako to znate dobro pričati. Hvala lijepa. Sljedeća replika je uvaženog zastupnika Darka Parića. **Parić, Darko (SDP)** Zahvaljujem predsjedniče. Poštovani kolega, kažete prvi put ste u Saboru, a meni je već savršeno jasno da vam je demagogija daleko najjača strana. Jer ne samo da znate što misle mandatar odnosno budući premijer i budući ministri iako oni uporno šute, nego čak znate i što misle građani sa druge strane televizijskih ekrana koji nas gledaju. vi ste u vašem izlaganju vođenje Vlade sveli na poziciju jednog izvršnog direktora čija je jedina zadaća da digne profit u toj tvrtki za 10, 20 ili 30%. Međutim, nažalost moram vas razočarati. Funkcija Vlade je puno, puno, puno više od toga. Vlada mora pokrivati i imati stavove o apsolutno svim segmentima u ovome društvu. Mi ovdje danas, kao što sam i maloprije govorio već cijeli dan raspravljamo i postavljamo različita pitanja, odgovore ne dobivamo. Čak nismo dobili niti trivijalni odgovor, nije trivijalan, ali vrlo jednostavan nismo dobili niti stav mandatara o antifašizmu kojeg smo pitali već jutros. Niti to još nismo dobili. Nadalje, budući ministar kulture da spasi stvar danas daje izjavu na portalu koja kaže "Ovdje sam sad u potpuno drugom smislu. Jedino je relevantno pitanje program za moj resor, te ne vidim nikakav poseban povod mom ideološkom seciranju". Pa molim vas lijepo ministar nije majstor ili meštara reklo bi se u Dalmaciji koji vam treba promijeniti vodu ili popraviti struju pa da vas boli briga što misli o čemu. Ministar mora biti od početka do kraja osoba sa ispravnim stavovima u svakom segmentu. I ja sam ovdje začuđen apsolutno kako ljudi koji će sutra biti ministri, naravno apsolutno ne svi, nemojte me krivo shvatiti, ne razumiju da je buduća Vlada, da je premijer i ministrovanje puno, puno, puno više od onoga što vi danas govorite to je gospodarstvo. Mi ovdje zbog toga postavljamo cijeli dan pitanja. Ja se čudim kako ste vi tako lakovjerni pa ćete bjanko dati glas i potpis za buduću vlast iako pola ovih stvari nemate pojma kao ni ja. A zato se nemojte ljutiti što mi pitamo i postavljamo pitanja pa čak i u ime vas, da i vas na neki način spasimo da dobijemo odgovore. Međutim, nažalost odgovore ne dobivamo. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala vam lijepa. Odgovor uvaženi zastupnik Milivoj Špika. Poštovani kolega, odgovor koji vi dobijete, vi s njim možete biti zadovoljni, možete ne biti zadovoljni, odgovor koji dobijete na vaše pitanje možete razumjeti ili ne razumjeti a to je pitanje vas. vas. Shvaćati nečiju priču na način kako se vama prohtje i to imate pravo, to je demokracija naravno. Svesti rad Vlade na jedan segmentić ili nešto je opet vaše pravo. Ja vam samo kažem što u ovom trenutku naših 4 milijuna građana zanima. Svakako ih ne zanima ova naša rasprava ovdje, ali vjerujte mi da mnoge zanima da li će sutra moći kupiti kruh, mlijeko za djecu, da li će moći platiti režije, da li će moći uopće funkcionirati? To ljude zanima. Naše nadmudrivanje ovdje ne zanima nikoga od onih koji u ovom trenutku nas gledaju. Njih zanima da li sutra njima može biti bolje. Naravno da sad ovdje upitam bilo koga šta vi mislite da bi trebalo raditi onda biste vi rekli da, da, da treba provesti niz reformi jer je cilj da građanima bude bolje. Da to ste mogli reći vašem premijeru dosadašnjem, ali nije problem u tome da li vi to znate ili ne što treba, nego kako to treba napraviti. Mi s punim pravom i povjerenjem mislim da tim gospodina Oreškovića ima odgovor na pitanje kako. Jer to što treba znamo svi, a vjerujemo da imamo osobu i tim koji zna kako i svaki od ovih 20 ministara o svom resoru kako svesti priču na jedno je opet pokuša politizacije i pokušaj iskrivljivanja onoga što je. Ja vjerujem da ćete i vi biti potpora dati ideju, ja pretpostavljam da je gospodin Orešković kao osoba koja dolazi iz jednog potpuno drugačijeg miljea nego što smo mi ovdje znati prihvatiti sve ono što je dobro. Pa to je u našem interesu. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Sljedeća replika je ona uvaženog zastupnika Josipa Salapića. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Uvaženi kolega Špika, zastupniče Hrvatskog sabora ja slušao pažljivo vašu raspravu i ono što mnogi možda ne znaju, a ja sam se isto bavio sa povijesti hrvatske države i prava ovdje se gdje ste vi govorili nekad ustajalo sa časni Hrvatski sabore, tako se počinjao govor zastupnika. Ovo nije mjesto gdje se šuti, nego mjesto gdje se govori. Vaša rasprava je trajala duže nego što je trajala rasprava gospodina mandatara i uz moje poštovanje prema vašim godinama, prema stranci iz koje dolazite i populaciji koju zastupate gospodin mandatar je najvažnija osoba današnjega dana, danas je svečani čin za hrvatski narod jer biramo novu Hrvatsku vladu, mi smo od 8.11. do 22.siječnja izgubili više od 3 mjeseca i nas naravno zanima koje su smjernice buduće Hrvatske vlade kojoj osobno želim sve najbolje. A isto tako ovaj parlament kao najviše predstavničko tijelo hrvatskog naroda treba biti slika i prilika naših rasprava i zakona koje ćemo donositi sutra. Ne želim vama docirati s obzirom na kažem, na godine, ali lijepo je čuti što koja stranka i zastupnik misli, lijepo je izaći pred lice hrvatskog naroda na izborima sam sa svojom strankom pa dobiti koliko dobiješ, koliko glasova, koliko te birači prepoznaju. A najvažniji interes naše domovine Hrvatske bez lupanja bilo po ljevici, bilo po desnici, nekad stav oporbe koji je drugačiji od vašega može poboljšati kvalitetu buduće hrvatske Vlade. I to je namjera naš zastupnika, našeg Parlamenta i svega onoga što ćemo mi raditi sutra, počev od večeras pa sutra, bitna je Hrvatska i hrvatski narod a ove neke nesuglasice i način na koji raspravljamo trebamo prilagoditi vremenu u kojem živimo. Onda nećemo trošiti bezvezno vrijeme nego ćemo slušati one koji imaju što reći. Gospodin mandatar je po Poslovniku imao pet minuta pravo svakome klubu odgovoriti na mišljenja a ja vjerujem da će biti prilike i za to. Hvala lijepo.

ćete imati poslije ove replike odgovoriti ono što ste htjeli. Dakle napuštanje Republike Hrvatske je tragedija za svakog od nas, svaki čovjek, posebno mladi obrazovni čovjek koji napusti Republiku Hrvatsku to nije dobro za Republiku Hrvatsku. Otvaranjem granica Europske unije možemo tražiti dio odgovora na to da su neki ljudi zbog toga što su imali priliku i otići na bolje plaćena radna mjesta u inozemstvu otišli. Dao Bog da se mnogi od njih sa radnim iskustvima vrate. Međutim nije dobro, to se često puta u javnosti a i vi to ovdje koristite paušalno ocjenjivati razloge i broj ljudi koji je napustio Republiku Hrvatsku. Vidite, prošla Vlada a vi kažete da je sramota ove prošle Vlade o tolikom broju građana koji su napustili Hrvatsku. Prošla Vlada je donosila niz poticajnih mjera, niz mjera. Recimo jedna od mjera koja je ismijavana a pokazala je dobre rezultate i rad vezan za zasnivanje radnoga odnosa. Postoji niz drugih mjera koje je provodio zavod i mnoga resorna ministarstva. I upravo ova naša rasprava koju danas ovdje vodimo a u skladu je i sa ovim dokumentom koji smo čuli, koji je mandatar ovdje obrazlagao, nas zanima koje su to mjere, koje su to mjere koje će omogućiti ljudima zapošljavanje, to nas zanima a ne priča o tome kako ćemo sada sve promijeniti samo zato što imamo volju. Koje su mjere, jer ovdje što sam vidio evo i u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava, pa sve ove mjere provodila je i ova Vlada. Radna mjesta ne otvaraju ni poticaj, radna mjesta otvaraju samo ugovori. Ako se sjetite tamo kada je nastupila kriza 2008. godine, 2007., 2008. godine, tada su nastali veliki problemi u građevinskom sektoru samo koliko je ljudi ostalo bez posla. I ne možete vi sada paušalno ocjenjivati i reći, je za sve je kriva ova Vlada. Mi smo prije toga prespavali cijelo desetljeće i nitko drugi nije za to odgovoran. Dakle ono što nas zanima, ja ovdje pitam i mandatara, koje su to mjere, kako na koji način ćemo dobiti ugovore, investicije i kako ćemo povećati konkurentnost hrvatskog gospodarstva? To su ključna pitanja. Hvala. Hvala lijepo. Odgovoriti će uvaženi zastupnik Milivoj Špika. **Špika, Milivoj (BUZ)** Poštovani kolega naravno vaše je pravo da pitate kolege, kandidate za ministre, da vam odgovore kao kandidati. Mi u ovom trenutku ispred sebe nemamo ministre i nemamo predsjednika Vlade. Dakle imamo mandatara i imamo kandidate za ministre. Onoga trenutka kada bude na dnevnom redu i pojedinačni plan i program o svakom mogućem detalju onda ćemo pričati. Kada budemo pričali o rezultatima rada prethodne Vlade pa ćemo onda pričati, valjda će to biti točka dnevnog reda. I a propos onog malo prijašnjeg, postoje ljudi koji mogu pričati pet sati i ništa ne reći. Imate ljude koji su u stanju za 5 minuta poslati dovoljno jasnu poruku da ga svi razumiju koji žele. A oni koji ne razumiju, ako ne žele, ne možemo im pomoći. Hvala lijepa. Sada će u ime kluba HSP Ante Starčević riječ uzeti uvaženi potpredsjednik Doma Ivan Tepeš. Izvolite. Poštovani kolege zastupnice i zastupnici, poštovani mandatere, kandidati za ministre, poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora i kolege dopredsjednici. Klub Hrvatske stranke prava doktor Ante Starčević daje punu potporu mandataru Oreškoviću i svim kandidatima za ministre. Upravo ono što smo i mi u HSP-u Ante Starčević i ono šta je kao dio i Domoljubne koalicije govorili čitavo predizborno vrijeme imamo stručnu Vladu, imamo stručnog mandatara i drago mi je da to nije bila samo predizborna priča nego da evo to sada se pretvara u stvarnost da dolazi do realizacije. Veseli me ono što ste pričali prvenstveno o hrvatskom gospodarstvu, ono što nas najviše muči to je javni dug, vidimo da ste već i kao mandatar napravili onaj korak, ne znam koji novinar je neki dan izjavio kada ste išli u Kitzburg kao da ste išli u vučju jazbinu i to stvarno je tako. Također ono šta je nama bitno povećanje zaposlenosti, smanjivanje nezaposlenosti ali ne na način kako je to radio Zoran Milanović statistički da je otišlo iz Hrvatske 100 000 mladih pa je prikazano da ima puno manje ljudi na burzi nego da to bude ono pravo smanjivanje nezaposlenosti. Također nama jako bitno to je sprječavanje odlazak mladih u inozemstvo. I možda najbitnija stvar, možda najbitnija poruka baš sa vašim odabirom za mandatara nama u HSP-u Ante Starčević je to što ste vi, što dolazite iz hrvatskog iseljeništva. visoko na ljestvici naših programskih prioriteta je suradnja sa hrvatskim iseljeništvom. Privlačenje te pameti, tog iskustva koje su naši iseljenici dobili u poslovnom svijetu diljem zemaljske kugle i da to iskustvo donesu u Hrvatsku, o tome smo pričali ne samo u ovo predizborno vrijeme nego i godinama prije ovih izbora. To je poruka, ja mislim da se iz Hrvatske šalje da više se neće voditi politika prema iseljenicima kao što se vodila do sada nego ja smatram da će to bit politika kao što vodi Izrael, kao što vodi Italija, kao što vodi Irska, zemlje sa velikim brojem iseljenika a Hrvatska ima koliko stanovnika u Republici Hrvatskoj toliko ima i u useljeništvu. I mislim da je s vašim odabirom poslana ta jaka i snažna poruka i to je ono što veseli nas u HSP-u Ante Starčević jer mi i sami jako držimo do tog iseljeništva. Iseljeništvo je puno pomoglo na početku Domovinskog rata kada je dalo svoj obol i financijski i naoružavalo Hrvatsku. Onda je u jednom trenutku to hrvatsko iseljeništvo ostalo zaboravljeno, na marginama, osjećalo se čak i prevarenim zbog određenih količina novca. Ali evo danas mi je drago da ta Domovinska istina hrvatska kroz vaš lik kreću u jednom novom smjeru. Također, evo mogu čestitati i gospodinu Karamarku koji je bio na čelu te Domoljubne koalicije, što je napravio taj korak o kojemu je isto pričao u predizborno vrijeme i kako bi on rekao korak unazad i nije on kandidat za premijera, nego je to ono o čemu smo pričali stručna osoba. Također, ja moram sa ovog mjesta upozoriti na jednu stvar i dati punu potporu kao pravaš ministru, odnosno kandidatu za ministra kulture gospodinu Hasanbegoviću, odnosno doktoru Hasanbegoviću. Ja bih samo poručio mandataru slušali ste evo cijelo jutro, cijelo vrijeme do sada jedan pritisak da odustanete od odabira kojeg ste napravili i onda su nas plašili sa tim slikama da se otišlo u javnost da je ovo proustaška Vlada puno prije nego što se znalo da je gospodin Hasanbegović kandidat za ministra kulture. Ja sam bio spominjan i moja stranka u kontekstu ustaške stranke i onda su opet lijepili etiketu, dakle njima je svojstveno lijepiti etikete tako da se na to naučite. Ali ono što je meni još famoznije, a to da te etikete lijepe članovi partije koja je pravni slijednik saveza komunista i komunističke partije koja je odgovorna za Bleiburg, Križni put, Goli otok i sva ubojstva onih nedužnih emigranata iz hrvatskog iseljeništva. I oni umjesto da se distanciraju od toga da se srame oni upravo suprotno u vrijeme kada Hrvatska na kraju jednog procesa treba ući u EU oni donose lex Perković i na takav način pokazuju EU i međunarodnoj zajednici kakav odnos imaju prema zločinu i prema zločincima. Zato ja apeliram na vas i na sve kolege buduće ministre, da ne nasjedate na ovakve pritiske koji se događaju, jer doktor Hasanbegović je vrhunski znanstvenik. Ja opet postavljam pitanje tko je od kolega pročitao, ja bih molio mir u sabornici. Nije korektno. Ja sam, jel' mogu ja dobit mir u sabornici ili nema smisla ovdje govoriti da mi vi upadate u riječ.

Tako da evo na kraju svoje rasprave dajem još jednom punu potporu kao što sam rekao. Imat ćete u Klubu zastupnika HSP-a Ante Starčević jednog tvrdog partnera i nadam se uspješnoj budućoj četverogodišnjoj suradnji. Hvala. Hvala lijepa. Vaše je izlaganje izazvalo više replika. Prva je ona uvaženog zastupnika Damira Rimca. vaša rasprava je u najmanju ruku bila iritantna, a argumentirat ću to sa sljedećim repliciranjem. Dakle, pitanje stručne Vlade. Ponovili ste to najmanje desetak puta. Dakle, koji je kriterij da ste vi kvalificirali buduću vladu stručnom. Dakle, da li su ostale Vlade bile nestručne, da li su tamo sjedili neobrazovani ljudi i osobe. Dakle, što ti ljudi znaju raditi? Dakle, jednostavno ja osobno nisam siguran da ste vi u stanju ovaj tren bez pomagala i podsjetnika nabrojati imena svih kandidata za ministra, a iskoristiti pozornicu Hrvatskog sabora za jedno zapanjujuće dodvoravanje gospodinu Karamarku je zastrašujuće. Dakle, da upotrijebim izraz koji će razumjeti cijela hrvatska javnost "It is disgusting!" Hvala lijepa. Odgovorit će uvaženi zastupnik Ivan Tepeš. **Tepeš, Ivan (HSP AS)** Javio sam se samo to što vi ne vidite tamo iz one klupe, možda sam ja malo niži pa vi ne vidite jer ste vi viši. Ja Ja ću samo reći da svatko tko gubi ima se pravo ljutiti kao što je kolega Šuker rekao ovdje teku potoci suza što ste izgubili za vašim evo i bivšim premijerom, tako da to je dovoljan odgovor. Sljedeća replika je uvaženog zastupnika Jaroslava Pecnika. **Pecnik, Ja sam slušao pozorno gospodina Tepeša i on govori o stručnoj Vladi kojoj će dat potporu, pa pretpostavljam da tu i misli na gospodina Hasanbegovića, osobno to je izrijekom i rekao. On se poziva na struku. Kaže, tko je što čitao od gospodina Hasanbegovića. Ja sam jedan od onih mazohista koji svašta čita, pa sam čitao i to. Ali to što sam ja čitao to ću ja u svojoj diskusiji o tome pričati, ali ovdje sam zamoljen od predstavnika Hrvatskog društva pisaca i Hrvatskog PEN centra a navodno je to pismo upućeno i vama predsjedniče Hrvatskoga sabora, medijima pa nitko ne reagira pa sam ja evo uzeo sebi slobodu jer sam zamoljen da to ukratko kažem. kažem. Gospodin piše u dopisu/prosvjednom pismu koje je potpisalo dosada preko 100 ljudi i navodno će ih potpisati i više pretpostavljam, siguran sam zapravo. Budući da gospodin Zlatko Hasanbegović nema iskustva u upravljanju kulturnim institucijama te kulturu kao što je razvidno iz brojnih njegovih izjava ne poima kao autonomni i kreativni prostor smatramo da je jedini povod za njegov izbor na tu funkciju da svoj mandat posveti ideološkim zaoštravanjima i čistkama. Znači, ovdje je također mišljenje struke. Radi se o ljudima koji su iz kulture, koji su pisci, članovi dvije ugledne institucije i koji se ne slažu i smatraju imenovanje gospodina Hasanbegovića ajde da kažem to bogohulnim i nepodobnim. Hvala. Kolega Pecnik vi ste sada povrijedili Poslovnik, ja neću na to, ja vam skrećem kao novom članu Sabora pozornost na to. Vi ste povrijedili Poslovnik jer ste govorili o nečemu što nije imalo imalo nikakve veze sa onim što je kolega Tepeš govorio. Smisao replike je da s njim polemizirate, a ne da izričite bilo kakve ne znam čitate pisma, stavove itd. itd. Evo neće odgovoriti kolega Tepeš. Uvaženi zastupnik Branimir Glavaš je dignuo povredu Poslovnika. **Glavaš, Branimir (HDSSB)** Gospodine predsjedniče upravo sam to želio reći, to što ste vi sada rekli. A predložio bih vam da u takvim slučajevima iskoristite svoje poslovničko pravo i intervenirate, ne dozvolite da zastupnik potpuno ode s teme i ne drži se dnevnog reda, ne poštuje Poslovnik. Dakle, ja smatram da imate pravo upozoriti zastupnika odmah da se ne drži Poslovnika. Gospodin Pecnik nije replicirao nego je sasvim prešao na jedno drugo područje koje nema veze s temom. Ja sam suglasan s vama kao što vidite međutim ja uzimam u obzir da su mnogi zastupnici novi u Hrvatskom saboru i da nisu stigli, imali vremena proučiti Poslovnik i da ne znaju neke stvari ali ih sve usrdno molim da to prouče. Izvolite kolega Klarin je dignuo isto povredu Poslovnika. Koji je član povrijeđen molim? povrijedili ste članak 14. gospodine predsjedniče Poslovnika Hrvatskog sabora jer ponovno ograničavate zastupnike koji nisu vladajući zastupnici da govore. I to uporno radite od početka ove sjednice. Ja bih vas samo želio podsjetiti gospodine predsjedniče molim vas nemojte kršiti Poslovnik i dozvolite zastupnicima oporbe da govore. Niste na trgu žrtava fašizma u Zagrebu nego na trgu svetoga Marka. Klarin, dakle kao prvo ja nikome nisam ograničio pravo govora i zadnja sam osoba koja će to učiniti. Ja sam kao što ste vidjeli jednako jednako tako i kolegu Špiku, nije bio sretan s time, opomenuo. A vi već imate jednu opomenu, ja vam skrećem pozornost Sabor je ozbiljno mjesto nemojte to raditi što radite. Vi kao zastupnik imate ozbiljne odgovornosti. Prema tome, nemojte to raditi što radite. Evo mislim da smo riješili taj problem. Ja bih sad dao riječ kao repliku uvaženom zastupniku Domagoju Hajdukoviću. **Hajduković, Domagoj (SDP)** Hvala gospodine predsjedniče. Uvaženi kolega Tepeš jako mi je drago što dijelite i moju zabrinutost i brigu o Hrvatima izvan RH. Namjerno koristim taj izraz jer uz hrvatsko iseljeništvo postoji i korpus hrvatskog naroda koji živi izvan Hrvatske već stoljećima koji je tamo autohton i domicilni narod poput BiH, Srbije, Mađarske a njih često zaboravljamo. I svaka čast kolegi Oreškoviću koji je imao hrabrosti da se vrati i da pokuša promijeniti našu domovinu. Ali ja bih volio da osim poruke koju šaljemo samim prisustvom gospodina Oreškovića da smo u ovom programu i vidjeli barem nešto o tom iseljeništvu i o tim Hrvatima izvan RH jer ako pogledate ključne smjernice nećete ih naći niti u jednom slovu. Što se tiče kolega žrtve bila ona na Bleiburgu, bila ona na Jazovki, bila ona u Jasenovcu ili negdje dalje gdje su stradale žrtve i komunističkog režima ja mislim da je žrtva žrtva. Raspitajte se kolega iz kakve obitelji ja dolazim, gdje mi je bio djed i gdje su mi bili pradjedi a ja sam ponosni socijaldemokrat i ne bih se nikad toga odrekao. Jer Bleiburg i žrtve Bleiburga i fašistički režim nije jedno te isto. Tamo su stradali i mnogi ljudi koji s tim režimom veze imali nisu. I na kraju što se tiče Saveza komunista malo pogledajte ove klupe iza sebe naći ćete puno bivših članova tamo, a ne ovdje. **Tepeš, Ivan (HSP AS)** Složit ćemo se u jednom, moja teza je za Hrvate u BiH da oni nisu hrvatsko iseljeništvo. Jer sam pojam iseljeništva je da se netko negdje iselio. Tako da ćemo se tu složiti. mislim da ste otišli od teme, ja ne znam gdje sam ja dijelio žrtve i omalovažavao neke žrtve. Dakle, ne mogu shvatiti zašto se nešto širi i imputira što nisam rekao. Za mene je svaka žrtva žrtva. Sljedeća replika je ona uvažene zastupnice Gordane Sobol. **Sobol, Gordana (SDP)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Kolega Tepeš, ustvari ne bih odreagirala ali zbog jednog dijela vaše rasprave gdje ste ustvari prozvali nas u SDP-u kao sljednike bivšeg Saveza komunista sugerirajući nam da bi se trebali sramiti svoje prošlosti. Kolega Tepeš ja sam ovdje u Saboru ovo mi je peti mandat i sad vam ovako kažem ja se ne sramim svoje prošlosti. Oni koji se srame svoje prošlosti smatram da nemaju niti budućnosti, nemaju ni sadašnjosti. Ja u svom životopisu ne krijem i uredno piše da sam bila članica Saveza komunista ali sam izuzetno ponosna da sam ušla kao članica u prvo predsjedništvo Socijaldemokratske partije Hrvatske 1990. godine i što sam digla ruku između ostalog i za povijesnu deklaraciju SDP-a a vi ako se ne varam, čini mi se da ste rekli da ste povjesničar, ispričavam se ako nisam dobro zapamtila, pa ja vas molim potražite tu povijesnu deklaraciju u kojoj se SDP jasno odredio prema prošlosti i prema Savezu komunista i prema i prema zločinima koji su se u ime te ideologije dešavali i na našim prostorima. Dakle, ne sramim se onoga što sam bila i onoga što sam danas, dapače ponosna sam što sam članica Socijaldemokratske partije. Međutim, danas ovdje na ovoj sjednici Sabora kad se glasa o povjerenju budućim ministrima o povjerenju predsjedniku, budućem predsjedniku Vlade ne mogu dići ruke su danas ili za onoga ko je danas kandidat za ministra, u ovom slučaju ministra kulture koji svojim izjavama je direktno išao protiv temeljnih vrijednosti Ustava a danas ovdje kad završi rasprava će prisegnuti upravo da će poštivati temeljene vrijednosti tog Ustava. I ako se ne varam u svom životopisu ja ništa ne krijem, čega sam članica bila ili čega jesam danas, ako se ne varam budući ministar kulture je između ostalog bio i član Hrvatskog oslobodilačkog pokreta koji je osnovan ako se ne varam još u Argentini Ante Pavelić. Eto a tog detalja u životopisu također nema. **Reiner, Željko (HDZ)** Odgovorit će uvaženi zastupnik Ivan Tepeš i potpredsjednik ovog visokog doma. Ja cijenim što se vi ne sramite i ja mislim da se niti ne trebate sramiti. Ja sam samo upozorio da ste slijednik jednog zločinačkog režima, a imputirate čovjeku koji veze nema sa nikakvim zločinačkim režimom. Dakle to je ona moja glavna intencija bila koju sam evo u svojoj raspravi uputio gospodinu Oreškoviću ako nije možda proteklih godina pratio hrvatsku političku scenu, ali da je svojstveno onima koji baštine taj zločinački režim koji je evo pokušao Lex Perković izbjegnut suđenje u Njemačkoj a to suđenje je trebalo biti u Hrvatskoj, da se vidi tko je zašto i po čijem nalogu ubijao hrvatske emigrante. Nažalost za te zločine koje sam nabrojao od Bleiburga, Golog otoka i tih emigranata do dan danas nitko nije odgovarao. Šta je kolega Hajduković spomenuo za ove žrtve koje su bile tijekom 2.svjetskog rata i u Jasenovcu odgovaralo je puno ljudi. Dakle, ja samo želim da se ne imputira i ne maltretira hrvatsku javnost sa nečime što nije istina, a to je da gospodin Hasanbegović nije nikada rekao nešto kontra Hrvatskoga ustava. Vadite iz konteksta. On je kolega znanstvenik, povjesničar, ne bi napisao tolike znanstvene radove, ne bi bio to što je da nije priznat kao povjesničar i dopustimo da povijest je jedna znanost koja propitkuje stvari pa tak propitkuje uvijek nanovo i 2.svjetski rat i događanja iza njega. I nemojmo misliti da je povijest ona propaganda od 45. do 90. Pustite nama povjesničarima da radimo jer očigledno svi se volite baviti poviješću malo je povjesničara, dakle samo sam to htio naglasiti kada sam govorio o nekim zločinima u prošlosti. Tako da je to moja replika. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Sljedeća je replika uvažene zastupnice Dragice Zgrebec. Kolegica Gordana Sobol je već govorila o toj našoj komunističkoj prošlosti i kako smo se mi na nju odredili. Oni članovi Saveza komunista koji nisu ostali u SDP-u nikad se od toga nisu ogradili, pa to ide njima na dušu ne nama. A kad kažete da lijepimo etikete kad govorimo o antifašizmu, antifašizam nije samo povijesna kategorija, antifašizam je demokratska tekovina modernog demokratskog društva. U 2.svjetskom ratu antifašisti su bili svi oni koji su se borili protiv fašizma. U poslijeratnom razdoblju za demokratske zemlje antifašizam je pitanje slobode, tolerancije, ljudskih prava. Nažalost u komunističkom svijetu antifašizam se izjednačavao sa komunističkom vlašću i sve ono što je ona donosila to je bilo antifašističko. Hrvatska se je, slobodna Hrvatska, Hrvatska 90. godine i u njenom Ustavu se opredijelila kao demokratske zemlje, kao ove prve zemlje. Da je antifašizam demokratska tekovina ona je u našim izvorišnim, u Ustavu u Ustavu u njezinim izvorišnim osnovama i tako ju treba doživljavati. I to nije floskula i to nije lijepljenje etiketa, to je doseg demokratskog društva. **Reiner, Željko (HDZ)** Odgovorit će uvaženi zastupnik Tepeš. Opet ja, ja ću opet isto ponoviti. Ja ne razumijem gdje je pokazao gospodin doktor Hasanbegović da nije antifašist. Dakle vi uporno ponavljate jedno te isto po onoj staroj, sto puta ponovljena laž ili čak i manje puta je dovoljno da postane istina. Dakle imputirate bez argumenata. Ovo sve što ste rekli su definicije s kojima se ja slažem ali koje niti jednu od njih nije doktor Hasanbegović demantirao i prekršio. Dakle, ali evo ja kažem tu ima mnogih bojazni. Ministarstvo kulture evo ima arhiva CK koja je u vašem vlasništvu pa ne date istraživačima, a to je pod ingerencijom Ministarstva kulture. Pa možda i tu postoje neki problemi. Hvala lijepa. Sljedeća replika je ona uvažene zastupnice Ingrid Antičević-Marinović. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Sasvim je prihvatljivo što kritički govorite kolega o komunizmu i ne volite komunizam. To se svi možemo složiti oko toga, ali je zapanjujuće i začuđujuće što volite komunističke metode. Osuđujete neke reformirane bivše komuniste, oni koji se nisu reformirali s njima ste dobrim djelom, sa takvim djelom ste u koaliciji. Podmećete gospodinu mandataru osobu i ne činite mu dobro. Poslije ćete vi podviti rep a možda se on zbog toga kad odradi mandat neće ni moći vratiti u svoju tvrtku. Ali zato vas neće biti briga. Osoba koja je sama za sebe rekla da je antifašizam floskula ali dragi kolega nažalost fašizam nije bila floskula. Ni zlodjela ustaša i Ante Pavelića koji su ubijali židove i mnoge narode a najveću štetu napravili i samom hrvatskom narodu odvevši ga u tešku i priredivši tragediju. I kada spominjemo Bleiburg, da mnogi su odali počast žrtvama, međutim žalosno je što se na tom mjestu gdje se odaje počast žrtvama često manifestira nekakav fašistički dernek. To je uvreda i tim žrtvama i onima koji su se došli žrtvama pokloniti. Zato ja vama kolega preporučam, ne samo vama, nego svima nama da konačno kao narod i kao građani budemo zreli i svjesni da u prošlosti sve što je bilo zlo osudimo a da budemo ponosni na sve ono što je dobro. Odgovoriti će uvaženi zastupnik Tepeš. **Tepeš, Ivan (HSP AS)** Slažem se, većina toga, uvijek kada su definicije nema problema ali nemojmo izjednačavati antifašizam i komunizam i nemojmo antifašizam koristiti kao smokvin list za komunističke zločine i za tijekom '45. godine već od svibnja pa nadalje. Dakle to je poanta cijele priče ali kažem ovo je Hrvatski sabor, ovo je politička institucija, ja sam povjesničar o ovome mogu pričati do jutra kao i doktor Hasanbegović, ne znam tko je još od kolega povjesničar i složiti ćemo se oko većine stvari. Ovo je prekratko vrijeme, zato kažem molimo nemojmo se nabacivati doslovce etiketama i floskulama jer ste napali kolegu Hasanbegovića ni krivog ni dužnog. Napravili ste jedan javni linč preko udruga koje su i pod vašom kontrolom i to je dokaz ovo danas šta radite u Saboru, čovjeku da ne kažem vadite doslovce crijeva samo zato jer je objektivan povjesničar koji piše suprotno onome što ste vi '45. godina propagirali. I to je vaš problem i radi toga ste vi bijesni i to otvoreno recite hrvatskoj javnosti a ne ovako neargumentirano napadati cijenjenog doktora Hasanbegovića. I to je prava istina i to recite hrvatskoj javnosti. **Reiner, Željko (HDZ)** Sljedeća replika biti će ona uvaženog zastupnika Tomislava Žagara. Izvolite. Hvala predsjedniče Hrvatskoga sabora. Poštovnani kolega Tepeš, vi uglavnom u svojim izlaganjima, evo sada ste to ponovili u replici, koristite taj količnik množine pa kažete vi, ja ne znam jeste li se vi obraćali kolegici Ingrid Antičević Marinović kada ste rekli da je ona 45 godina provodila ili ste mislili na sve nas? Dakle kolega Tepeš, nema kolektivne krivnje, postoje pojedinci. 80.-tih godina u Hrvatskoj je bilo oko 350 tisuća članova Saveza komunista. Kolegica Sobol se sigurno sjeća kada govori da je bila jedna od osnivača SDP-a da u to vrijeme nije bilo toliko članova SDP-a. Gdje su ti članovi Savez komunističke partije nestali. U svim strankama ih ima kolega Tepeš. Vi ne možete reći da mi iz SDP-a nemamo pravo govoriti, ja nisam povjesničar a imam pravo govoriti o povijesti na onaj način kako ju ja razumije. Još jedanput naglašavam, kolektivne krivnje. A kao povjesničar, savjetujem vas, pročitajte neka djela i od pokojnog predsjednika Franje Tuđmana pa ćete vidjeti da je on potpuno razumio što je to pomirba u hrvatskom narodu i što hrvatskom narodu treba. Ovo što vi radite je samo vođenje kao podjeli hrvatskoga naroda. Još jedanput vam kažem, nemojte na taj način kolektivizirati krivnju. Ako imate pojedinca, ako znate za pojedine zločine, etiketirajte ih, navedite ih. A sve ono što vi govorite da treba zanemariti nije točno, svaka izjava, svakog od nas, evo i budućeg ministra je itekako ozbiljna i o njoj bi trebalo voditi računa. Hvala lijepo. Prvo se moram ispričati, nešto se dogodilo sa elektronskim sustavom, mjeriti ćemo ovdje vrijeme, svakome pošteno, ali evo nažalost dok se ne popravi biti će zamračeni ekrani. Odgovoriti će uvaženi zastupnik Tepeš. Čitao sam ja djela dr. Franje Tuđmana i upravo tamo u tim dijelovima možete pročitati da je on još tada za vrijeme te Jugoslavije meni nesretne rušio te mitove o kojima ja pričam a koje su djelo propagandne povijesti od '45. na dalje.

može biti istovremeno ste, nekoliko vas digli ruke, dobro. O.K. Samo izvolite/…. Uvaženi potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Kolega Tepeš, ja vam danas čestitam na izboru na visoku čast koju ste dobili da ćete zajedno sa akademikom Reinerom voditi ovaj naš Sabor. No baš mi se bila zaglavila kartica kada se za vas glasao, pa eto ispričavam se na tome, valjda na Istrijane ne pali. Želim vam reći što se tiče Saveza komunista, ja sam '79. godište, mislim da ste vi '80., pa nemojmo o tome, dosta o tome. Inače želim vas samo dobronamjerno upozoriti, sjedite na fotelji u kojoj je donedavno sjedio istaknuti bivši član Saveza komunista, moj dragi bivši kolega Vladimir Šeks, koji to ne krije. Isto tako onaj koga ste spomenuli a to je prvi hrvatski predsjednik dr. Franjo Tuđman, isto je tako bio istaknuti član Saveza komunista, komunističke partije u svoje doba. No da završim sa time i da se vratim na stručnost jer svi smo donedavno imali puna usta stručnosti dok se nismo vratili na ustaše i partizane nažalost. E sad da vas ja pitam kao potpredsjednika Hrvatskoga sabora, da li smatrate da je u redu da ova predložena stručna Vlada nije odgovorila na niti jedno pitanje zastupnika u Hrvatskom saboru? Što će na to reći vaši koalicijski partneri iz mosta jer HSP AS i MOST su od danas u koaliciji, zajedno sa ostalim partnerima koji se zalažu za dignitet Hrvatskoga sabora da danas gospodin Orešković nije odgovorio na niti jedno jedino pitanje koje je došlo od nas saborskih zastupnika? Da li je to očuvanje digniteta Hrvatskoga sabora ili što je to? Odgovoriti će uvaženi zastupnik potpredsjednik Tepeš. **Tepeš, Ivan (HSP AS)** Kolegice cijenjena, prije svega zahvaljujem na čestitkama koje ste mi uputili iako vam se zaglavila kartica a ja Istru volim radi 100 stvari i mene u Istri vole tako da nije to radi Istre, ne morate se brinuti. Kolege imaju svoje pravo na koji način će odgovarati, ne odgovarati, sve ako je sukladno Poslovniku rada Hrvatskoga sabora. Ja se nadam koliko poznajem Poslovnik da ne krše poslovnik, dakle to je njihovo pravo. Što se tiče ovog spominjanja godišta u pravu ste. Ali vezano za raspravu o prošlosti, ali ja bih vas samo upozorio da nismo mi ti koji smo potaknuli raspravu niti jučer, niti danas o ovim temama o kojima ja govorim nego upravo vi. Ali naravno da ja neću nikad ostati dužan kada čujem neistine prema nedužnom kolegi, dakle da vam odgovorim. I naravno da onda imamo cijelo jutro i cijeli dan raspravu o tome. Dakle, toliko o tome. A vis a vis dr. Franje Tuđmana, on je za vrijeme tog komunizma bio i u zatvoru. Dakle, to je isto jedan dio njegove biografije. Sad će replicirati uvažena zastupnica Sabina Gasovac. **Glasovac, Sabina (SDP)** Hvala gospodine predsjedniče. Kolega Tepeš, naprosto moram reagirati na vaše izlaganje. Puna su vam usta mladih u vašem izražavanju, u podršci kandidatima za ministrice i ministre, a i podršci prijedloga programa koji je predstavljen danas u Hrvatskom saboru. Ono što smo imali prilike čuti od vas to je jedna floskula, ali ne samo floskula nego i notorna laž koja se često koristi u dnevno-političke svrhe, doduše ne samo od vas. Imali smo prilike često slušati u predizbornoj kampanji. No, čini se bez obzira što je predizborna kampanja završila da ćemo s tim trendom nastaviti, a to je netočna brojka da je u posljednje četiri godine iz Hrvatske iselilo 100 000 mladih ljudi. i ja i mi svi ovdje znamo da to istina nije. Činjenica jest da se Republika Hrvatska u posljednjih 15 godina suočava sa problemom migracija, odnosno iseljavanjem ne samo mlađe populacije, nego i ostalog dijela stanovništva. Međutim, jednako tako je i činjenica da ako ste željeli već baratati točnim podacima, onda ste mogli vidjeti na stranicama i u izvješćima Državnog zavoda za statistiku da se na godišnjoj razini Hrvatsku napušta 12000, a u nju useljava negdje oko 8000 8000 osoba. Ako ste željeli ući još malo dublje u strukturu migracije, onda ste mogli vidjeti da najviše Hrvatsku napuštaju mahom mladi ljudi ondje gdje su područja, gdje su na vlasti desne stranke. Evo i ja dolazim recimo iz takvog jednog grada koji je na moju žalost Zadar jedan od gradova koji je u vrhu po iseljavanju mladih. S tim nema veze nikakva Vlada, nego naprosto loša gradska vlast koja ne nudi mladim ljudima nikakvu perspektivu, koja se vodi privatnim, nejavnim interesom i mladi naprosto u takvom gradu živjeti ne žele. Ali pustimo sada te podatke. Ja bih više voljela kada su nam već puna usta mladih u ovim smjernicama Vlade Republike Hrvatske … …/Upadica Hvala lijepo predsjedniče, ispričavam se. Voljela bih da u ovim ključnim smjernicama reformske Vlade bude barem jedna mjera koja se tiče mladih ljudi. Na žalost riječ mladi nalazi se samo u nazivu ministarstva i to je zapravo tužno i žalosno. Ispričavam se. To su njemački podaci koji govore, dakle o 90 000 ljudi u zadnje četiri godine. Znači, nisam ja izmislio, slobodno provjerite. A očito niste bili u dvorani, a možda ste bili, ne bih htio sada …/Govornik se ne razumije./… kada je kolega Šuker o tome govorio puno više u raspravi. **Reiner, Željko (HDZ)** I zadnja rasprava sad uistinu, odnosno replika je ona uvaženog zastupnika Damira Tomića. Hvala predsjedniče. Evo moje kolegice su nam odgovorile sve o SDP-u koji je odgovoran za Bleiburg, komunizmu i HDZ-ovoj ulozi u toj priči. Isto tako, kolegica Sabina vam je odgovorila ono što sam ja htio reći o 100 000 mladih koji se iselilo za mandata ove Vlade. Interesantno kako u 5 minuta postalo 90 000. Zanimljivo mi je do kraja rasprave koliko će to na kraju biti. No, upozoravam sve kolege, ova priča o gospodinu koji će preuzeti resor kulture je ovdje očito da nas zavara zato da se mi bavimo ideološkim pitanjima, zato što su ovdje gospodin Tepeš i ostali kolege svjesni da ova vlast neće baš ništa napraviti kada je gospodarstvo u pitanju. I možda nas gospodin Tepeš upravo priprema na to što će nam se dogoditi u ovoj godini. Možda će sad tek konačno 100 000 mladih iseliti ne bi me čudilo. Odgovorit će uvaženi zastupnik Tepeš. **Tepeš, Ivan (HSP AS)** Cijenjeni kolega, ja bih volio da je bila kamera vas snimila kad sam ja govorio rekli ste nešto vrlo ružno u ovom Hrvatskom saboru, ali to je ako postoji kamera to je vama na čast kada sam ja govorio i mislim da to nije način komunikacije u Hrvatskom saboru ako ćemo prostačiti onda mislim da nećemo daleko doći. Evo ja sam novi u Hrvatskom saboru. Smatram da to nije red na koji način možemo razgovarati. Vi se ne morate sa mnom slagati ideološki ili bilo na koji drugi način, ali ono što ste izrekli vi jako dobro sami znate što ste izrekli. Kamere tu imaju ako su to snimile, ali ja ne bi o tome. Ali molim da držimo ipak jedan dignitet. Kada sam govorio o 90 000 ljudi onda sam to rekao samo za Njemačku. Dakle, ja bih molio da pratite moju raspravu, a svijet nije Njemačka. Hvala lijepa. I sad bismo prešli na zadnji klub zastupnika, a to je Klub zastupnika MOST-a i zamolio bih uvaženog zastupnika Ivana Kovačića da iznese svoje izlaganje. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, poštovane kolegice i kolege zastupnici. Pa evo ja sam zadnji izlagač od klubova zastupnika i moram reći da sam evo, odlučio sam promijeniti svoje izlaganje. Znatno ću ga skratiti jer vidim da se već rasprava odužila znatno dugo, naravno ne umanjujući pravo bilo kojem zastupniku želeći da svaki zastupnik kaže što ima za reći. Tako je bilo i dogovoreno na klubu svih zastupnika u ponedjeljak. Rekao sam već neću oduzimati puno vremena, jer mislim da je ovo prvi put da u konstituiranju Sabora, prilikom konstituiranja Sabora ima 12 klubova zastupnika, tako da je već, kažem prošlo je već evo više od 5 sati što smo mi pričali i što se razvlačila rasprava. Naravno da svi, želim da svi zastupnici sudjeluju u raspravi, ali želim da budemo koncentrirani, pa sam i već rekao da ću svoju raspravu i zbog toga i skratiti. Također, neću pričati ni o radu Vlade protekle 4 godine, mislim da ovo nije sada tema da bi pričali o radu Vlade u proteklom mandatu. Mislim da je bilo i dobrih i loših rezultata. Inače MOST nije sudjelovao, ustvari nije ni bio parlamentarna stranka tako da i nije red da o tome ja sada pričam. Želimo da bude kritika u radu Vlade, naravno da te kritike budu konstruktivne kritike, da budu kako od građana tako od javnosti i naravno svih vas kolega zastupnika, kao što sam rekao da kritike budu konstruktivne. A kako sam ja prvi put ovdje vjerujem, ja mislim i polovica saborskih zastupnika, ja bih ipak zamolio da bude bez vrijeđanja i bez svađa, ustvari bez svega onoga što, što, mislim ukoliko postoje televizijski prijenosi saborskih sjednica zbog toga građani promjene program na neki drugi. Netko je rekao, ja mislim gospođa …/Govornik se ne razumije./… predizborno vrijeme je prošlo. Apsolutno se slažem. Tako da bih evo bar u ovom izlaganju uputio apel i svim zastupnicima da je predizborno vrijeme prošlo međutim ostala je ogromna polarizacija u društvu, ogromna netolerancija o tome je isto netko već pričao u svome izlaganju, ogromna netolerancija, ogromna netrpeljivost. Mislim da ekonomski rast koji očekujemo od ove Vlade neće značiti ništa ukoliko ta netolerancija i tolika netrpeljivost u društvu i ostane. MOST je preuzeo određene resore kojima želimo pokazati odgovornost i u kojima se želimo uključiti u koštac s onim stvarima možda što građane najviše i smeta. Također netko je spomenuo to su nejednakosti u društvu, bilo socijalna ili ekonomska nejednakost. Također je netko spomenuo regionalnu i razvojnu neujednačenost. Da, i to uglavnom se spominjala decentralizacija gdje ćemo se apsolutno zalagati za decentralizaciju sa centralne vlasti na regionalnu, a sa regionalne na lokalnu samoupravu. to se ne odnosi samo na decentralizaciju novca već i na decentralizaciju ovlasti. Ekonomska reforma je bitna, o njoj svi pričamo, nju svi očekujemo međutim također je spomenuto prije reforma prava, pravosuđa i sigurnosti društva je jednako bitna. Ja bih s ovim i završio svoje izlaganje u ime Kluba zastupnika MOST-a. Mogu samo zaželjeti budućim ministrima, potpredsjednicima Vlade i premijeru uspješan rad u iduće 4 godine. Vjerojatno ću nekoga preskočiti jer je cijeli niz dignuo u zadnji trenutak. No, u najmanju ruku prvi je bio kolega Ivan Klarin pa izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Gospodine Kovačić jel vi znate što ja držim u ruci? Ovo je izjava neka koju ste potpisali u Zagrebu gospodin Petrov 6.11.2015. godine. Ja ću vam samo zadnji pasus pročitati iz te izjave. "Ako MOST nezavisnih lista jednostrano pridruži nekoj koaliciji ili koalira s nekom strankom koja upravlja Hrvatskom u proteklih 20 godina i omogući joj time većinu u Hrvatskom saboru jamčim da ću podnijeti ostavku na mjesto predsjednika MOST-a nezavisnih lista." Kako ovo tumačite? Hvala. Sljedeća replika je uvaženog zastupnika Davora Penića. Štovani predsjedniče, štovane kolege vijećnici nakon konzervativne revolucije u izvedbi kolege Tepeša sad smo doživjeli nekakav strah i brzopletost u izjašnjavanju kolege iz MOST-a. Ne znam čega se bojite? Očigledno da su ove dvije koalicije našle spas u Kanadi, tamo se lako nađe premijer. Očigledno je konačno su se dvije stranke dogovorile o podjeli plijena da možemo očekivati Vladu koja će po izjavi gospodina Brkića vratiti dostojanstvo. Dostojanstvo imaš ili ga nemaš. Nema ti tko vratiti dostojanstvo ako ga sam nemaš. Što prevedeno znači da suzbijanje sekularne države, guranje zemlje još u dublju strast i nacionalizam i konzervatizam. O tom smjeru govori i najava da ćete osnovati Ministarstvo demografske obnove, navodno Hrvatska izumire. Da ćete osnovati Ministarstvo domovinske sigurnosti koje će predstaviti još više ksenofobije. Interesantno je da budući premijer ne govori dobro hrvatski ali sigurno zna da još nije vrijeme za uvođenje ćirilice u javni prostor. To je fantastičan dobitak za naše nacionalističke stranke koje međusobno se sporazumijevaju sa rukama, ono ispruže ruku. Hvala. Sljedeća replika je uvaženog zastupnika Željka Jovanovića. **Jovanović, Željko (SDP)** Štovani predsjedniče Sabora, kolega Kovačiću evo ja zaista apeliram na vas, doslovno vas molim, obzirom da ste kad se spomene MOST prvo što ljudima u Hrvatskoj padne na pamet su reforme, a drugo stručnost. U vašim istupima, u istupima vašeg predsjednika Petrova potpredsjednika budućeg Vlade, glasnogovornika Grmoje jasno je rečeno da je proces reforme obrazovanja na temeljima Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije koju je usvojio Hrvatski sabor nakon što ih je 120 stručnjaka nestranačkih izradilo započela cjelovita kurikularna reforma u kojoj radi 450 stručnjaka u 50 radnih skupina izabranih na javnom natječaju gdje su se birali stručnjaci. Zaustaviti takvu kurikularnu reformu bio bi zločin za hrvatsko društvo. Pošto ste vi u svojim istupima u predizbornoj kampanji podržali kurikularnu reformu ja vas molim da inzistirate na tome i sada kada imate mogućnost konkretiziranja i donošenja odluka kako u Vladi tako i u Hrvatskom saboru. Sljedeća replika je uvaženog zastupnika Damira Mateljana. **Mateljan, Damir (SDP)** Hvala gospodine predsjedniče. Na stranu kandidat za ministra kulture gospodin Hasanbegović i njegovo kripto ustaštvo, jer naime gospodin Hasanbegović je kandidat desne Vlade, a desna Vlada u sebi ima desničare koji u Hrvatskoj razmišljaju na 90% jednak način. Na stranu i gospodin Tepeš sa svojim strahom od Jugoslavije, od komunista to je potpuno nevažno, nevažne su ustaše, partizani, partizani i ustaše. Međutim, gospodine Kovačiću vi ste iznad toga. Vi biste trebali biti iznad toga, vi ste zapravo u sferi reformi i stoga je moje pitanje odnosno moja replika na vaše izlaganje a nastavit ću na idućim sjednicama nadalje, zapravo što je sa reformom lokalne samouprave koja se nigdje ne spominje? Što je sa reformom općine, gradova kojih ima i suviše mnogo? Što je sa županijama? Što je dakle sa silnim reformama koje će kritična masa padova, na onaj način kako ste se vi bližili ka HDZ-u odnosno ka Domoljubnoj koaliciji? Dakle to je pitanje gospodine Kovačiću. Hvala lijepa.

pa u tom vašem brzanju da završite sa raspravom ako se ne varam vi se u ime kluba MOST-a niste niti odredili hoćete li, nećete podržati predloženog predsjednika Vlade i ministre. Niste to izrijekom rekli sa govornice. Ispričavam se ako prečula. Ali ovako mogu reći, ako je ovo sve što ste imali u ime kluba MOST-a i u ime MOST-a kao stranke reći hrvatskoj javnosti nakon posljednja dva i po mjeseca ja vam samo mogu reći e vala svaka vam čast. Znate zašto? Građani očekuju odgovore i od vas iz MOST-a. Tu ste spomenuli nekoliko reformi, recite mi molim vas gdje se ovim materijalima koje smo mi dobili a vjerujem da ste ih vi pročitali i da ste vi sudjelovali također djelom u njihovoj, makar djelom u njihovoj izradi spomenute reforme iz čega se vidi da će kroz bilo koje ministarstvo ili više ministarstava se reforme provesti. Kako će se smanjiti rashodovna strana proračuna? Na kome će se, ustvari tko će to podnijeti, kako će to građani osjetiti? Nemojte samo reći da će im već sutra biti blagostanje, sreća i zadovoljstvo jer evo danas toga nema u Hrvatskoj. Dakle, ja mislim da vi iz MOST-a ipak dugujete puno više objašnjenja hrvatskoj javnosti od ovoga što ste vi u ime kluba, u ime vaših kolega i kolegica izrekli sa ove govornice. Naravno to je vaše pravo i vaš način i vjerujem da će građani to znati dobro cijeniti. Sljedeća replika je ona uvažene zastupnice Sabine Glasovac. **Glasovac, Sabina (SDP)** Hvala gospodine predsjedniče. Poštovani kolega Kovačiću, ono što je razvidno iz vašeg izlaganja jest da podržavate ne samo ovu Vladu, nego da podržavate program ove Vlade. Iskreno ja to mogu razumjeti, to je predmet određenih političkih dogovora, pregovora ali mi je žao što ste na tom putu, moram si uzeti za pravo to reći, odustali od principa i pogazili riječ. Po meni u dvije bitne stvari, u ovom programu nigdje nema reforme svih reformi za koju se zalagao MOST a to je regionalizacija Hrvatske. I druga stvar vaš kolega i glasnogovornik stranke koji govori naravno u ime stranke, u im MOST-a Nikola Grmoja prije samo 18 dana kada ga je novinar jedne televizije, odnosno voditelj na jednoj televiziji u emisiji pitao koje su to dobre mjere koje podržava u radu Vlade između ostalog je istaknuo uvođenje građanskog odgoja, uvođenje u škole jednog obrazovnog segmenta koji će razvijati i jačati građansko društvo i na pitanje hoće li MOST podržati cjelovitu kurikularnu reformu Nikola Grmoja u ime MOST-a prije samo točno 18 dana decidirano je odgovorio da. Meni je žao što u 18 dana zapravo vi dajete podršku programu u kojem se zaustavlja jedan od ključnih projekata ne samo ove Vlade, nego od krucijalnih i vitalnih projekta za budućnost hrvatskog društva koji nema nikakvu ideološku obojenost, a to je cjelovita kurikularna reforma. Žao mi je što to moram reći ali nažalost vi koji zagovarate zapravo na neki način struku na ovaj način ponižavate rad 450 stručnjaka a sve po nalogu političara. Ja vas molim, još ima vremena nadam se za to da ispravite tu nepravdu i da ova Vlada, ovim apeliram i na mandatara odustane od ovog pogubnog poteza a to je zaustavljanje kurikularne cjelovite reforme. **Reiner, Željko (HDZ)** Sljedeća replika je uvažene zastupnice Tanje Vrbat. lijepa gospodine predsjedniče. Kolega Kovačiću, vidim da ste u trendu tima gospodina Tima Oreškovića i da nećete odgovarati na naša pitanja, možda na moje i oćete. Rekli ste u svojoj raspravi da vjerujete kako će ova Vlada pokrenuti ekonomski rast, pitam se na temelju čega? Jedino što smo ovdje dobili je prazna tablica sa nekakvim ekonomskim terminima potpuno prazna, možda nam možete objasniti što to znači? Rekli ste, kolegica Sabina je rekla da podržavate, da je čula da ste rekli da podržavate ovu Vladu ja moram priznat da nisam shvatila da ste decidirano rekli da ja u ime Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista kažem da podržavam današnji prijedlog Vlade. Vi to niste rekli jer se vi toga sramite ili mi odgovorite pa kažite decidirano ne. I nešto ste si prozborili u bradu, možda je to malo treme prvi dan u Saboru, ali vi ste ipak javna osoba pa vjerujem da ste navikli kao gradonačelnik na javne istupe. Molim vas da budete malo decidiraniji jer ispada da vam baš i nije ugodno podržati ovakav sastava Vlade. I još dopustite mi da vas pitam jednu stvar, da li ćete se kao gradonačelnik Omiša ako više ne budete zastupnik ili ako budete ponovno zastupnik odreći svojih 6 mjeseci na plaću poslije isteka mandata? zamolio ustvari danas se izgleda u ovom Saboru dogodio neki čudni virus jer osim što je mandatar i Vlada već evo koliko sati nisu "A" rekli na sva ova naša pitanja virus se počeo širiti, evo sada je kolega Kovačić odjednom zašutio. Pa vas ja molim da čim prije nam date pauzu da se barem mi u zadnjim redovima spasimo i da možemo nastaviti poslije raditi. Ali ja imam pitanje za kolegu Kovačića. Naime, ovako, niste mome kolegi Klarinu odgovorili na pitanje. Ja isto držim istu tu izjavu kao i on u kojoj piše: "Kojom ja Božo Petrov, predsjednik MOST-a Nezavisnih lista, koji potvrđujem suglasnost svih kandidata MOST-a na zajedništvo do kraja mandata.". Nadalje, "S druge strane, ako se MOST Nezavisnih lista jednokratno pridruži nekoj koaliciji ili koalira sa nekom drugom strankom koja je upravljala Hrvatskom u proteklih 10-ak godina i omogući joj time većinu u Hrvatskome saboru jamčim da ću podnijeti ostavku na mjestu predsjednika MOST-a Nezavisnih lista te svoj eventualni saborski mandat staviti MOST-u na raspolaganje.". Pa vas molim, ili nam dajte neku drugu definiciju ovoga što vi radite danas sa Domoljubnom koalicijom kada znamo da to nije koalicija ili već …/Govornik se ne što se dešava i što radite ili neka netko bude pošten i da ostavku. Ovo je ovjereno kod javnog bilježnika ako niste znali. Evo, hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Sljedeća replika je uvaženog zastupnika Franka Vidovića. Zahvaljujem predsjedniče, pa evo cijenjeni kolega Kovačiću dakle slušao sam vas pažljivo, pobrojili ste tu koji su sve klubovi govorili i što su govorili ali niti jednu jedinu riječ niste rekli o tome što MOST politički zastupa. Mi nemamo i dalje pojma što vi nudite, koje su to reforme, pa tu nema niti jedne reforme u ovom programu Vlade. Ono sve što ste spominjali ni slova o tome. Vi sami šutite na sve objede i što vas je kolega Klarin i što vas je kolega Parić pitao, uredno sjedite i šutite. Hrvatskoj javnosti i dalje nije jasno ustvari što vi zagovarate. I ja vas sada pitam jasno i glasno, što vi točno zagovarate? Hvala. Sljedeća replika je ona uvaženog zastupnika Tončia Bilića. **Bilić, Tonći (SDP)** Poštovani gospodine predsjedniče. Poštovani kolega Kovačić, mogu kazati da sam donekle i razočaran stavom Kluba vijećnika MOST-a jer sažetak dosadašnjih 7,5 otprilike sati i rasprave u ovom Saboru ste vi samo iznijeli za govornicom i ostalo je dosta, dosta upitnika. Zagovarate reforme, govorite o reformama i ja sam očekivao da ćete bar vi s obzirom na cjelodnevno da tako kažem rešetanje mandatara i ostalih kolega iz klubova stati u obranu mandatara, međutim, vi ste ušutjeli. Smatram da ne samo mi saborski zastupnici nego i cijela javnost treba dobiti decidirane odgovore a to je na koji način će se provesti reforme kroz, koje su navedene u smjernicama, tko i na koji način će ostati zakinut provođenjem reformi i na koncu kada će te reforme donijeti rezultat. Nažalost od svega toga ništa. Ja vas pitam možete li mi odgovoriti što će biti sa reformama lokalne samouprave gdje je područje itekako interesantno i vama i meni i još dosta kolega koji su na čelu jedinica lokalne samouprave? Što će donijeti i na koji način će doći do reformi što se tiče korištenja određenih resursa pomorskog dobra, luka Hvala lijepa. Sljedeća replika je uvaženog zastupnika Ladislava Ilčića. **Ilčić, Ladislav nadovezao bih se na vaš dio o trajanju ove rasprave. Osobno jako volim sudjelovati u smislenim i argumentiranim raspravama a čini mi se da ovo to nije. Nama je na dnevnom redu sada točka, trebali bi raspravljati o programu rada ove Vlade. Ja znam da Vlada u sljedeće 4 godine će određivati kompletno djelovanje cjelokupnog hrvatskog društva. Međutim mislim da je nerealno za očekivati da mi u ovoj raspravi obuhvatimo sve zakone i sva ta područja. Mislim kolege traže da govorimo o kurikularnoj reformi, da govorimo o saborskim plaćama, da govorimo o plaćama lokalnih dužnosnika i ne znam koje se sve teme tu nisu otvarale. Vi bez daljnjeg iz oporbe imate pravo na to i mi vam ne kanimo uskratiti to pravo. Međutim mjera korištenja određenog prava određuje sadržaj. Dakle kada vi radite ja ću reći ovakav jedan igrokaz, kada jedan vaš zastupnik govori 15 minuta pa onda vaš drugi oporbeni zastupnik njemu replicira pa ovaj njemu odgovara i to se sada ovako rasteže bez obzira što vi imate pravo na to i bez obzira što je potrebno zaista kritički se osvrnuti na sam program Vlade, ali bi to trebalo biti u nekoj mjeri. Ova mjera koju ste vi uzeli mislim da nije dobra, mislim da je ovo jedan igrokaz, upotrijebiti ću tu riječ, mislim da je to nešto, da je to jedno prepucavanje. To je nešto što dok nisam bio saborski zastupnik nisam volio vidjeti u ovoj saborskoj hali. Tako da htio bih da se evo na neki način vodimo brigu o tome da pazimo kako nastupamo prema javnosti, da ono što radimo da ima smisla. I ne uskraćujemo vam vaše pravo ali evo mislimo zaista da bi to trebalo raditi u određenoj mjeri. Jer velim ta mjera određuje i sadržaj što …/Govornik ja vam moram skrenuti pozornost da ste vi replicirali kolegi Kovačiću pa molim da se držimo toga instituta replike. Sljedeći se za riječ javio uvaženi zastupnik za da replicira, uvaženi zastupnik Miro Bulj. **Bulj, Miro (MOST)** Evo ja bih samo kolegi Kovačiću kazao da je možda zaboravio previdom kazati, pošto se postavljaju brojna pitanja, da baš Hrvatska raste potpisala komplet reforme koje smo im predložili to možda nisu dobro ni pročitali, ali potpisali su, pa očekujemo od vas da ćete u budućnosti to podržati. Hvala. Baš te reforme ćemo provesti. Sljedeća replika je uvažene zastupnice Ingrid Antičević-Martinović. Bili ste se javili, niste?

Kad se predstavlja Vlada u Parlamentu i program Vlade u Parlamentu on se ne predstavlja samo parlamentarcima. On se predstavlja i građanima. …/Upadica predsjednik: Ja bih vas zamolio malo da kolegica dobije pozornost./… predsjednik: Ne, ne. Ali da ne razgovaramo, da ipak čujemo šta kolegica želi reći./… I građani bi zaista htjeli znati koje su to reforme, a ne samo koji su ciljevi i koje su smjernice. Vi ćete već sutra trebati početi raditi na državnom proračunu. Kako smo mi u sustavu prekomjernog deficita i ekonomska neravnoteža uz proračun moramo dostaviti Europskoj komisiji program konvergencije i program reformi. Nas bi zanimalo i čitavu ovu raspravu vodimo upravo stoga da čujemo koje su to reforme koje će biti priložene državnome proračunu, a ne da čekamo sam državni proračun. Vaše dvije grupacije koje će činiti Vladu išle su odvojeno u izbore sa dva programa i zanima nas kako ste usaglasili zajednički program. To nismo dobili. I kolega Kovačiću, ja sam očekivala da ćete i vi nešto reći oko toga kao što je to govorio kolega Šuker u ime HDZ-a. On je iznio stav dijela programa HDZ-a, a vi ste posvetili jednoj velikoj temi svega 4 minute.

morat ćemo u buduće imati spisak imena jer ne možemo tako. Vrlo je komplicirano tako raditi. Izvolite kolega Žagar. **Žagar, Tomislav (SDP)** Hvala predsjedniče. Tako je. Vrlo kratko. Kolega Kovačić na tragu je onoga što je kolega Bilić rekao, dakle a i mnogi kolege ovdje. Budući da vi ne odgovarate na replike, a bilo bi dobro da odgovarate pitanje je svih pitanja zapravo, a kad govorimo o reformama koje su to reforme, kako će bit provedene. Vaš predstavnik, predstavnik MOST-a gospodin Lovrinović je bio, zapravo izjavio u medijima kako bi bilo dobro rješenje jedno rušenje tečaja. Poslije toga iz Kitzbühela su stigle poruke da to nije nikako dobro, da se s tim ne igramo. Kad govorimo o reformi lokalne samouprave kolega Karamarko je rekao od toga biti neće ništa barem kada se odnosilo na županije. Međutim, kad govorimo o velikom broju općina i gradova u Republici Hrvatskoj to je iznimno važno pitanje. U tim općinama i gradovima rade ljudi, u tim općinama i gradovima žive ljudi, u tim općinama i gradovima sve je manje ljudi. Dakle, ono što mi danas već trebamo reći jasno ljudima što planiramo u budućnosti, na koji način će se organizirati lokalna samouprava. Jer mislim da općine ne treba ukidati, treba ih napuniti. Ako ćemo ih napuniti na taj način, prije svega žiteljima, ako ćemo napuniti na taj način da je drugačije organiziramo ali to treba, to zanima hrvatsku javnost i žao mi je što to danas ovdje to jasno i glasno ne kažemo. (HDZ)** I sad uistinu zadnja je ona uvaženog zastupnika Milorada Batinića. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala lijepo predsjedniče. Naime, kolega Kovačić nikad kraća rasprava nekoga od nas zastupnika u Saboru, a da je izazvala toliko replika. Naime, ne mislim tratit vrijeme kao što su to kolege neke smatrali da se radi. Spomenuli ste u svojoj kratkoj raspravi Ministarstvo pravosuđa reforma. Naime, mi smo dobili ove materijale ne znam mandataru da li ste ih vi isto tako dobili kao i mi, znači gdje je popis ministarstava tko tko ima koji resor i koje su planirane reforme u tome dijelu. Pa ne bih želio biti zlurad, ali bih želio samo pročitati ukoliko niste. Znači, Ministarstvo pravosuđa sa strane piše MOST, znači vaš prijedlog ministra, racionalizacija sustava dostave sudske pošte što god, kakva god to reforma bila. Jačanje prave sigurnosti. Dodatni angažman sudaca prekovremenim radom u sudovima koji imaju veće zaostatke u suđenju. Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja Domoljubne koalicije ipak strukturirano na jedan malo drugačija način piše između ostaloga. Izmijeniti Zakon o strateškim investicijama koje će omogućiti konačno pokretanje važnih gospodarskih projekata u RH. me malo čudi. Znači, Zakon o strateškim investicijama nije u nadležnosti Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, ali o.k. Ministarstvo graditeljstva, znači Domoljubna koalicija odmah pokrenuti postupak objedinjavanja zemljišne knjige i katastra što će uvesti reda u prostor brze investicije, olakšati život našim, podržavam apsolutno. Zašto toga nema u Ministarstvu pravosuđa? Da li ste se dogovorili, jer ispada, oprostit ćete mi i vi mandataru i buduće ministrice i ministri, izgleda da ste dogovorili samo ljude. Hvala lijepa. Evo vrijeme je isteklo, a dobit ćete odgovor uvaženog zastupnika Ivana Kovačića. Izvolite. ja bih kao što sam rekao da sam promijenio u zadnji tren izlaganje jer mislim da sam, prva stvar ovo izlaganje koje sam napravio mislim da je bilo apsolutno pomirljivo da bi izazvalo ovako veliki broj replika. Jer sam smatrao da što kažem da kažem da će opet biti ogroman broj replika koje neće imati nikakve veze sa izlaganjem. Da, nažalost ovo mi je prva sjednica ovakva Sabora, kao što sam rekao već polovici saborskih zastupnika i je netko je rekao što su replicirali da postoji neki virus šutnje. Nažalost postoji i čini mi se nakon prvoga dana virus apsurda da se na izlaganja pojedinih klubova zastupnika javljaju ljudi iz istih klubova. Nažalost to se desilo i sada, ali se ponavlja i tijekom cijeloga dana. Evo, Hvala lijepa. S time smo završili izlaganja klubova. Prije nego što odredim stanku želim vam samo reći da Zato jer će biti stanka, zato. Želim vam reći da sam izračunao po broju prijavljenih ako ne bude replika, a svi oni koji su se prijavili da žele govoriti u pojedinačnoj raspravi, to vrijeme iznosi oko 7 sati. Mi ćemo dakle pristupiti glasovanju Vlade negdje, ako tako bude ako nitko ne odustane, oko 1,30 u noći. Nakon toga ćemo nastaviti sa radom, trebat će jedno 2 sata jer će trebati i Mandatno-imunitetno povjerenstvo onda izvješće i onda ćemo opet imati izbor Povjerenstva za izbor pa opet jednu stanku i nakon toga to je još jedno 3 sata. Ja vam samo skrećem pozornost na slijed vremenski koji se zbiva. A sada dajem stanku do 18,30. Hvala lijepo.